Forseti. Síðustu tveir dagar á þingi hafa verið svolítið vandræðalegir, að fylgjast með forsætisráðherra þykjast skilja kröfu um frekari rannsókn á þætti fjármálaráðherra í sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka sem gagnrýni á vinnubrögð ríkisendurskoðanda, verja hann í kjölfarið og klykkja svo út með því að segja að fjármálaráðherra hafi fyrstur kallað eftir skýrslu ríkisendurskoðanda og með því tekið ábyrgð á sínum hlut. Skýrsla ríkisendurskoðanda staðfestir alls kyns annmarka á bankasölunni og vandamál sem við hér á þingi höfum haft áhyggjur af allt frá því að söluferlið var fyrst kynnt. Upplýsingaleki, list en ekki vísindi, að kunna ekki að leggja saman í excel, armslengd, pabbi mátti kaupa og þar fram eftir götunum. Í hverju einasta skrefi frá upphafi spurðum við, almenningur og minni hluti þings, spurninga sem ekki var svarað og hefur enn ekki verið svarað

að vel sé þekkt víða um lönd að ríkisstjórnum sé tamt með aðstoð spunameistara að klæða sérhagsmuni í búning almannahagsmuna, lögmætis og hlutleysis í þeim tilgangi að ná sátt um umdeildar ákvarðanir, sneiða hjá mótmælum og varðveita traust. Virðulegur forseti. Að eiga fjármálaráðherra og forsætisráðherra sem virðast raunverulega halda að þau komist upp með að kasta fram upplýsingaóreiðu varðandi lögbundnar skyldur og ábyrgð á tímum internetsins er vandræðalegt á „boomer“-skala, en alls ekki ófyrirséð af yfirvöldum sem fela lögreglunni fremur að rannsaka þau sem segja frá en þau sem fremja glæpi, samanber Samherjamálið sem Drago Kos, formaður vinnuhóps OECD um mútur í alþjóðlegum viðskiptum, kallaði nánast vandræðalegt. Íslensk stjórnvöld eru í augum internetsins vandræðalega vanhæf og spillt. Hvernig væri ef við myndum laga það? SPEECH_BEGIN Virðulegi forseti. Undanfarna daga hefur okkur alþingismönnum borist fjöldi tölvupósta þar sem skorað er á Alþingi að greiða fólki með skerta starfsgetu sem reiðir sig á almannatryggingar sómasamlega eingreiðslu í desember skatta- og skerðingarlaust. Ég vil nota tækifærið undir þessum lið til að ávarpa öll þau sem hafa sent tölvupóst og upplýsa aðeins um það hver staðan er á þessum málum hér á Alþingi. Nú er það þannig að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hefur lagt fram frumvarp til fjáraukalaga þar sem gert er ráð fyrir að desembereingreiðslan verði helmingi lægri í ár en í fyrra og það þrátt fyrir að verðbólga sé í hæstu hæðum. Við jafnaðarmenn teljum þetta óboðlegt og munum gera allt sem í okkar valdi stendur hér á Alþingi í samstarfi við aðra stjórnarandstöðuflokka til að knýja fram 60.000 kr. eingreiðslu. Hv. formaður fjárlaganefndar, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hefur sagst vilja gera betur við öryrkja en gert er í þessu frumvarpi. En við í minni hlutanum höfum ekki fengið skýringar á því hvað hér er átt við, hvort hún vilji hækka eingreiðsluna um örfáa þúsundkalla eða tvöfalda og höfum ekki fengið staðfestingu á því að þingmenn stjórnarliðsins ætli að koma með okkur í að tryggja þessa 60.000 kr. eingreiðslu. Mér finnst mikilvægt að taka fram að svona á velferðarþjóðfélag ekki að virka, við hér á Alþingi eigum ekki að vera í einhverjum jólagjafaleik ár eftir ár heldur eigum við að standa vörð um félagsleg réttindi fólks alla mánuði ársins, með mannsæmandi framfærslu alla mánuði ársins. Ef almannatryggingakerfið okkar virkaði eins og það á að virka þá værum við ekki að tala um einhverja eingreiðslu hérna. Þessi fáránlega staða þar sem stjórnmálamenn eru eins og jólasveinar í nóvember og desember er afleiðingin af því að lífeyrir hefur ekki fylgt almennri launaþróun. Hún er afleiðingin af því að óskertur örorkulífeyrir er tugþúsundum lægri en lágmarkslaun í landinu og skyldi þá engan undra að æ fleiri öryrkjar leiti til umboðsmanns skuldara,

Virðulegi forseti. Talið er að um 5.000 börn hafi dvalið á um 30 vistheimilum á vegum hins opinbera frá síðustu öld. Enn fleiri hafa svo bæst við frá aldamótum. Sagan spannar tímabil frá árinu 1947 til dagsins í dag, 75 ára saga. Breiðavík, Bjarg, Heyrnleysingjaskólinn, Kópavogshæli, Unglingaheimili ríkisins, Varpholt, síðar Laugaland, og mörg fleiri. Nýverið kom út skýrsla Gæða- og eftirlitsstofnunar um meðferðarheimilið Varpholt, síðar Laugaland. Skýrslan tónar nokkuð vel við aðrar úttektir sem gerðar hafa verið á öðrum heimilum í gegnum tíðina. Niðrandi tal, þvingun, andlegt og líkamlegt ofbeldi, hryllingur. Rauður þráður í rekstri þessara heimila er að starfsfólk hefur hvorki haft menntun né þekkingu til að vinna með börnum sem oft og tíðum eiga flókna sögu og þurfa mikinn stuðning. Eftirlitsskylda barnaverndaryfirvalda brást þessum börnum. Mörg þeirra sögðu frá en fengu ekki áheyrn. Á bak við þessa sögu eru manneskjur, lítil börn og ungmenni sem tekin hafa verið frá heimilum sínum og fjölskyldum, sem í dag er metið það úrræði sem er mest íþyngjandi. Staða þessa fólks í dag er að sjálfsögðu misjöfn en ljóst er að áhrifin á líf þessara einstaklinga eru gríðarleg, mörg einfaldlega lifðu ekki af þær afleiðingar sem dvölin hafði. Þessi mál eru líka löðrandi í pólitískum afskiptum, brotum á trúnaði og afskiptum yfirmanna. Það á bæði við um afskipti af málum meðan á þeim stóð en einnig þegar mál hafa verið til rannsóknar. Ein umræða þessu tengd er um greiðslu sanngirnisbóta og tel ég mikilvægt að einstaklingum sem orðið hafa fyrir svo grófum brotum af hálfu hins opinbera skuli reiknast bætur. Annað væri óeðlilegt. En hvenær er komið nóg? Hvað munum við þurfa að greiða út af sanngirnisbótum eftir fimm ár, tíu eða 20? Hvernig getum við stoppað þann hrylling sem hefur liðist hér í 75 ár? Þetta verður að stoppa.

Svo ég vitni t.d. í orð hv. þm. Hildar Sverrisdóttur, með leyfi forseta: „Talandi um traust þá hefur verið með miklum ólíkindum að heyra marga fulltrúa stjórnarandstöðunnar ýja að því að Ríkisendurskoðun sé ekki treystandi til að mæta þeirri rannsókn sinni með sjálfstæði sitt að leiðarljósi af því hvernig rannsóknarbeiðnin kom til.“ Svipuð ummæli voru ítrekað endurtekin í umræðunni þrátt fyrir andmæli stjórnarandstöðunnar um að jú, víst treysti stjórnarandstaðan Ríkisendurskoðun til að rannsaka málið vel innan þeirra valdheimilda sem Ríkisendurskoðun hefur, sem voru fyrirsjáanlega ekki nægar. Nú kveður við annan tón hins vegar og í fyrradag sagði sami hv. þingmaður og fannst traust til Ríkisendurskoðunar svo mikilvægt, með leyfi forseta: „Ítarlegar athugasemdir Bankasýslunnar eru allrar athygli verðar. Ef réttar reynast hefur Ríkisendurskoðun ekki staðið nógu faglega að skýrslugerð sinni gagnvart þinginu.“ þinginu.“ Hér er verið að velja orð Bankasýslunnar fram yfir orð ríkisendurskoðanda, orð þeirra sem það kom á óvart að margir litlir fjárfestar buðust til að kaupa og vissu ekkert hvað átti að gera í því. Ég vil ljúka þessari stuttu ræðu á enn einni tilvitnuninni í ofangreindan hv. þingmann frá því síðastliðið vor: „Það er skylda okkar að í þessu mikilvæga máli verði komist til botns í hvernig til tókst á eins hlutlægan hátt og kostur er.“ Því er ég hjartanlega sammála.

Ég ætla því ekki að verja frekari tíma í þá umræðu heldur koma inn á það sem gerðist í aðdraganda þess að Ríkisendurskoðun kynnti skýrsluna fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Nefndarmeðlimir fengu skýrsluna afhenta rúmum sólarhring fyrir fundinn sem trúnaðargagn — ég endurtek: sem trúnaðargagn. Einhvern veginn rataði skýrslan samt beint í fjölmiðla og er orðin fyrsta frétt tæpum sólarhring áður en til stóð að opinbera hana. En það hefur varla verið minnst á þennan leka og trúnaðarbrest hér í þingsal. Finnst hv. þingmönnum þetta í alvörunni eitthvert léttvægt mál, að trúnaðargögnum nefndarmanna Alþingis sé lekið beint í fjölmiðla? Mér finnst það alls ekki og myndi ekki vilja liggja undir grun sem nefndarmaður og hafa gerst sekur um slíkt athæfi. Að leka trúnaðargögnum í fjölmiðla finnst mér einfaldlega rof á drengskaparheiti þingmanna og klárlega ekki leiðin til að efla traust Alþingis og ekki veitir nú af. Við erum ekki að tala um einhverja handvömm eða kæruleysi. Þetta hlýtur að vera einbeittur brotavilji til þess eins að hafa áhrif á umræðuna og kasta rýrð á störf Alþingis. Við hljótum að geta gert betur en þetta. Virðulegi forseti. Lekinn gengisfellir störf þingsins og sendir þau skilaboð út á við að okkur þingmönnum sé ekki treystandi fyrir trúnaðargögnum. Og ef hv. þingmönnum er alvara um að auka virðingu og traust Alþingis þá er nauðsynlegt að komast til botns í þessu máli.

Hæstv. forseti. Einn fylgifiskur hraðra framfara í tækni hér á landi er sá að jaðarsvæðin vilja stundum gleymast. Skortur á farsímasambandi víða til sveita er hluti þess. Þannig hafa sumir landsmenn ekki kost á notkun rafrænna skilríkja til að nota þjónustu fyrirtækja og stofnana. Þá skapast reglulega hætta í vondum vetrarveðrum þegar fólk er sambandslaust við umheiminn. Það þarf að klára farsímavæðingu alls landsins því ekki viljum við mismuna fólki eftir búsetu fremur en af öðrum ástæðum. En að öðru alvarlegu máli. Í byrjun mars síðastliðins voru um 750 einstaklingar á biðlista eftir afeitrun hjá sjúkrahúsinu á Vogi. Líkur eru á að stór hluti þeirra sé endurkomufólk, því þeir sem koma í fyrsta sinn ganga fyrir. Það er þyngra en tárum taki að mörg hundruð manns séu í þessari viðkvæmu stöðu. Það sést ekki endilega utan frá hversu alvarleg veikindin eru en um er að ræða fólk sem er í raunverulegri lífshættu. Ég biðla til hæstv. heilbrigðisráðherra, Willums Þórs að gera allt sem hann getur til að lagfæra þetta hræðilega ástand svo brotnar fjölskyldur geti hafið bataferil sinn. Að síðustu vil ég þakka þingheimi fyrir góðar móttökur þessa viku sem ég hef setið á þingi. Megi þingi og þjóð farnast vel í framtíðinni.

Við erum jafn forviða, við varaþingmenn sem nú sitjum á þingi, yfir vinnubrögðum hér. Ég vil líka nefna það sem gerðist síðastliðinn sunnudag þegar ríkisendurskoðandi afhenti stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd skýrslu sína um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Það gerði hann í trúnaði að beiðni nefndarinnar svo nefndarmenn gætu kynnt sér skýrsluna áður en til stóð að birta hana. Trúnaðurinn virðist þó aðeins hafa haldið u.þ.b. eins lengi og það tók einhvern nefndarmann að ýta á áframsenda í tölvupóstforriti sínu. Komið hefur fram að ríkisendurskoðandi er ekki í vafa um hvað gerst hafi. Hann telur, með leyfi forseta, „nokkuð öruggt að henni hafi verið lekið af nefndarmanni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar“ og bendir á

Það blasir við, virðulegi forseti, að Alþingi mun gjalda fyrir trúnaðarbrestinn. Fólk sem á erindi við nefndir þingsins getur ekki treyst þeim, sérstaklega þegar nefndarmenn eru ósköp slakir yfir því að rjúfa trúnað. Fyrir 30 árum eða sirkabát líkti þingmaður og ráðherra starfsháttum á Alþingi við gagnfræðaskóla og hlaut bágt fyrir. Ég held að flestir þeir sem ég var með í Réttó á sínum tíma hafi haldið trúnað lengur og betur en þessi þingmaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem var skjótari en skugginn að skjóta skýrslunni upp í Efstaleiti.

Forseti. Hver er afleiðing þess þegar manneskja gengst aldrei við ábyrgð, ber aldrei ábyrgð á því sem hún gerir? Jú, afleiðingin er að traust til þessarar manneskju hverfur. Það má flækja umræðu um bankasölu ríkisstjórnarinnar en í grunninn snýst málið um ábyrgð og traust. Við vitum að ríkisstjórnin ætlar ekki að axla neina ábyrgð. Mig langar þess vegna til að segja nokkur orð um traust því að óháð flóttanum frá ábyrgð blasir við að allt traust er farið. Traustið hefur gufað upp og stærsta og alvarlegasta afleiðingin af því hvernig ríkisstjórnin sjálf teiknaði upp plan sitt um að selja Íslandsbanka er að fjármál íslenska ríkisins eru í uppnámi. Frammistaða ríkisstjórnarinnar hefur áhrif á fjármögnun heilbrigðiskerfisins á næsta ári, á uppbyggingu innviða, á niðurgreiðslu skulda og nóg er til af þeim eftir fimm ára setu þessarar ríkisstjórnar. Hvers vegna? Fjárlög ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár gera ráð fyrir tekjum upp á 75 milljarða af áframhaldandi sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka — 75 milljarðar. Fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sýnir að ríkisstjórnin gerir ráð fyrir þessum tekjum og þarf á þeim að halda. Nú talar forsætisráðherra eðlilega eins og framhaldið sé óljóst, skiljanlega því að traustið er farið. Það gerist þegar menn axla aldrei ábyrgð. Þá stendur eftir sú grafalvarlega afleiðing að almenningur á Íslandi situr uppi með það hvernig á að brúa þetta nýja gat upp á 75 milljarða ofan á 90 milljarða halla ríkisstjórnarinnar. Hvað ætlar forsætisráðherra þá að gera til að endurvinna traustið? Dugar það Vinstri grænum að færa ákvarðanir frá Bankasýslu til fjármálaráðherra? Treysta Vinstri græn Bjarna Benediktssyni til að fara með og bera ábyrgð á frekari sölu á banka? Um það snýst málið.

og það gerir það enginn að gamni sínu. Þess vegna ber okkur skylda til að sjá til þess að þetta ferli sé þannig að það sé einhver stöð sem tekur við fólki og þetta sé gert á mannsæmandi hátt.

Herra forseti. Ég hvet hv. þingmenn til að halda ríkisstjórninni við efnið varðandi fyrirheit um stuðning við Seyðisfjörð, við uppbyggingu og endurbyggingu eftir skriðuföllin,

En mér þykir vanta upp á efndirnar nú þegar nokkuð er liðið, þó ekki mjög langur tími, frá því að þessar náttúruhamfarir gengu yfir. Síðan hefur annað bæst við, þar með talið mikið óveður sem olli viðbótarskemmdum. Þingmönnum barst nýverið erindi frá Tækniminjasafni Austurlands, mjög merku safni sem eyðilagðist að miklu leyti í skriðuföllunum.

var leitað ásjár þingsins varðandi stuðning við þær framkvæmdir sem fram undan eru, vonandi, en þar hefur verið unnið þrekvirki við að bjarga munum sem fóru í skriðuföllin, m.a. með mikilli hjálp sjálfboðaliða. Ég hef fengið að skoða þessa vinnu alla og hún er einstaklega tilkomumikil. Þar hefur tekist að bjarga mörgu en safnið þarf húsnæði og Seyðisfjörður þarf að endurheimta

Herra forseti. Samkvæmt lögum er það á ábyrgð ríkisins að veita öllum heilbrigðisþjónustu. Staðreyndin er hins vegar sú að því lengra sem farið er frá höfuðborgarsvæðinu þeim mun minni verður þjónustan. Þetta þekkjum við landsbyggðarfólkið vel. Á síðustu árum hafa sveitarfélög eflt nærþjónustu sína með aukinni fræðslu og fyrirbyggjandi aðgerðum í skólum og félagsþjónustu án þess að fjármagn og lögbundin skylda sé til staðar um þátttöku í veitingu heilbrigðisþjónustu. Ríkið hefur eflt geðheilbrigðisþjónustu sína í gegnum heilsugæsluna en það þarf svo miklu meira til. Við vitum að lýðheilsuvísar og rannsóknir benda til alvarlegrar stöðu þessara mála hér á landi. Vísarnir benda til þess að þunglyndislyf séu mikið notuð til að vinna á einkennum en ekki er verið að fjárfesta í úrræðum til að ráðast að rótum vandans. Til dæmis er staðan á Austur- og Norðurlandi að miklu leyti sú sama í dag og hún var árið 2016, þar er mest þunglyndislyfjanotkun á landsvísu. Alþingi Íslendinga hefur samþykkt geðheilbrigðisstefnu, aðgerða- og kostnaðaráætlun liggur fyrir, en árangur í þessum málaflokki næst ekki nema fjárfest sé í honum. Tryggt fjármagn og úrræði verða að vera til staðar þar sem fólk býr. Herra forseti. Við viljum ekki sem þjóð búa í landi þar sem fólki líður ekki vel. Ein birtingarmynd vanlíðunar sést í fjölmiðlaumfjöllun af hræðilegum hlutum, svo sem hatursorðræðu gagnvart ýmsum hópum í samfélaginu, vanlíðan og ofbeldi meðal barna, kynferðisbrotum og heimilisofbeldi, sjálfsvígshugsunum og sjálfsvígum, svo eitthvað sé nefnt. Höfum í huga að mörgum líður illa án þess að það tengist ofbeldi. Ég held að við viljum öll gera betur. Hættum að tala um það. Gerum við

Þegar spurningarnar eru orðnar óþægilegar frá stjórnarandstöðu eða blaðafólki þá er svarað með útúrsnúningum. Og já, það er dregið fram að þetta snúist allt um Icesave eða að vonda Evrópusambandinu er kennt um.

heldur frekar láta eldri borgara nútímans og framtíðarinnar sitja uppi með baggann. Þau ætla heldur ekki að virða eignarréttinn í því risamáli.

Eftir vinnuvikuna stendur einmitt þetta, þegar maður hlustar á allt ríkisstjórnarfólkið, líka hér í dag, með alls konar afvegaleiðingar og forherðingu, nákvæmlega þetta: Það á ekki að hafa kjark til þess að horfast í augu við raunveruleikann — forherðing, afvegaleiðing,

hinum frjálsu þjóðum. Þetta hefur leitt af sér hækkandi matvælaverð og aukinn flutningskostnað og hráefniskostnaður hefur hækkað, eldsneyti hefur hækkað og áburður sömuleiðis.

og stundi það sem kalla mætti raunsæispólitík og leggi áherslur þar sem nauðsynlegt er að bregðast við. Þetta á ekki síst við um það sem við getum kallað grunnstoð íslensks samfélags Það hlýtur að vera áherslumál þingsins á næstu misserum að efla íslenskan landbúnað og tryggja fæðuöryggi í landinu. Í því samhengi

að vera áherslumál fyrir okkur sem frjálsa og fullvalda þjóð að geta staðið undir matvælaframleiðslu. Við höfum sérstöðu og við stöndum að mörgu leyti vel í atriðum er snúa að dýravelferð, hreinleika og heilbrigði.

Með stóru kvikmyndaveri og því sjónarspili sem íslensk náttúra er hefur Ísland lengi verið aðlaðandi starfsumhverfi til kvikmyndagerðar. Tækifærin eru fjölmörg og við í Framsókn vildum grípa þau. Meðal áherslna Framsóknar fyrir síðustu alþingiskosningar var að efla kvikmyndagerð á Íslandi og hækka endurgreiðslur á kostnaði við kvikmyndagerð hérlendis í 35%. Þessar áherslur rötuðu einnig í stjórnarsáttmálann og hafa raungerst í dag og við sjáum þá miklu grósku sem sú ákvörðun leiddi til. Í öllu þessu felst töluvert aðdráttarafl fyrir erlenda kvikmyndaframleiðendur og ég tek undir það þegar þau orð eru sögð að kvikmyndaiðnaðurinn geti vel verið ein af stoðgreinum íslensks efnahagslífs. Mikið af afleiddum störfum myndast í kringum svona verkefni og það er út af framtaki ríkisstjórnarinnar sem það er möguleiki að taka upp þættina sem ég nefndi áðan hér á landi. Þetta er stærsta kvikmyndaverkefni Íslandssögunnar og hluti þáttaraðarinnar er tekinn upp í kvikmyndaverinu í Gufunesi. Því skiptir miklu máli að styðja áfram vel við kvikmyndaiðnaðinn á Íslandi. Við sjáum það að kvikmyndaverin hér á landi eru uppbókuð fram á vor

Með hæstv. viðskipta- og menningarmálaráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, í broddi fylkingar getum við margfaldað kvikmyndaiðnaðinn á Íslandi og framleiðendur á Íslandi telja það vel raunhæft. Við getum með sanni sagt að þetta er frábær viðbót við efnahagslíf á Íslandi og sterk stoð til framtíðar.

á Suðurlandinu þar sem annars vegar á að flytja stóran bút úr Mýrdalssandi í 100 ár til uppskipunar í Þorlákshöfn og hins vegar á að taka heilt fjall ofan af Þrengslum og flytja til Þorlákshafnar til uppskipunar. Íbúum líst ekki vel á þetta, það var íbúafundur nú fyrr í vikunni. Fyrir utan áhyggjur fólks af umhverfisáhrifum þar sem efnistakan er þá er fólk eðlilega með áhyggjur af því hvernig áhrifin eru á hafnarbakkanum í Þorlákshöfn vegna þess að fyrirtæki ætlar að taka litla Sandfell ofan af Þrengslunum og koma því í sement úti í löndum, ætlar að taka allar iðnaðarlóðir á hafnarbakkanum, það ætlar að skerma það af sem við getum kallað miðbæ Þorlákshafnar frá austurhluta Suðurlands, 55.000 m² lóð, eða í rauninni, ef ég man rétt, 12 lóðir sem á að steypa saman eiga að fara undir verksmiðjuna í þetta eina verkefni, lóðir sem gætu nýst til fjölbreyttari atvinnuuppbyggingar til að gera Þorlákshöfn að miklu skemmtilegri stað heldur en ein einasta uppskipunarverksmiðja gæti gert. Þetta leiðir líka hugann að áhyggjum sem fólk hefur alltaf af aðgerðum sem hafa neikvæð áhrif á umhverfið vegna þess að lög um mat á umhverfisáhrifum eru enn löskuð á þann hátt að neikvæð niðurstaða í umhverfismati hefur ekki áhrif,

Í tilfelli Ölfuss þá er kannski ástæða til að hafa áhyggjur því að bæjarstjórinn er nýbúinn að lýsa því yfir t.d. að hann vilji friðlýsa Reykjadal eins þröngt og mögulega er hægt til að hægt sé að skoða möguleika á orkuvinnslu í þeirri náttúruperlu. Þá mótmælti Hveragerði af því að góðir grannar reisa ekki háhitavirkjanir í bakgarðinum hjá nágrönnum sínum.

sem íslenskir skattgreiðendur borga fyrir það ævintýri. Hvernig er verðið ákvarðað? Þessi svör fást ekki og mér þykir það með miklum ólíkindum vegna þess að ég veit að hér eru heilu og hálfu fastanefndir Alþingis verklausar af því að ekki koma málin frá ráðherrum eða ráðuneytum. Er fólk enn þá að læra á afleiðingar af hinum 2 milljarða stóladansi ríkisstjórnarinnar? Er ekkert að frétta, herra forseti? Ég óska liðsinnis

uppstokkunina sem fór fram fyrr á árinu. En það hlýtur að vera þannig að framkvæmdarvaldið geti virt þá fresti sem löggjafinn setur þegar beðið er um svör við eðlilegum og mjög mikilvægum fyrirspurnum þingmanna.

Cui bono? Hver græðir á lekanum? Hver græðir á því að umræða og fréttaflutningur hverfist um þennan leka frekar en þær brotalamir sem er fjallað um í skýrslunni sjálfri og ábyrgð ráðherra á þeim? Ekki eru það þeir þingmenn sem vilja að hér fari fram skýr og fókuseruð umræða um skýrsluna sjálfa. Ég verð að segja að ég er hundfúll yfir því að þessi skýrsla hafi lekið til fjölmiðla áður en stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kom saman til að fjalla um hana. Ég er líka hissa á því að drög að skýrslunni hafi lekið, drög sem engin þingnefnd,

Ég vil biðla til þingmanna að gæta að virðingu Alþingis, bæði að virða trúnað um þau gögn sem við fáum en fara líka ekki fram úr sér í ásökunum á hendur öðrum þingmönnum og nefnd þegar það liggja ekki fyrir neinar vísbendingar um að trúnaðarbrotið hafi átt sér stað þar. Það er bara þannig.

Ég hef meiri áhyggjur af þeim leka en því að skýrslan hafi birst degi fyrr en hún átti að gera, þó að auðvitað hefði það ekki átt að gerast. En þetta er staða sem við höfum staðið í allt of oft. Það hefur legið fyrir í dálítinn tíma að það þurfi að breyta verklagi á því hvernig skýrslur Ríkisendurskoðunar berast þinginu og hvernig birtingu er háttað. Nú er rétt að finna út úr því þannig að við getum öll verið sátt.

á nefndarmenn stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Það liggur fyrir að það höfðu fleiri aðilar aðgang að skýrslunni og það liggur fyrir að nefndarmenn stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar höfðu ekki aðgang að þeim drögum sem láku og voru aldrei ætluð til birtingar, öfugt við hina fullbúnu skýrslu, svo því sé til haga haldið. Þann aðgang höfðu ráðherrar. Við skulum ræða málin út frá staðreyndum ef raunverulega er vilji til að ræða þetta mál hér áfram. Getum við ekki haldið okkur við það og sleppt því að reyna að slá hér pólitískar, flokkspólitískar keilur í þessu máli?

eftir svörum frá hæstv. heilbrigðisráðherra og tveimur frá fjármála- og efnahagsráðherra. En ég vil líka, forseti, taka undir það sem hér hefur verið sagt um lekann á þessum skýrslum og ekki síst það sem hv. þm. Hanna Katrín Friðriksson sagði hér áðan: Tölum um málið út frá staðreyndum. Mér finnst líka allt í lagi að velta því aðeins fyrir sér hver hafði hag á lekanum. Hver var það sem hafði virkilega hag af lekanum?

Þess vegna beitum við því verkfæri að senda inn skriflegar spurningar. Við viljum fá skrifleg svör. Hvað gerist þá? Þeim er heldur ekki svarað. Fyrir 35 dögum síðan sendi ég hæstv. fjármálaráðherra spurningu sem varðar 75 milljarða kr. hagsmuni. Ég spurði hann að því hvort nýtt fyrirkomulag bankasölu sem ríkisstjórnin boðaði með fréttatilkynningu um páskana, væri forsenda frekari sölu og hvort það var einhugur í ríkisstjórninni um frekari sölu á Íslandsbanka. Einhverra hluta vegna hefur fjármálaráðherra á 35 dögum ekki treyst sér til að svara þessari spurningu. Það segir auðvitað óskaplega mikið. En forseti þarf að standa með þinginu í því að kalla fram svör.

Forseti. Við skulum átta okkur á því að allt þetta tal um leka er afvegaleiðing. Það var svo augljóst að eitthvað svona myndi gerast, að ef það yrði leki færu þingmenn Sjálfstæðisflokksins upp á háa C-ið um eitthvað sem birtist einum degi áður en það átti að birtast hvort eð er. eð er. Maður sér svo augljóslega að tilgangurinn með að leka skýrslunni er enginn af því að það kostar bara einmitt svona væl.

Mig langar að taka undir með öðrum hv. þingmönnum sem koma hér upp til að ræða um fyrirspurnir og skort á svörum við þeim.

og við skulum ekki þvæla þeim saman. Við skulum heldur ekkert vera með dylgjur um að það hafi verið þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hafi lekið hér trúnaðargögnum eða einhver annar. Við vitum alla vega að það var einhver sem lak trúnaðargögnum og það hlýtur að vera alvarlegt. Þess vegna finnst mér það sæta furðu þegar hv. þm. Björn Leví Gunnarsson kemur hingað upp og segir: Það er ekki alvarlegt mál.

trúnaðargögn, haldið þeim hjá okkur en förum ekki með þau út í samfélagið þar sem þau eiga ekki heima fyrr en eftir að þau hafa verið tekin fyrir í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Það er alvarlegt mál ef svo er ekki. þingmönnum Sjálfstæðisflokksins að koma hingað og ræða málið sem er bankasalan. Við vorum að því allan þriðjudaginn og við getum alveg tekið annan dag í það ef stjórnarandstaðan vill það.

að það verður að vera hægt að treysta Alþingi, löggjafarvaldi þjóðarinnar, fyrir trúnaðargögnum. Skárra væri það nú. Það er það sem er undir og mér þykir mjög skrýtið að hv. Píratar geri svona lítið úr þessum málflutningi.

þá er kannski rétt að benda á að það væri kannski einfaldast að gera það á þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins af því að upphaflegu sakirnar voru bornar fram af hv. þm. Friðjóni R. Friðjónssyni sem talaði um þennan þingmann stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem var skjótari en skugginn að skjóta skýrslunni upp í Efstaleiti.

En við skulum líka rifja upp, herra forseti, hvers vegna trúnaður yfir skýrslum ríkisendurskoðanda er til kominn. Fyrir nokkrum árum birti Ríkisendurskoðun bara skýrslur, svo kom embættið og kynnti þær fyrir þingnefndinni. Það var þingið sem bað um þennan trúnað, ekki vegna þess að þarna væru einhver háleynileg gögn heldur einfaldlega til þess að þingmenn hefðu ráðrúm til að kynna sér efnið (Forseti hringir.) áður en við þyrftum að svara fyrir það gagnvart fjölmiðlum og almenningi. getum alveg náð utan um það markmið með einhverjum nýjum leiðum. En að láta eins og skýrslur Ríkisendurskoðunar (Forseti hringir.) séu geislavirk trúnaðarefni sem ekki mega líta dagsins ljós fyrr en á einhverjum ákveðnum, tilteknum tímapunkti — þá er aðeins verið að færa í stílinn.

Það er það

þá vil ég bara hvetja hæstv. forseta Alþingis og jafnvel formann stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í heild til að eiga fund með ríkisendurskoðanda og reyna að fá fram upplýsingar frá honum um það hvað hann hefur fyrir sér í því að það sé einhver þingmaður í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem hafi lekið þessu gagni.

Ég vil ekki gera lítið úr því að verið sé að leka trúnaðargögnum þó að ég telji

En ég held að það sé bara rétt að við einbeitum okkur að því sem skiptir máli, þ.e. að ræða stöðuna og það sem stendur í skýrslunni og viðbrögð við því sem stendur í henni. Að við séum ekki að eyða tímanum í svona bull.

Virðulegi forseti. Auðvitað er það alvarlegt og auðvitað er það engum til góðs að skýrsla Ríkisendurskoðunar hafi ratað í fjölmiðla nokkrum klukkutímum áður en hún var gerð opinber. Það hefði ekki átt að gerast. Það er hins vegar með nokkrum ólíkindum að þeir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hingað koma upp og tala um leka, tala ekki um hinn eiginlega leka sem voru auðvitað þau drög sem aldrei áttu að koma fyrir sjónir almennings. Um þetta fjalla þingmenn Sjálfstæðisflokksins ekki, um þetta fjallar Morgunblaðið ekki og það væri áhugavert að heyra sjónarmið ríkisendurskoðanda til þess hvað olli því að drög sem aldrei áttu að koma fyrir sjónir almennings rötuðu í fjölmiðla. Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki ræða bankasöluna. Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki ræða skýrslu um bankasöluna.

upplýsingum eða skýrslu Ríkisendurskoðunar verður tekið fyrir í forsætisnefnd. Ég hef jafnframt væntingar um að það verði tekið fyrir á vettvangi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og að sjálfsögðu mun forseti eiga samtöl við

Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um evrópska langtímafjárfestingarsjóði. Helstu atriði frumvarpsins eru að með frumvarpinu er lagt til að innleidd verði í íslenskan rétt ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins um evrópska langtímafjárfestingarsjóði, svokallaða ELTIF-reglugerð. Með reglugerðinni er settur rammi um notkun heitanna „ELTIF“ og „evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir“ fyrir þá rekstraraðila sem kjósa að markaðssetja slíka sjóði. Um efni frumvarpsins og markmið þess að öðru leyti vísast til greinargerðar með því. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið leggur meiri hlutinn til breytingu á 14. gr. frumvarpsins sem er tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar og breytingartillögu í áliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar. ELTIF-reglugerðin hefur að geyma reglur um evrópska langtímafjárfestingarsjóði og rekstraraðila þeirra. Hér er verið að leggja til að sett verði ný heildarlög um evrópska langtímafjárfestingarsjóði og er það innleiðing ELTIF-reglugerðarinnar. Um er að ræða sjóðategund sem ekki er kveðið á um í gildandi löggjöf er sjóðir sem þessir teljast vera sérhæfðir sjóðir. Þykir því fara betur á að hafa reglur um þessa tilteknu sjóðategund í sérstakri löggjöf. Tilefni þessarar innleiðingar er sömuleiðis ætlað að stuðla að skilvirkri framkvæmd EES-samningsins. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem gerð hefur verið grein fyrir.

Virðulegi forseti. Ég kem hér fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar og mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000, er varðar bótarétt vegna bólusetningar við apabólu. Nefndinni bárust umsagnir frá embætti landlæknis og Sjúkratryggingum Íslands og einnig bárust nefndinni tvö minnisblöð um málið frá heilbrigðisráðuneyti. Markmiðið sem lagt er upp með í frumvarpinu er að styrkja réttarstöðu þeirra sem verða fyrir líkamstjóni við eða í kjölfar bólusetningar við apabólu, sé notað til þess bóluefni sem íslensk heilbrigðisyfirvöld leggja til. Í frumvarpinu er því lagt til ákvæði til bráðabirgða þar sem gildissvið laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000, verði rýmkað þannig að þau taki til þeirra einstaklinga sem gangast undir fyrrgreinda bólusetningu.

Í 1. gr. laganna er fjallað um þá sjúklinga sem lögin taka til og í 2. gr. eru þau tjónsatvik tilgreind sem lögin taka til. Þá er skv. 3. mgr. 3. gr. laganna mælt fyrir um þá meginreglu að bætur samkvæmt lögunum greiðist ekki ef rekja má tjón til eiginleika lyfs sem notað er við rannsókn eða sjúkdómsmeðferð. Af hálfu heilbrigðisráðuneytis hefur verið bent á að óumdeilt sé að bóluefni séu lyf í skilningi laganna. Samkvæmt almennum athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum nr. 111/2000 fellur tjón vegna eiginleika lyfja að meginstefnu undir lög um skaðsemisábyrgð. Af hálfu Sjúkratrygginga Íslands var vakin athygli á því að hægt væri að túlka ákvæði laganna er lúta að bótaskyldu vegna afleiðinga bólusetninga á fleiri en eina vegu. Því til stuðnings var bent á skýringar við 1. gr. og 4. tölulið 2. gr. í frumvarpi til laganna. Fram kæmi í athugasemdum við 1. gr. að sjúklingatrygging samkvæmt frumvarpinu næði til rannsókna og sjúkdómsmeðferðar sem væri í þágu sjúklings, þar á meðal ráðstafana til að koma í veg fyrir sjúkdóma, t.d. bólusetningar, og heilsutjóns sem hlytist af því.

Þetta hafi enn fremur verið staðfest í nefndaráliti velferðarnefndar vegna frumvarps þess er varð að lögum nr. 156/2020, um breytingu á lögum nr. 111/2000, þar sem sett var bráðabirgðaákvæði um bólusetningar gegn Covid-19. Þar hafi komið fram að með því hafi ætlunin verið að veita bótarétt umfram ákvæði 4. töluliðar 2. gr. laganna þannig að hann næði til allra aukaverkana bóluefnis en ekki eingöngu þeirra sem teldust sjaldgæfar og alvarlegar. Þetta gilti á hinn bóginn ekki um það frumvarp sem hér væri undir, enda kæmi fram í 3. kafla greinargerðar með því að tjón vegna eiginleika lyfsins yrði bætt samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu sem frumvarpinu væri ætlað að lögfesta.

að lögfesting þessa bráðabirgðaákvæðis kynni að vera villandi þar sem gagnálykta mætti frá slíku ákvæði að sjaldgæfar og alvarlegar aukaverkanir allra annarra bóluefna en þeirra sem bráðabirgðaákvæði hefðu verið sett um væru ekki bótaskyldar.

Í ljósi þessa legðu Sjúkratryggingar Íslands til að gerðar yrðu tvær breytingar á lögunum til að taka af allan vafa um hvernig túlka bæri ákvæði þeirra um bótaskyldu vegna afleiðinga bólusetninga.

Slík lagabreyting yrði einfaldlega til að skýra og staðfesta gildandi réttarframkvæmd og fæli ekki í sér eiginlega efnislega breytingu að sögn Sjúkratrygginga. Sóttvarnalæknir, fyrir hönd embættis landlæknis, benti á að téð ákvæði væri til bráðabirgða og gilti einungis um bóluefni gegn apabólu. Hann legði því til að réttindi þeirra sjúklinga sem þægju bóluefnið yrðu rýmkuð með almennum hætti í lögunum eða með reglugerð. Þannig væri tryggður bótaréttur vegna sjaldgæfra og alvarlegra aukaverkana bólusetninga þeirra sem væru bólusettir á Íslandi með bóluefni sem íslensk heilbrigðisyfirvöld legðu til.

væri sú að setja um það bráðabirgðaákvæði fremur en reglugerðarákvæði, sem væri tímafrekara. Þá stæði brátt til að endurskoða lögin í heild sinni og því skynsamlegra að skoða gaumgæfilega mögulegar leiðir til að tryggja vernd þessa hóps. Jafnframt væri nauðsynlegt að fara vel yfir kosti þess og galla annars vegar að breyta ákvæðum laganna og tryggja með því vernd þeirra sem gengjust undir bólusetningar almennt eða setja reglugerðarákvæði og tiltaka þar einstaka sjúkdóma hins vegar.

Þá væri bólusetning tekin sem dæmi í skýringum við 1. gr. frumvarps þess er varð að lögum nr. 111/2000 til að skýra að lögin gætu einnig gilt um sjúkdómsmeðferðir sem væru fyrirbyggjandi en ekki einungis meðferðir sem beitt væri eftir að sjúkdómur kæmi fram.

sbr. það sem þar kemur fram um að „af sömu ástæðu eigi sjúklingur almennt rétt til bóta fyrir tjón sem hljótist af eftirköstum ráðstafana sem gerðar séu í því skyni að koma í veg fyrir sjúkdóma, t.d. bólusetningu“. Áherslan hér sé á eftirköst „ráðstafana“ en ekki lyfjagjafarinnar sem slíkrar. Meiri hlutinn tekur undir þessi sjónarmið ráðuneytisins en leggur jafnframt mikla áherslu á heildarendurskoðun laganna.

og nefndin hafi fjallað um. Bráðabirgðaákvæðið gildi aðeins um sjaldgæfar og alvarlegar aukaverkanir vegna bólusetninga með bóluefni gegn apabólu einvörðungu, sbr. framangreinda túlkun á 4. tölulið 2. gr. laganna. Þá er meiri hlutinn einhuga um að þrátt fyrir að eingöngu eitt bóluefni sé tilgreint í bráðabirgðaákvæðinu sé ekki tilefni til að gagnálykta á þann veg að sjaldgæfar og alvarlegar aukaverkanir

Meiri hlutinn leggur í ljósi framangreinds áherslu á mikilvægi þess að réttarstaða þessara einstaklinga verði tryggð með framangreindum hætti og leggur því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Herra forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti minni hlutans við frumvarpið sem við ræðum hér. Minni hluti velferðarnefndar tekur undir sjónarmið í umsögnum sóttvarnalæknis og Sjúkratrygginga Íslands um að til að koma í veg fyrir misskilning á túlkun laganna og til frekari skýringar þurfi að gera frekari breytingar á lögunum. Ákvæði til bráðabirgða í 1. gr. frumvarpsins á einungis við um bólusetningu við apabólu. Minni hlutinn tekur undir sjónarmið um að ástæða sé til að breyta lögunum þannig að réttindi sjúklinga séu útvíkkuð og þau nái alltaf til bólusetninga á Íslandi sem íslensk heilbrigðisyfirvöld leggja til gegn smitsjúkdómum. Minni hlutinn telur að standi frumvarpið óbreytt sé svigrúm fyrir fleiri en eina túlkun á gildandi lögum um sjúklingatryggingu þegar kemur að bótaskyldu vegna afleiðinga bólusetninga, líkt og Sjúkratryggingar Íslands benda á. Minni hlutinn leggur því til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem er eins og segir í nefndaráliti minni hlutans.

um apabólu og það á að tryggja að ef sá sem er bólusettur verður fyrir sjaldgæfum og alvarlegum aukaverkunum

Þannig eru lögin túlkuð. Með þessu bráðabirgðaákvæði getur það sett þessa túlkun út á tún eða alla vega er hægt að draga í efa að túlkun Sjúkratrygginga hingað til hafi verið rétt.

um bráðabirgðaákvæði vegna apabólu er verið að draga úr trúverðugleika túlkunar Sjúkratrygginga, sem hingað til hefur verið, á lögunum.

Ég fagna að sjálfsögðu umræðu um þessi mál hér í þingsalnum. Það liggur fyrir að íslensk stjórnvöld hafa hvatt til almennrar notkunar á lyfjum sem ekki hafa fengið markaðsleyfi hér og jafnvel gengið svo langt að hvetja til þess að lyf verði notuð gagnvart ungmennum og fólki sem ekki hefur verið í hættu gagnvart Ég nefni þetta hér vegna þess að ég vil bara undirstrika hvað varðar það frumvarp sem nú er til umræðu að það sé alveg skýrt að þetta þetta miði ekki á nokkurn hátt að því að draga úr eða rýra bótarétt þeirra sem hafa fengið bóluefni vegna annarra veira. Ég vil í þessum sal, fyrst ég er kominn upp í þennan ræðustól, hafa hafa í frammi hér ákveðin orð sem gætu kallast varúðarorð, að fólk kynni sér vel, skoði tölfræði erlendis frá um skaða af völdum efna sem hafa verið notuð sem bóluefni. Það eru tölur sem vekja hjá manni vissan

að þeir sem láta bólusetja sig að hvatningu heilbrigðisyfirvalda séu þá tryggðir gagnvart sjaldgæfum og alvarlegum aukaverkunum.

um apabólu sem kveður sérstaklega á um sjaldgæfar og alvarlegar aukaverkanir heldur skýrum lögin þannig að það renni stoðum undir núverandi túlkun Sjúkratrygginga sem er einmitt á þennan veg; fyrir allar bólusetningar sem heilbrigðisyfirvöld hvetja til. Þetta frumvarp er ólíkt frumvarpinu sem við samþykktum um bólusetningu vegna Covid. Þar var ekki tekið fram að um væri að ræða alvarlegar og sjaldgæfar aukaverkanir. Núna er það gert og það er nákvæmlega í samræmi við túlkun Sjúkratrygginga á núverandi lögum. Ef við erum að samþykkja bráðabirgðaákvæði sem tekur þetta til bara fyrir bólusetningu vegna apabólu þá erum við búin að taka taka stoðirnar undan núverandi túlkun Sjúkratrygginga. Þess vegna segjum við: Skýrum frekar lögin og treystum þá þessa túlkun sem hingað til hefur verið á lögunum og farið hefur verið eftir hingað til

hvergi sé grafið undan bótarétti almennings þegar svona mál eru til meðferðar hér í salnum. Þegar um er að ræða lyfjagjöf sem yfirvöld taka að sér að mæla með þá hlýtur það að vera útgangspunktur að almenningur sem þiggur lyf njóti vafans ef til einhvers konar heilsufarstjóns kemur. Inn í þetta spila auðvitað sjónarmið og almennar alþjóðlegar reglur um upplýst samþykki. Það verður að vera alveg ljóst að ef skortir eitthvað á um upplýsingar þá beri sá ábyrgð sem hvetur til lyfjagjafarinnar, í þessu tilviki íslenska ríkið. Ég vil svo sem

og hefur ekki fengið alveg fullnægjandi upplýsingar hugsanlega um lyfjagjöfina. Ég vil gagnrýna það hér í þessum sal, fyrst ég er líka kominn hingað upp í ræðustólinn, að ég tel að upplýsingagjöf íslenskra stjórnvalda í öllu þessu kórónufári og gagnvart þessari lyfjagjöf, sem beindist þá að

þeirra sem eru bólusettir í hættu almennt, fyrir allar bólusetningar sem heilbrigðisyfirvöld mæla með sem eru fleiri en við apabólu og við Covid, það eru alls konar bólusetningar sem við förum með börnin okkar í og það var verið að hvetja okkur til að fara í bólusetningu ef við ætluðum til útlanda við barnaveiki og taugaveiki o.s.frv. — mér finnst það vera ábyrgðarhluti ef meiri hlutinn hér ætlar að samþykkja sérstakt bráðabirgðaákvæði um bótarétt vegna alvarlegra og sjaldgæfra aukaverkana fyrir apabólu, að þá sé hægt að túlka það þannig að það eigi ekki við um aðrar bólusetningar sem heilbrigðisyfirvöld hvetja til. Þetta er lykilatriðið. Það má ekki setja þennan rétt, sem hingað til hefur verið túlkaður svo af hálfu Sjúkratrygginga, í einhvern vafa og að verið sé að draga úr rétti fólks með því að samþykkja þetta bráðabirgðaákvæði sérstaklega. Betra er að gera líkt og minni hlutinn leggur til, að renna frekari stoðum undir túlkun Sjúkratrygginga sem hingað til hefur verið.

Í samráðskafla greinargerðar er greint frá umsögnum og viðbrögðum við þeim. Þann 14. apríl 2020 birti Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) bráðabirgðaniðurstöðu sína í máli vegna veitingar rekstrarleyfa til bráðabirgða og veitingar tímabundinna undanþága frá starfsleyfi til reksturs fiskeldisstöðva.

Tilskipunin fjallar ekki með beinum hætti um afleiðingar þess að framkvæmd fari af stað á grundvelli umhverfismats sem síðar reynist gallað en í framkvæmd Evrópudómstólsins hafa mótast tilteknar lágmarkskröfur sem ESA hefur bent á og tekið er mið af í þessu frumvarpi. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu varða aðallega heimildir til bráðabirgðaráðstafana í tilvikum þar sem leyfi hefur verið fellt brott vegna annmarka á umhverfismati. Í því felst að viðkomandi framkvæmd hafi áður uppfyllt lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana að mati stjórnvalda og hlotið tilskilin leyfi að undangenginni lögboðinni málsmeðferð. Í frumvarpinu er skýrt tekið fram að heimildir til bráðabirgða verði aðeins veittar að því tilskildu að gerðar verði allar nauðsynlegar lagfæringar á umhverfismati sem nauðsynlegar eru til að umhverfismatið uppfylli kröfur samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

þess, og í ljósi þess að þetta frumvarp er lagt fram sem viðbragð við áliti ESA, að spyrja hvort ESA hafi lýst afstöðu til þess hvort þær tillögur sem ráðuneytið leggur hér fram komi til móts við álit stofnunarinnar, hvort við séum í rauninni að leysa úr vandanum sem ESA bendir á eða hvort við gætum lent í því fyrr en varir að þurfa að laga þessi lög aftur, eins og við þekkjum svo sem allt of oft þegar við erum að bregðast við ábendingum ESA en gerum það ekki með réttum hætti. Hér í fyrra andsvari er spurningin einföld: Hefur ESA lýst afstöðu sinni til þess hvort þessar tillögur ráðuneytisins komi til móts við og séu fullnægjandi varðandi athugasemdir ESA?

Leikurinn er til þess gerður að koma til móts við athugasemdir ESA. Það er aldrei farið af stað til að fara í sama leikinn aftur.

ætti öllum að vera ljóst að það er tilgangurinn. ESA er upplýst um gang málsins og fáist frumvarpið samþykkt má ætla að ESA láti málið niður falla.

athugasemdir ESA til þess að þurfa ekki að gera það aftur.

Hvers mat segir að málið muni væntanlega niður falla? Er það ESA sem er með formlegum hætti á einhvern hátt búið að koma því til ráðuneytisins að þetta frumvarp komi til móts við athugasemdir ESA? Vegna þess að ég nenni ekkert frekar en ráðherrann að vera hér eftir ár að ræða annað frumvarp til að laga þau lög sem mögulega verða samþykkt á grundvelli þessa frumvarps vegna þess að við höfum ekki náð almennilega um þetta. Leikurinn er til þess gerður að koma til móts við athugasemdir ESA en hefur ESA sagt að þetta mál komi fyllilega til móts við athugasemdirnar?

Frumvarpið var borið undir ESA og það bárust ábendingar sem tekið var tillit til.

Mér vitanlega er það ekki þannig að þú fáir — enda held ég að það væri svolítið skrýtið ef slíkar

Frú forseti. Ég tók sæti í hv. umhverfis- og samgöngunefnd í upphafi þessa þings og er kannski ekki eins vel inni í þessum málum og margir aðrir hér í salnum en ég þykist skilja um hvað málið snýst. Það sem ég er hugsi yfir er ekki einungis þetta með sérstök undantekningartilvik þegar brýn þörf er á, eins og segir hér, með leyfi forseta, í 3. gr. frumvarpsins. Þar stendur einnig: „… eftir atvikum leita umsagnar hlutaðeigandi heilbrigðisnefndar og annarra aðila eftir því sem við á.“ Hér er greinilega um mjög matskennt ákvæði að ræða. Hæstv. ráðherra nefndi í framsögu sinni óafturkræft tjón á verðmætum. Ég skil það þannig að þá séum við að ræða um framleiðsluverðmæti fyrirtækjanna og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim. En ég hef áhyggjur af því að með þessu sé hægt að víkja til hliðar vernd þeirra verðmæta sem við reynum að vernda með umhverfismati framkvæmda og áætlana. Ég velti fyrir mér hvernig hæstv. ráðherra meti þetta, af því að hér vegast á hagsmunir og þeir eru báðir mjög mikilvægir. Þetta mat á óafturkræfu tjóni á verðmætum, hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að það fari hreinlega fram?

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Ég verð að viðurkenna að ég er enn mjög hugsi yfir þessum breytingum. Ég hef fullan skilning á því að stjórnvöld þurfi að bregðast við þegar ESA er e.t.v. að fara í mál við ríkið. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hv. umhverfis- og samgöngunefnd rýni þetta mál vel. Ég sé það hér, bara með því að glugga lauslega í greinargerðina, hvaða umsagnir hafa áður borist, bæði frá Landvernd og náttúruverndarfélaginu Laxinn lifir og Náttúruverndarsamtökum Íslands. Það er alltaf svolítið, á að segja, kannski varhugavert sé rétta lýsingarorðið, að laga lagaumhverfið að tiltekinni starfsemi. Við erum í rauninni að ræða um fiskeldi við strendur Íslands hafi ég skilið þetta mál rétt. Það er, eins og hv. þingmenn vita, bæði umdeilt byggðamál og viðkvæmt, m.a. vegna þess hvernig leyfisveitingin er. er. Ég velti fyrir mér í því samhengi hvort það sem hér eru kallaðir annmarkar og gefa tilefni til bráðabirgðaleyfis, í í undantekningartilfellum vonandi, séu einmitt þau atriði sem heimamenn, t.d. stór hluti Seyðfirðinga, hafa verið að gera athugasemdir við vegna áforma þar. Það er hægt að nefna auðvitað fleiri firði og sjókvíaeldi við landið. Ég geld varhuga við því um leið og ég skil þörfina fyrir að bregðast við tilmælunum frá EFTA. Já, lengra kemst ég víst ekki, frú forseti.

En þetta snýr ekki að því. Við erum hvorki að leyfa né banna fiskeldi í sjó. Það er komið af stað. En þær reglur sem við höfum undirgengist og eigum að vera með

Þetta er ekki þannig að sá sem hér stendur hafi metið að þetta væri forgangsmál í pólitískri stefnumótun ráðuneytisins. Það er ekki svo.

Ég ætla að segja já en samt ekki. Vissulega er þetta flókið og tæknilegt frumvarp og tæknilegt úrlausnarefni, en byggir þó á rammpólitískum grunni og ekkert allt of fallegum. Förum aðeins yfir forsöguna. Það sem hefur verið gagnrýnt við þetta frumvarp á fyrri stigum er að með því sé í rauninni verið að festa í sessi brot á Evrópuregluverki sem var lögfest á síðasta kjörtímabili, haustið 2018, þá í miklu dauðans ofboði.

rekstraraðila að fela einhvers konar tímasprengjur inni í umhverfismatinu sínu sem gætu gætu látið dómínóáhrif fara af stað aftur og þannig væri hægt að komast auðveldari leið í gegn. Nú man ég ekki alveg hvernig það var.

þá verði viðbrögð stjórnvalda sú að breyta lögum þannig að það sem nefndin gagnrýnir verði allt í einu að löglegum praxís.

lagi lengdur. Lögin frá 2018 heimiluðu 10 mánaða tímabundið leyfi sem mátti framlengja einu sinni til 10 mánaða í viðbót. Nú er í þessu frumvarpi talað um 12 mánuði sem má framlengja til 12 mánaða í viðbót.

aðkomu almennings varðandi tillögur Matvælastofnunar að rekstrarleyfum til bráðabirgða.

Þetta er dálítið þunnur þrettándi. Þetta er ein vika og ekki er sérstaklega skýrt af orðanna hljóðan hvað á að gera við þessar athugasemdir.

það er almennara heldur en bráðabirgðaákvæðin sem það á að taka við af. Það á að gilda fyrir öll starfs- og rekstrarleyfi.

rekstur. ESA skammar okkur fyrir að hafa verið of liðleg við rekstraraðila í sjókvíaeldi og þá búum við til ansi lausreifað regluverk fyrir allan rekstur. Þetta er ákveðið áhyggjuefni vegna þess að eitt af grundvallaratriðunum í evrópska regluverkinu um umhverfismat er að það megi ekki veita rekstrar- og starfsleyfi nema gilt umhverfismat fari fram.

varðandi það að álit Skipulagsstofnunar bindi ekki hendur leyfisveitanda. Þannig var það einu sinni og

lögunum í dag og eitthvað sem leyfisveitandi getur hreinlega ýtt til hliðar þegar svo hentar. Þetta er gloppa í regluverkinu sem ég held að sé að valda okkur meiri vanda en við kannski áttum okkur oft á. Tökum t.d. slaginn í kringum rammaáætlun. Ég held að hann væri minni ef fólk liti á umhverfismatið sem einhvern mögulegan stoppara á slæmar framkvæmdir, þá væri fólk ekki að leggja jafn mikla orku í rammaáætlunina.

og á það hefur verið bent að mögulega sé verið að festa í sessi það sem ESA hefur gert athugasemdir við. Því megum við mögulega eiga von á því að lenda í sama veseni aftur af þeirra hálfu. Þess vegna spurði ég ráðherra hvort frumvarpið hefði verið staðfest af ESA, hvort ESA hefði lýst afstöðu sinni til þess hvort þessi leið sem ráðuneytið velur að fara komi til móts við þær athugasemdir.

sem hefur tafist uppi í ráðuneyti og kemur til þingsins síðar en til stóð vegna þess að ráðuneytið hefur óskað eftir formlegri afstöðu frá ESA um álitaefni sem komu fram í umsagnarferli þess frumvarps.

Fyrst það hefur ekki verið gert með formlegum hætti milli ESA og ráðuneytisins þá munum við leita einhverra leiða til að fá þær upplýsingar inn í umhverfis- og samgöngunefnd, eins og við raunar óskuðum eftir núna í vor en fengum ekki tímans vegna.

ekki sambærilegt en við erum í samtali við ESA og framkvæmdastjórnina varðandi bestu útfærslu þar. Bara svo það sé alveg á hreinu: ESA telur heimilt að vera með heimildir í lögum til að bregðast við bráðatilvikum. ESA setur hins vegar út

og er með frumvarpinu verið að láta brot á EES-reglum gilda um alla leyfisskylda starfsemi. Frumvarpinu er ætlað að tryggja samræmi við EES-reglur.

Því hefur verið velt upp að frumvarpið feli í sér hvata til að skila ófullnægjandi umhverfismati, þ.e. að rekstraraðili geti treyst á að fá útgefna bráðabirgðaheimild. Hvað matsskyldar framkvæmdir varðar tekur frumvarpið aðeins til tilvika þar sem leyfi hefur verið fellt brott vegna annmarka á umhverfismati.

Það hlýtur að vera eitthvað sem menn eru að ganga út frá, því að matið á að vera það vandað. Markmið stjórnvalda er ætíð að vandað sé til umhverfismats og það sé í samræmi við gildandi kröfur. Telja verður að ef komi til veitingar bráðabirgðaheimildar vegna matsskyldrar starfsemi þá muni slíkt heyra til algerra undantekninga.

einnig kæranleg. Mér finnst erfitt að finna rök fyrir því að þetta sé eitthvað annað en til bóta og svo sannarlega er uppleggið þetta, það er verið að koma til móts við það sem hefur margoft komið fram, það voru ágallar, það komu

Ég hef mjög gaman af því að vera hér í ræðustóli Alþingis en þetta er ekki alveg mál sem er í forgangi hjá mér og ég vona að ég þurfi ekki að koma aftur með svona mál.

og bætt við heimild Minjastofnunar Íslands til að skilyrða leyfi vegna framkvæmdar á friðuðu húsi eða leggja til friðlýsingu þess. Hins vegar er um að ræða breytingu á 30. gr. laganna sem fjallar um verndun annarra húsa og mannvirkja. Þar er í dag miðað við ártalið 1925 en lagt er til að það ártal færist nær í tíma og verði miðað við 1930. Breytingarnar sem frumvarpið felur í sér þýða að hin svokallaða 100 ára regla mun ekki gilda um hús og mannvirki. Í stað þess verður miðað við fast ártal, þ.e. 1923, og sjálfkrafa friðun fjölda húsa og mannvirkja á grundvelli aldurs þannig stöðvuð. Í dag er það þannig að friðun allra fornminja, húsa og annarra mannvirkja miðast við 100 ára aldur, þó með þeirri undantekningu að bátar og skip frá því fyrir 1950 teljast til fornminja. Breytingin úr föstu ártali vegna húsafriðunar í hlaupandi ártal sem miðaði við 100 ára aldur var m.a. gerð til að samræma aldursviðmið milli húsa, mannvirkja og fornminja. Í lögunum er að finna þrjú stig varðveislu fornleifa, húsa og mannvirkja. Í fyrsta lagi er kveðið á um friðlýsingu.

Þegar lög nr. 80/2012 tóku gildi miðaðist aldursfriðunarákvæðið við árið 1912 samkvæmt áðurnefndri 100 ára reglu. Með hverju árinu sem líður bætast því við nýjar fornminjar og fjölgun verður á aldursfriðuðum mannvirkjum,

Fágæti eykur varðveislugildi minja en hið gagnstæða dregur úr því. Ljóst er að hvorki er hægt né æskilegt að vernda allar menningarminjar og hús. Þá er þörf á faglegum rökum fyrir vernd. Þá liggur fyrir að fjöldi aldursfriðaðra fornminja og mannvirkja á eftir að stóraukast ár hvert með þeim afleiðingum að álag á stjórnsýslu minjamála mun aukast töluvert. Slíkt gæti dregið úr getu til að fjalla á vandaðan hátt um öll mál og til lengri tíma haft neikvæð áhrif á hús, önnur mannvirki og fornminjar með hátt varðveislugildi sem sannarlega þarf að vernda.

Með frumvarpinu er stefnt að því að tryggja aldursfriðun þeirra húsa og mannvirkja sem raunverulega er þörf á að njóti verndar og að koma í veg fyrir að hús og önnur mannvirki sem ekki er þörf á að vernda öðlist slíka vernd eingöngu sökum aldurs. Ég tel mikilvægt að benda á að í frumvarpinu er eingöngu verið að stöðva sjálfkrafa aldursfriðun húsa og annarra mannvirkja á grunni 100 ára reglunnar, en hún mun áfram gilda um fornminjar. Ástæða þess að árið 1923 er valið sem viðmiðunarár fyrir hús og mannvirki er sú

að falla frá þessari sjálfkrafa 100 ára reglu, eða hvað maður kallar þetta, og miða þá frekar við árið 1923. Eins og kom fram í máli ráðherra munum við sjá fjöldann allan, ef óbreytt væri, af slíkum húsum falla inn á næstu árum með tilheyrandi þunga á alla stjórnsýsluna, þannig að ég tel að þetta sé mjög jákvætt.

svohljóðandi setning bætast þarna við: „Stofnuninni er heimilt að setja skilyrði um slíkar framkvæmdir eða gera tillögu um friðlýsingu umrædds húss eða mannvirkis.“ Ég sé að sambærileg

en síðan þurfum við að fara í heildarendurskoðun á lögunum. Þetta er náttúrlega gríðarleg breyting frá því þegar lögin voru sett. Það sem hv. þingmaður er að vísa hér til að það vantar núna í lögin heimild til handa Minjastofnun til að setja skilyrði fyrir breytingum á friðuðum húsum. Það fer eftir því hvaða framkvæmdir er um að ræða á húsinu. Þetta er skilyrði til að viðhalda vernd hússins en heimila ákveðnar breytingar. Þannig að það er til að koma til móts við það. Síðan held ég að séum sammála um að þessi mál

sem búið er að vera í gildi í mörg ár þá hefur reynst erfitt að ráðast í framkvæmdir vegna þess að Minjastofnun hefur gert

Maður fer til Evrópu og þá þykir ekkert tiltökumál að þú sért að gista í húsum sem eru mörg hundruð ára gömul meðan við erum með mjög fá. En núna er þeim að fjölga hratt þannig að það þarf að bregðast við

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna um frumvarp til laga um breytingu á lögum um menningarminjar. Ég held að þarna sé verið að leggja til skynsamlega breytingu en velti samt sem áður fyrir mér, út frá þeim takmörkuðu upplýsingum sem koma fram í greinargerðinni, hvort það væri ekki heppilegra að miða aldursfriðunina við ártal örlítið fyrr en 1923.

á húsum í dreifbýli. Ég hef veitt því athygli að það eru oft svolítið svipuð hús í sömu sveitinni eða sama hluta

hljóma mjög skynsamlega en ég held hins vegar að þetta sé mál sem kalli á djúpa umræðu og það er mjög gott að

það fari fram flokkun og skoðun. Það sem mig langaði kannski að koma með inn í þessa umræðu og beina til hv. til hv. nefndar, sem fær málið til umfjöllunar, er að eiga gott og djúpt samtal við Minjastofnun og aðra þá sérfræðiaðila sem eru að fjalla um þessi mál, því að líkt og kom fram í máli hæstv. ráðherra þá stendur til að það fari fram heildarendurskoðun á lögum. Ég held að þá sé ágætt að vera búin að eiga samtal þannig að heildarendurskoðunin verði í einhverjum takti við það sem verið er að gera hér. Mig langar einnig að benda á og vísa því til hv. nefndar að eiga samtal við fagstofnanir um götumynd eða kjarna en ekki bara horfa á þetta í tilviki einstakra húsa. Það Það geta verið uppi aðstæður þar sem nokkur hús mynda saman einhvers konar heild sem gæti verið verðmæti í að vernda og skoða.

Það er annað atriði sem skiptir máli inni í þessari heildarmynd þó svo að maður geti verið sammála prinsippinu um að það beri kannski ekki að vernda eða friða öll hús. Síðan er það þannig að stundum er hægt að friða hluti

og því getur það haft gildi í sjálfu sér að breyta húsnæði en rífa ekki allt niður og byggja upp frá grunni. Þetta er eitthvað sem er kannski ekkert algilt en eitt af því sem mér finnst skipta máli að hafa undir í heildarmyndinni, af því að við þurfum að huga að loftslagssjónarmiðum í öllum málum.

almennt séð tel ég að það þurfi að gefa þessum málaflokki mun meiri gaum. Ég hef lagt fram þingsályktunartillögu sem ég get ekki staðist mátið að koma aðeins að í þessari umræðu,

ég að við þurfum að leggja aukna áherslu á menningarminjarnar almennt og það þýðir að ráðstafa auknu fjármagni auknu fjármagni í þennan málaflokk. Ég veit að það er einhver aukning en ég tel að hún þurfi að verða enn meiri vegna þess að menningarminjar eru verðmæti

og jafnvel vernda, ekki bara hús heldur ýmiss konar menningarminjar. Að þessu sögðu þá óska ég nefndinni góðs gengis í því að fjalla um þetta mál. Líkt og ég sagði þá skil ég vel að það sé lagt fram en tel engu að síður mikilvægt að nefndin, ásamt Minjastofnun og fleiri aðilum, kafi dálítið rækilega ofan í þetta. Það Það eru verðmæti í sögunni sem mér finnst að okkur beri skylda til að vernda og lyfta upp þannig að við getum notið þess sem fyrri kynslóðir hafa lagt til okkar samfélags.

Frú forseti. Ég fagna þessu máli og sérstaklega þeirri staðreynd að menningarminjar þjóðarinnar séu settar á dagskrá. Menningarminjar eru ummerki um sögu þjóðarinnar og gerir það í raun þjóð að þjóð að þekkja sína sögu og bera virðingu Það er margt undir. Hér erum við að ræða sérstaklega um húsbyggingar en það er svo margt fleira undir; menningar- og búsetulandslag, sögustaðir, kirkjugripir, minningarmörk — það er ótrúlega margt.

þeirri staðreynd að við höfum náð að lifa hér af fyrr á öldum var íslensk útgerð og þar skipar íslensk skipasaga auðvitað gríðarlega stóran sess. Við getum horft til nágranna okkar, bæði í Noregi og Færeyjum, þar sem við sjáum að virkilega vel hefur verið gert í þessum málum. Þangað eigum við að líta og gera betur. Staðan er einfaldlega þannig að hluti af okkar mikilvægu sögu

eru mikil bæjarprýði og minnisvarðar um baráttu þjóðar fyrir lífi sínu öldum saman. Ég held að þar þurfum við að taka okkur á og gera betur. Ég ætla að

fjármagni. Það er dýrt að byggja upp og dýrt að halda við. Til að svo megi verða og það gert af einhverjum myndarskap þá þarf að forgangsraða peningum í þennan þátt hjá hjá ríkinu. Ég sit nú sjálf í hæstv. allsherjar- og menntamálanefnd og hlakka til að fá málið þangað inn. Þar munum

var um margt mjög góð. Ég tek undir það sem fram hefur komið að það er auðvitað heilmikið hér undir, menningarminjar, og það eru ekki bara hús þó svo að ég hafi kannski verið eilítið fastur þar sjálfur. Ég vil bara taka það fram að ég held að þetta sé mjög jákvætt skref og þarft, þ.e. þessar breytingar sem hér eru lagðar til. Það sem ég óttaðist kannski örlítið hér í upphafi og við lesturinn var hvort það væri verið að færa Minjastofnun auknar heimildir, aukin völd

hafandi verið fulltrúi í sveitarstjórn í tiltölulega stóru sveitarfélagi á íslenskan mælikvarða, að hafa orðið á vegi okkar á þeim tíma. Eins og ég nefndi hér í andsvari mínu, að jafnvel þegar í gildi er deiliskipulag frá upphafi þessarar aldar þá hefur engum, hvorki lóðarhafa né sveitarfélagi, tekist að liðka fyrir nauðsynlegum breytingum vegna þeirra skilyrða sem Minjastofnun hefur sett.

til þingsins sem allra fyrst og hvet ráðherra til dáða hvað það varðar. Ég skil það mjög vel, líkt og hæstv. ráðherra nefndi í sinni framsögu, að fyrst og fremst sé þetta bráðabirgðaplagg til að létta á stjórnsýslunni því við sjáum vel hvað fram undan er, þrátt fyrir að ég hafi óttast það sjálfur við lesturinn að hér værum við að fara að sjá auknar heimildir og meira flækjustig hjá þessari stofnun, öllum í óhag. Það er eitthvað sem ég myndi telja að við ættum að reyna að vinda ofan af frekar en hitt.

Virðulegi forseti. Ég vil bara byrja á því að þakka öllum hv. þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu.

á þeim tíma var nú ekki gert mikið með þau sjónarmið. En þau komu sem betur fer upp aftur og ég held að enginn sjái eftir því þar sem byggt hefur verið t.d. hér í miðborg Reykjavíkur í, getum við sagt, stíl við það sem fyrir er. Ég held að það sé gott dæmi um að menn hafi stigið

En það breytir því ekki að ef menn eru með augun á því þá hlýtur að vera hægt að finna lausnir til að koma til móts við þau sjónarmið, sem þarf svo sannarlega að gera.

í heildarendurskoðuninni. Ég held að þessi umræða hér sé bara mjög góð byrjun á þeirri heildarendurskoðun því að allir þingmenn sem hér kvöddu sér hljóðs komu með

þess líka, að við megum samt ekki ganga þannig fram að við búum til svo íþyngjandi regluverk að það sé í rauninni farið langt út fyrir það sem við ætluðum að gera.

með skjótum hætti við niðurstöðu Endurupptökudóms um að dómstóllinn hafi ekki heimild til að vísa málum sem dæmd hafa verið í Hæstarétti fyrir tilkomu Landsréttar til meðferðar og dómsuppsögu í Landsrétti. Með frumvarpinu er lagt til að Endurupptökudómi verði veitt skýr heimild til þessa efnis. Eins og rakið er í greinargerð með frumvarpinu féllst Endurupptökudómur hinn 31. október sl. á að mál sem dæmt hafði verið í Hæstarétti 4. febrúar 2016 skyldi endurupptekið fyrir Hæstarétti. Í úrskurðinum er tekið fram að það falli undir Endurupptökudóm, sem sé sérdómstóll, að taka afstöðu til þess hvort mál sem dæmd hafi verið í Hæstarétti fallist sé á endurupptöku á eigi með réttu að sæta endurupptöku hjá Hæstarétti sem teljist vera meginregla eða hjá Landsrétti sem teljist vera undantekningarregla.

til þess að líta að skv. 59. gr. stjórnarskrárinnar verði skipan dómsvaldsins ekki ákveðin nema með lögum en ákvæðið nái ekki aðeins til þess að þessum stofnunum sé komið á fót með lögum heldur einnig að þar sé mælt fyrir um málsmeðferðina.

Lagði dómurinn til grundvallar að hefðbundin orðskýring á orðunum „að nýju“ sýndist fela það í sér að einungis væri heimilt að notast við þetta heimildarákvæði við þær aðstæður að mál hefði áður sætt meðferð og dómsuppsögu í Landsrétti. Þar með gæti það ekki átt við endurupptöku mála sem hefðu verið dæmd í Hæstarétti án þess að hafa áður fengið meðferð fyrir Landsrétti. Þá tiltók Endurupptökudómur jafnframt að af lögskýringargögnum yrði ekki ráðið að til hafi staðið að ákvæðið gæti átt við þegar mál hefðu ekki áður sætt meðferð og dómsuppsögu í Landsrétti. Að teknu tilliti til alls þessa lagði dómurinn þá skýringu til grundvallar að ekki væri heimilt að vísa máli til meðferðar og dómsuppsögu í Landsrétti sem ekki hefði áður fengið meðferð þar heldur yrði að

Með dómi Hæstaréttar frá 5. október sl. komst Hæstiréttur aftur á móti að þeirri niðurstöðu í öðru máli sem Endurupptökudómur féllst á að endurtaka að Endurupptökudómi hefði borið, miðað við þær ástæður sem Endurupptökudómur lagði til grundvallar endurupptöku málsins, að nýta þá heimild sem hann hefði skv. 232. gr. laga um meðferð sakamála til að vísa umræddu máli til meðferðar og dómsuppsögu að nýju í Landsrétti. Þar sem málið hafði verið endurupptekið af þeirri ástæðu að meðferð þess fyrir Hæstarétti hefði verið í ósamræmi við regluna um milliliðalausa sönnunarfærslu yrði ekki úr því bætt nema með því að leiða endurupptökubeiðanda og vitni fyrir dóm til skýrslugjafa. Hæstarétti væri ókleift að bæta úr þessu og hefði hann heldur ekki að lögum heimild til að hnekkja að þessu leyti niðurstöðu Endurupptökudóms eða vísa málinu til meðferðar hjá Landsrétti. Því væri óhjákvæmilegt að vísa málinu sjálfkrafa frá Hæstarétti enda þjónaði meðferð þess fyrir réttinum fyrirsjáanlega engum tilgangi. Nauðsynlegt er að bregðast við niðurstöðu Endurupptökudóms um að dómurinn hafi ekki heimild til að vísa málum sem dæmd hafa verið í Hæstarétti til meðferðar og dómsuppsögu í Landsrétti og veita dóminum til þess skýra heimild. Verði það ekki gert er ljóst að mál sem dæmd hafa verið í Hæstarétti fyrir tilkomu Landsréttar og Endurupptökudómur telur að uppfylli skilyrði til endurupptöku, sökum þess að brotið hafi verið gegn reglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu, fá ekki endurtekna málsmeðferð fyrir dómi eins og endurupptökubeiðendur eiga rétt á. Því er lögð til breyting á lögum um meðferð sakamála til að gefa þeim sem fá mál sitt endurupptekið tækifæri til að fá endurtekna munnlega sönnunarfærslu í málum sínum á áfrýjunarstigi. Er hér eingöngu um að ræða mál sem dæmd voru í Hæstarétti fyrir 1. janúar 2018 en þá tók Landsréttur til starfa. Mál sem áfrýjað hafði verið til Hæstaréttar fyrir 1. janúar 2018 en höfðu ekki verið dæmd þar fyrir 1. janúar 2018 voru fengin Landsrétti til meðferðar.

og öllum þeim sem komið hafa að þessu máli, að undirbúningi þessa frumvarps, fyrir snör handtök eftir að ljóst varð að það var komin upp pattstaða í réttarkerfinu sem þurfti að leysa. Mér sýnist að frumvarpið sem hér er komið fram sé til þess fallið að höggva á þennan hnút.

og tryggir jafnframt að eftir atvikum verði heimilt að óska leyfis Hæstaréttar til að áfrýja dómi Landsréttar til Hæstaréttar. Þetta er bara virkilega jákvætt skref sem bætir úr og skýrir réttarstöðu þeirra sem þarna eiga í hlut. Þetta tekur til sakamála, eins og augljóslega kemur fram í fyrirsögninni, og það eru allir sammála um að það verður að vera endir allrar allar þrætur verða að eiga sér einhverja endastöð, og það er ólíðandi og óviðunandi að mál festist í réttarkerfinu með þeim hætti sem raun hefur borið vitni í þessum málum sem hér eru rakin í greinargerðinni. Ég styð þess vegna frumvarpið heils hugar og mælist til þess að það verði afgreitt. SPEECH_END

forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, með síðari breytingum. Í sáttmála ríkisstjórnarinnar er lögð rík áhersla á að málefni örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega verði tekin til endurskoðunar með það að markmiði að bæta lífskjör og lífsgæði einstaklinga með mismikla starfsgetu. Er þar sérstaklega horft til þess að bæta afkomu og möguleika til virkni, menntunar og atvinnuþátttöku á eigin forsendum. Þá er einnig sett fram það markmið að einstaklingum sem missa starfsgetuna verði í auknum mæli tryggð þjónusta og stuðningur strax á fyrstu stigum með tilliti til líkamlegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif á starfsgetu þeirra. Frumvarp þetta inniheldur fyrsta skref Frumvarp þetta inniheldur fyrsta skref í átt að nýju greiðslu- og þjónustukerfi vegna starfsgetumissis. Markmið þess er að tryggja að regluverk greiðslukerfisins sé til þess fallið að styðja við starfsendurhæfingarferil einstaklinga og möguleika þeirra til samfélagslegrar virkni og atvinnuþátttöku. Reynslan hefur sýnt okkur að vegna skorts á sveigjanleika í gildandi kerfi höfum við misst fólk af vinnumarkaði og yfir á örorku þegar starfsendurhæfing er ekki fullreynd að mati endurhæfingaraðila. Þessu verðum við að breyta. Meginefni frumvarpsins varðar breytingar á regluverki um lengd tímabundinna greiðslna til einstaklinga í kjölfar starfsgetumissis, nánar tiltekið lengingu á greiðslutímabili endurhæfingarlífeyris. Samkvæmt 7. gr. laga um félagslega aðstoð er nú heimilt að greiða endurhæfingarlífeyri í allt að 18 mánuði þegar ekki verður séð hver starfshæfni einstaklings sem er á aldrinum 18 til 67 ára verður til frambúðar eftir sjúkdóma eða slys. Þá er samkvæmt lögunum heimilt að framlengja greiðslutímabil um allt að 18 mánuði ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Hámarkstímabil samkvæmt gildandi lögum getur því náð yfir allt að þrjú ár. Í frumvarpi því sem ég mæli fyrir nú er lagt til að greiðslutímabilið verði lengt þannig að heimilt verði að greiða endurhæfingarlífeyri í allt að 36 mánuði með möguleika á framlengingu um 24 mánuði. Enn fremur er gert ráð fyrir að heimild til framlengingar greiðslna verði bundin því skilyrði að starfsendurhæfing með aukna atvinnuþátttöku að markmiði sé enn talin raunhæf. Þannig er í frumvarpinu gert ráð fyrir að réttarstaða þeirra einstaklinga sem fá tímabundnar greiðslur meðan á starfsendurhæfingu stendur verði styrkt með því að lengja hámarksgreiðslutímabil endurhæfingarlífeyris úr þremur árum í fimm ár. Er með þessu móti stefnt að því að bæta réttarstöðu einstaklinga með alvarlegan heilsuvanda, svo sem ungs fólks með nýlegar geðgreiningar þar sem viðeigandi heilbrigðismeðferð er ekki lokið, og gera þeim kleift að ljúka læknisfræðilegri meðferð og starfsendurhæfingu með því að tryggja þessum einstaklingum nauðsynlega framfærslu, vonandi eins lengi og nauðsynlegt er. Þannig er leitast við að fyrirbyggja ótímabæra örorku fólks, sér í lagi ótímabært brotthvarf ungs fólks af vinnumarkaði, í þeim tilfellum þegar ekki er útséð um hvort frekari starfsendurhæfing muni skila tilætluðum árangri. Virðulegi forseti. Ríkisstjórn Íslands hefur skipað stýrihóp fjögurra ráðuneyta; forsætisráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis, heilbrigðisráðuneytis og félags- og vinnumarkaðsráðuneytis, er hópnum m.a. ætlað að hafa yfirsýn yfir störf verkefnisstjórnar ráðuneytanna, sem er undir stjórn félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, er snýr að heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu í samræmi við áherslur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og tryggja framgang verkefnisins. Hefur stýrihópurinn kynnt sér efni þessa frumvarps og styður markmið þess. Einnig hefur frumvarpið verið kynnt nýskipuðu endurhæfingarráði, sem er samstarfsvettvangur um endurhæfingu þvert á velferðarkerfi félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis, enda samræmist það vel áherslum mínum og heilbrigðisráðherra um heildræna nálgun við mat á þjónustuþörf og samfellu í endurhæfingarþjónustu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna. Þá var frumvarpið unnið í góðu samráði við heildarsamtök fatlaðs fólks áður en að opnu samráði kom í samráðsgátt þar sem frumvarpinu var jafnframt vel tekið. Ég vil einnig leggja áherslu á að á undanförnum árum hafa tveir starfshópar í skýrslum sínum lagt til að greiðslur vegna endurhæfingar yrðu greiddar að hámarki í fimm ár í stað þriggja ára. Er tekið mið af tillögum þessara starfshópa í frumvarpi þessu og ráðlegginga fagaðila á sviðinu sem styðja það að lenging greiðslutímabils endurhæfingarlífeyris auki líkur á því að ná megi meiri árangri í starfsendurhæfingu og að fleiri geti þannig til lengri tíma framfleytt sér sjálfir, að hluta eða að öllu leyti, með þátttöku á vinnumarkaði. Ráðuneyti mitt hefur á undanförnum árum unnið markvisst að framgangi starfsendurhæfingar með það að markmiði að fjölga þeim sem geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Þannig hefur verið lögð aukin áhersla á að starfsendurhæfing sé reynd áður en kemur til mats á örorku.

Árangurinn af þessu hefur verið sá að dregið hefur úr nýgengi örorku, sem má rekja beint til þess að starfsendurhæfing hefur í auknum mæli verið reynd. Þannig hefur tekist að forða mörgum einstaklingum frá því að þurfa að þiggja langtímagreiðslur örorkulífeyris í stað þess að vera tryggð viðeigandi þjónusta og stuðningur og fyrir vikið tækifæri til virkni í lífi og starfi. Tölurnar tala sínu máli og er ánægjulegt að greina frá því hér að nýgengi örorku hjá Tryggingastofnun hefur lækkað um 28% milli áranna 2016 og 2020. Þá þróun má fyrst og fremst rekja til fjölgunar þeirra sem láta reyna á starfsendurhæfingu áður en kemur til mats á örorku. Rannsóknir sýna jafnframt að virkni á vinnumarkaði skilar sér í aukinni vellíðan fólks og bættri heilsu. Ég er þess fullviss að lenging greiðslutímabilsins geti stuðlað að enn betri árangri í þessum efnum samhliða þeim aðgerðum sem fyrirhugað er að ráðast í á næstunni á vettvangi starfsendurhæfingar sem allar hafa það að markmiði að tryggja einstaklingum sem missa starfsgetuna þjónustu og stuðning strax á fyrstu stigum með tilliti til líkamlegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta. Það er sérstaklega mikilvægt að hafa í huga að ungt fólk, 18–29 ára, hefur verið í sérstökum áhættuhópi hvað ótímabært brotthvarf af vinnumarkaði varðar hér á landi samanborið við aðrar Norðurlandaþjóðir, enda hefur þar verið lögð aukin áhersla á að framfærsla þess hóps sé ákvörðuð tímabundið þann tíma sem ekki er fyrirséð hverjir möguleikar fólks eru til virkni til lengri tíma litið. Virðulegi forseti. Ég hef hér rakið hvað felist í því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar og varðar breytingu á lögum um félagslega aðstoð sem gert er ráð fyrir að öðlist gildi strax um næstu áramót. Ég vil því biðla til þingsins að afgreiða þetta mikilvæga mál hratt og vel þannig að tryggja megi að einstaklingar sem þiggja endurhæfingarlífeyri samhliða virkri starfsendurhæfingu fái þegar notið lengra greiðslutímabils. Það mun án efa stuðla að bættri stöðu fólks sem er í viðkvæmri stöðu, í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar er snúa að bættri þjónustu við einstaklinga sem verða fyrir starfsgetumissi með aukna virkni og velferð fólks að markmiði. Höfum það hugfast að það munar mikið um hvern einasta einstakling sem unnt er að endurhæfa til virkni í samfélaginu. Þetta segi ég með hag einstaklingsins og samfélagsins alls í huga. Ég er sannfærður um að verði frumvarpið að lögum muni það verða til þess að við munum ná enn betri árangri í þessum mikilvæga málaflokki. Virðulegi forseti. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar.

í heilt ár þar sem hann er gjörsamlega óvinnufær, sleit einhverja vöðva, búinn að vera í aðgerðum og annað slíkt. Í fyrsta lagi eru sjálfsagt 20 læknar búnir að óska eftir því að hann fari á örorku því að hann er óvinnufær með öllu

ég vil einfaldlega benda hæstv. ráðherra á að það er meira heldur en flókið og meira heldur en snúið og kerfið er svo mótsagnakennt að það hálfa er hellingur og þeim sem eru að reyna að berjast við að komast inn á þetta kerfi mætir bara þrefaldur slagbrandur hjá Tryggingastofnun,

að í rauninni veit varla fólkið sjálft sem á að vinna við það hvort það er að koma eða fara, hvað þá einstaklingarnir sem þurfa að leita sér aðstoðar í þessu ömurlega kerfi.

Við erum að horfa til þess að það er ekkert sérstaklega margt fólk sem er að nýta sér alla 36 mánuðina eins og kerfið er í dag. Þetta eru kannski rúmlega 100 manns og 80% af þeim enda á örorkulífeyrisgreiðslum. Það þýðir að það er talið að innan þess hóps, eins og ég sagði hér áðan, sé sérstaklega fólk sem á við geðræn vandamál að stríða, sem eigi möguleika á því að geta haldist í endurhæfingu þannig að það komist út á vinnumarkaðinn í framhaldinu. Hitt atriðið sem hv. þingmaður nefnir og snýr að þeim áskorunum sem eru í kerfinu almennt séð þegar kemur að endurhæfingunni — þetta frumvarp eitt og sér mun ekki geta tekið á öllum þeim vanda heldur er það fyrst og fremst þetta sem ég lýsti hér á undan. Til þess er nú heildarendurskoðunin líka sem við stöndum í þar sem við viljum taka upp fleiri greiðsluflokka, þ.e. að það sé mismunandi staða hjá fólki eftir því hvort það þarf að vera inni í heilbrigðiskerfinu eða í starfsendurhæfingu eða hvort það þarf hreinlega að vera á einhvers konar virknigreiðslum. Það er frumvarp sem ég hyggst koma með eftir áramót.

Mig langar að vita hvort hæstv. ráðherra sé meðvitaður um hvernig er verið að fara með starfsendurhæfingar, úrræðin sem hafa verið í boði Reykjalundar, sem ég persónulega og prívat tel tel vera einhverja yndislegustu endurhæfingarstöð sem við eigum og þótt víðar væri leitað. Reykjalundur hefur verið með sérstakt úrræði í formi starfsendurhæfingar fyrir ákveðinn hóp, hópinn sem hefur fallið milli skips og bryggju,

hvað á ég að segja, VIRK – starfsendurhæfing kærir sig ekkert um að sjá frekar en eiginlega nokkur annar. Þetta eru um 50 einstaklingar á ári sem hafa verið að fá þessa þjónustu og stór hluti af þeim kemst einmitt í 30% og allt að 70% starfshlutfall eftir þessa endurhæfingu. Nú er búið að segja upp þessum samningi við Reykjalund þannig að nú eiga þessir einstaklingar hvergi höfði sínu að halla lengur. Það vill enginn sjá þá. hæstv. ráðherra hvort hann sé meðvitaður um þetta og hvort hann hafi hugsað sér jafnvel að taka utan um þetta nákvæmlega núna og koma í veg fyrir að það verði í rauninni skellt í lás,

taka undir það með hv. þingmanni að hér er um að ræða mikilvæga þjónustu sem hefur verið veitt í langan tíma, mikilvæg reynsla í starfsfólki og mjög mikilvægt fyrir það fólk sem þarna hefur farið inn

Eftir því sem ég kemst næst er sá samningur sem var endurnýjaður núna ekki með þessari endurhæfingu inni. Fjármagnið er það sama sem er að fara til Reykjalundar. Það sem ég hef gert er að

hvort þar séu möguleikar, að þar sé hægt að mæta akkúrat þessum hópi sem hv. þingmaður er að tala um. Hvort sú endurhæfing sem VIRK veitir henti nákvæmlega þessum hópi er eitthvað sem kemur þarna til skoðunar. Alla vega er ég mjög

Forseti. Starfsendurhæfing er mjög mikilvæg og markmiðið á alltaf að vera það að fólk taki þátt í samfélaginu og þá einnig í atvinnulífinu með því að taka þátt hvenær sem það treystir sér til að gera það, hvenær sem er í lífinu. Ég fagna því að verið sé að leggja til að framlengja greiðslutímabilið.

Því langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort það sé ekki alltaf markmiðið að koma einstaklingum á vinnumarkað, hvort sem þeir einstaklingar eru á örorku eða annað, og hvort hann sé sammála mér um að það gæti mögulega verið skaðlegt að segja í frumvarpinu að það sé enn talið raunhæft að þau geti komist út á vinnumarkað þar sem eftir að þau fara á örorku sé það — hvað þá? Ekki raunhæft lengur?

Það orðalag sem hér er notað er í rauninni kannski það sem einfaldlega styðst við þær skýrslur sem hafa verið lagðar fram með tillögu akkúrat um að lengja þetta tímabil endurhæfingarlífeyris. Það má kannski segja að það sé verið að horfa til þess að við séum með fimm ár í þeim tilfellum þar sem það er algerlega talið raunhæft að viðkomandi geti skilað sér út á vinnumarkað.

rauninni að fjalla um að framfærslan geti verið tveimur árum lengri á endurhæfingarlífeyri. Þú getur að sjálfsögðu líka farið í starfsendurhæfingu ef þú ert á örorkulífeyri. Þannig að það eru engar breytingar sem þar er um að ræða og í rauninni verið að undirstrika þetta mikilvæga atriði, að starfsendurhæfingin sé talin geta komið að notum áfram. Síðan þegar við förum að horfa til vonandi nýs kerfis sem við erum að vinna að þá erum við að horfa til þess að fólk geti verið á fjölbreyttari greiðslum, það geti verið mögulega sjúkragreiðslur, endurhæfingargreiðslur, virknigreiðslur, örorkugreiðslur. Þar held ég að sé líka mjög mikilvægt að við horfum á sveigjanleikann á milli þessara greiðslna. Þetta eru kannski sömu greiðslurnar í upphæðum talið en sveigjanleikinn — í sumum tilfellum getur einstaklingur verið í einhvern tíma tilbúinn til að fara í starfsendurhæfingu en það getur komið bakslag í það þannig að hann þurfi að fara aftur inn í heilbrigðiskerfið. Þá má greiðslukerfið okkar (Forseti hringir.) ekki standa í vegi fyrir því að það sé hægt.

Orðalag eins og þetta, að það sé enn raunhæft, að það standi einhvers staðar, ef þú bara gúglar eitthvað og skoðar eitthvað, að þá sé svolítið verið að segja að það sé ekki raunhæft lengur — við viljum passa að dæma ekki, sérstaklega ungt fólk en líka alla, einhvern veginn úr leik, að þau upplifi ekki: Já, ókei, ég er kominn hingað í lífinu, ég er ekki kominn út á vinnumarkað, ekki síðustu fimm árin, og þá er einhvern veginn búið bara

rosalega mikið að efla starfsendurhæfingu og að starfsendurhæfing þurfi að vera miklu einstaklingsmiðaðri og í samráði við þann sem er verið að starfsendurhæfa. Það eru dæmi Það eru dæmi til þar sem fólk hefur ætlað að fara í starfsendurhæfingu en hefur verið sagt bara: Nei, veistu það, þú ert bara ekki endurhæfanleg eins og er. er. Fólk fer kannski, ungt fólk, út í lífið með þessi skilaboð. Þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að orðalag í lögum á þingi sé mjög ígrundað og vel hugsað og að við sendum þau skilaboð að þú megir alltaf þú megir alltaf koma út í atvinnulífið og þú sért alltaf velkominn inn á vinnumarkaðinn og við munum reyna að koma til móts við þig. Þurfum við fleiri og fjölbreyttari úrræði í starfsendurhæfingu?

Bara til að taka af allan vafa um það þá er ekki með þessu frumvarpi verið að breyta skilyrðum fyrir starfsendurhæfingunni heldur erum við einfaldlega að lengja tímann og lengja möguleikana á tímanum. Þess vegna snýst þetta um það hversu lengi þú átt að fá framfærslu meðan þú ert í starfsendurhæfingunni og á einmitt að geta gripið fólk sem að öðrum kosti hefði ekki fengið tækifæri til að þjálfa sig áfram með þeim möguleika að geta náð út á vinnumarkaðinn. Þannig að hér er alls ekki verið að dæma neinn úr leik. Við erum akkúrat að fara í hina áttina, við erum að fá sem flesta inn í leikinn. leikinn. Hv. þingmaður spyr mig líka varðandi fleiri og fjölbreyttari starfsendurhæfingarúrræði. Það var eitt af því sem kom fram í umsögnum við þetta frumvarp í samráðsgátt, að það þyrfti að huga að því. Við erum ekki að taka á því í þessu frumvarpi, vissulega ekki, það snýst ekki um það, en það er eitthvað sem er til skoðunar. Við erum m.a. með nefnd starfandi núna á vegum ráðuneytisins um vinnu og velferð á vinnumarkaði sem er einmitt ætlað að horfa til bæði fjölgunar hlutastarfa, sveigjanlegri starfa og þar með líka snemmtækrar íhlutunar á vinnumarkaði þegar stefnir í að fólk sé mögulega að detta út, til að styðja fólk sem fyrst í ferlinu við það að halda áfram. Þó svo það geti kannski ekki haldið áfram 100% getur það kannski haldið áfram 50%. Þess vegna held ég að við séum hér með bara mjög mikilvægt mál. Þetta er skref í rétta átt. Við höfum talað um það þannig í ráðuneytinu hjá mér að þetta sé í rauninni fyrsta skrefið okkar í þessari heildarendurskoðun á kerfinu.

Frú forseti. Ég ætla bara að byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir að leggja þetta frumvarp fram.

En það er ekki oft sem maður fær að koma hér og lýsa því yfir að frumvarp sem lagt er fram fram sé með þeim hætti að ég hvet — og það vill svo til að ég sit í velferðarnefnd sem fær þetta mál til meðferðar og ég ætla að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að þetta mál verði afgreitt hér þannig að það verði orðið að lögum áður en við göngum inn í jólin. Þó að á yfirborðinu sé kannski ekki um mikla breytingu að ræða, þ.e. að lengja það tímabil sem fólk getur fengið endurhæfingarlífeyri í þó allt að fimm ár, þá getur þetta skipt alveg gríðarlega miklu máli fyrir einstaklinga en ekki síður fyrir samfélagið okkar í heild og íslenskan vinnumarkað og félagslega þætti, þess að markmiðið er að byggja hér upp betra kerfi og styðja betur við fólk sem á möguleika á því að verða virkt aftur á vinnumarkaði

og ég ætla að halda því fram og í rauninni kemur það fram í greinargerð frumvarpsins að það sé örugglega að hluta til, a.m.k. hérna, hægt að rekja þá ánægjulegu þróun til þess að við höfum markvisst verið að feta okkur inn á skynsamlegar og markvissari brautir

gengið svo langt, og það er kannski ofsagt, að halda því fram að heilbrigðiskerfið hafi brugðist en það er þó þannig að okkur hefur a.m.k. mistekist að samþætta heilbrigðiskerfið og úrræði innan heilbrigðiskerfisins og síðan hina félagslegu aðstoð sem felst í m.a. tryggingakerfi sem við rekum hér og köllum almannatryggingar. Það kann að vera að til skemmri tíma séum við að tala um að útgjöld ríkisins aukist eitthvað vegna þessara breytinga. Eins og þeir vita sem til mín þekkja þá er ég ekki maður sem fagnar því þegar útgjöld eru aukin en ég ætla að halda því fram og ég er eiginlega sannfærður um það að þegar fram líða stundir þá áttum við okkur á því að við erum hér í fjárfestingum. Við erum í fjárfestingu í fólki og við erum með fjárfestingu í heilbrigðara samfélagi hér með því að styðja fólk betur og lengur til þess að eiga möguleika á því að taka virkan þátt á íslenskum vinnumarkaði. Það er þess vegna sem ég taldi rétt og skylt að koma hér upp í örstutta ræðu, aðallega til að lýsa ánægju minni með þetta frumvarp og heita því og gefa loforð um það að ég muni leggjast á árar með félögum mínum öllum í velferðarnefnd til að tryggja að þetta frumvarp nái hér fram að ganga með farsælum hætti áður en við löbbum inn í jólahátíðina.

frá nágrannaþjóðum okkar, bæði Svíum og Hollendingum og fleiri, þar sem augljóst er að bara það að gefa þeim öryrkjum kost á því að fara út á vinnumarkaðinn sem í raun og veru treysta sér til þess að einhverju leyti — eins og hæstv. ráðherra bendir á er þetta frumvarp sem hér um ræðir ekki síst sniðið að þeim sem eiga meira andlega erfitt og það er að reyna að hvetja til þess að komast út

af öllu hjarta að reyna að berjast fyrir því að fyrir jól gætu öryrkjar farið út að vinna, þeir sem treystu sér til. Það sýndi sig og sannaði að 32% öryrkja sem reyndu fyrir sér á vinnumarkaðnum í Svíþjóð skiluðu sér ekki aftur inn á kerfið.

Nú er það þannig að innan Sjálfstæðisflokksins hefur farið fram mjög mikil vinna á undanförnum árum við að skoða breytingar, nauðsynlegar breytingar þegar kemur að almannatryggingakerfinu, hvort heldur er varðar eldri borgara eða öryrkja. Eitt af því sem við höfum verið að leggja til er einmitt að það sé sótt í það að tryggja að fólk sem af einhverjum ástæðum hefur orðið fyrir skertri starfsorku, er öryrkjar, geti fengið, án þess að taka neina fjárhagslega áhættu,

Það er eitt sem ég held að við ættum að skoða. Ég hef líka verið alveg skýr, allt frá því að ég kynntist þessu kerfi og náði loksins að skilja megingrunninn í þessu flókna kerfi þegar ég sat í nefnd í þrjú ár undir forystu Péturs heitins Blöndals, að ég hef áttað mig á því að kerfið sem við erum með er meingallað og þar erum við hv. þm. Inga Sæland alveg innilega sammála. Það sem særir mest er að kerfið er þannig að í raun er fólki refsað þegar það gerir tilraun til þess og á möguleika á að nýta tækifæri til að bæta eigin hag.

því að taka burtu þessa krónu á móti krónu skerðingu og allt það. En staðreyndin er sú, og ég vona að hv. þingmaður skilji hvað ég er að segja vegna þess að ég skil mig mjög vel sjálf hvað þetta varðar, það var ekkert fjármagn sem fylgdi því. Einstaklingur sem var kannski með 40–50% starfsgetu átti einfaldlega að finna sér vinnu, 40–50% vinnu, ekkert á bak við, ekkert fjármagn sem fylgdi. Það átti bara að skerða hann niður, framfærsla hans átti að lækka sem því nam án þess að viðkomandi hefði neina tryggingu fyrir því að einhver vildi ráða hann í vinnu. Fatlaður, öryrki, 40% starfshlutfall, hver vill ráða mig í vinnu? Spurningin snerist um það og það var það sem vakti ugg hjá Öryrkjabandalaginu og málsvara þeirra

Ég er líka sammála hv. þingmanni, og þar hef ég aðeins breytt um skoðun, að starfsgetumatið eins og við vorum að tala um á sínum tíma var kannski ekki — ég held að hugmyndafræðin hafi verið rétt

og við eigum auðvitað að taka tillit til þess. Ég held hins vegar að hugmyndafræðin á bak við starfsgetumatið hafi verið rétt, þ.e. að við reynum að átta okkur á því hvort fólk hefur möguleika á því og vilja til að taka þátt á vinnumarkaði, það er það sem við erum að reyna að að gera, virkja fólk til virkrar þátttöku á vinnumarkaðnum, það er markmið okkar en við viljum hins vegar gera það með þeim hætti að það

og ég þakka fyrir það og það skref skiptir miklu máli.

endurhæfingarlífeyri eða örorku, þegar kemur að því að segja að við skulum reyna að tryggja framfærslu sem fyrst, reyna að taka utan um fólkið okkar sem fyrst, þá get ég ekki annað en komið hingað og sagt: Dettur nokkrum í hug að einstaklingur sem eingöngu er á framfærslu almannatrygginga lifi þokkalegu lífi?

Nú hefur Flokkur fólksins mælt fyrir breytingartillögu við fjáraukalagafrumvarpið þar sem við óskum eftir því að ríkisvaldið, fjárveitingavaldið, við í þessum sal, taki utan um hóp þessa fólks sem á hvað bágast í samfélaginu, þá sem eingöngu eru á framfærslu almannatrygginga og hafa ekkert annað að reiða sig á. Þetta eru ekki einungis öryrkjar sem ég er að tala um. Ég er líka að tala um 6.000 eldri borgara.

það gerði það nefnilega ekki. Sem er stórkostlega frábært, það mun ekki kosta meira að neinu leyti að framlengja starfsendurhæfingartímabilið upp í fimm ár eins og hæstv. ráðherra er að mæla fyrir hér í frumvarpi sínu, bara alls ekki.

dómsmáls sem ríkið tapaði vegna búsetuskerðinga þess fólks sem að hluta til hefur búið erlendis. Þetta er fólk sem hefur ákveðið að kjósa með fótunum og flýja af landi brott af því það hefur ekki náð endum saman,

Það sem við stöndum frammi fyrir er í rauninni að stíga út fyrir rammann og brjóta upp þetta kerfi, algerlega eins og við Guðmundur Ingi Kristinsson höfum svo gjarnan sagt: Það þarf að núllstilla kerfið.

erum að óska eftir því að taka 1,65 milljarða kr. í eingreiðslu núna um jólin. Auðvitað er það ótækt að við skulum alltaf þurfa að vera að kalla eftir því á hverju ári að biðja um hjálp fyrir fólkið sem í rauninni kvíðir jólunum.

ef maður hefði mátt ráða því, skiptu sköpum fyrir marga og það var gríðarlegt þakklæti. Þrátt fyrir að einhverjir tali hærra um þessi mál en aðrir þá breytir það ekki þeirri staðreynd að það þarf samstöðu okkar allra hér, meiri hluta þingsins, til að hlutirnir gangi eftir.

það er virkilega vondur staður að vera á að festast inni í svartnættinu, festast inni og treysta sér ekki til að fara út. Það dregur máttinn úr einstaklingnum eftir því sem hann er lengur í þessu kerfi, eftir því sem hann rekst á fleiri veggi, eftir því sem hann bíður lengur, hvort sem það er á biðlista eftir aðgerð eða virkni til að koma sér út í samfélagið á þann hátt eða eftir því að komast í endurhæfinguna í gegnum Tryggingastofnun og læknana sem skrifa vottorðin, eða að komast inn í kerfið yfir höfuð. Og talandi um snemmtæka íhlutun þá er virkilega sorglegt að sjá að fólk er að bíða hér svo árum skipti og berjast við kerfið eins og einstaklingurinn sé einhver óvinur sem á bara að refsa: Nei, góði minn,

sem skilur sig ekki einu sinni sjálft. Ég hef trú á því að eftir því sem við skoðum þetta betur og gerum það sameiginlega og í sameiningu

Svíþjóð sem reyndu fyrir sér á vinnumarkaði og nýttu sér þau úrræði og þær sérreglur sem sænsk stjórnvöld gáfu þeim tækifæri til þess að Sænsk stjórnvöld voru einmitt að tala um allt þetta nýgengi örorku og hvað það væri mikill kostnaður af nákvæmlega þessu kerfi sínu og hvort það væri hægt að gera eitthvað

32% fóru ekki inn á kerfið aftur, fóru ekki inn á almannatryggingakerfið aftur. Hvað er þetta annað, virðulegi forseti, heldur en bara stóri vinningurinn fyrir þessi 32% sem náttúrlega fyllast af vellíðan og sjálfstrausti, gátu bjargað sér sjálf? Við vitum ekki einu sinni um öll keðjuverkandi jákvæðu áhrifin sem skapast í kringum það

meira. Ég hef alltaf sagt að ef ekki er farið aukalega í vasann á skattgreiðendunum, ef það kostar okkur ekki aukakrónur heldur þvert á móti, geti það orðið gífurlegur ávinningur fyrir samfélagið í heild sinni að stíga út fyrir boxið. þá eigum við ekkert að hika við það, bara aldrei. Og síðan eigum við absalútt að taka þessa fjármuni sem ekki fóru í nýgengi örorku og færa þá til þeirra sem bágast standa. Flokkur fólksins hefur líka mælt fyrir frumvörpum um að hætta að skattleggja fátækt. Hættið að skattleggja fátækt. Það er með hreinum ólíkindum gagnvart því fólki sem stendur í röðum fyrir framan hjálparstofnanir núna fyrir jólin — það hafa aldrei verið fleiri

hvort sem þú ert alkóhólisti, fíkill eða hvað eina annað. Ég var nú að heyra það að um daginn hefðu þeir gefið þá yfirlýsingu að þeir ætluðu að hætta að mismuna þessum þjóðfélagshópum

og í þeim liggur sami mannauður og í öllum öðrum. Oft eru þetta einstaklingar sem hafa gengið í gegnum gríðarleg áföll, sorg og vanlíðan og annað sem hefur orðið þess valdandi að þeir hafa fests einhvers staðar inni og það er þeirra leið út að leita á náðir Bakkusar. Í okkar tilviki þá getum við tekið utan um þetta fólk,

Ekki láta það bíða eftir hjálp. Frú forseti. Ég ætla að lýsa ánægju minni með þetta frumvarp sem hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra mælti fyrir áðan um breytingu á lögum um félagslega aðstoð þar sem verið er að lengja greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris. Ég tel þetta þarft mál, m.a. vegna þess að samfélagið okkar hefur breyst og hefði ég raunar viljað sjá þessa breytingu gerða fyrr. Langvinnir sjúkdómar sem fólk lifir af og sem fólk lifir með, sem betur fer og stundum lengi, gera það að verkum að við þurfum að hafa sterkt og gott endurhæfingarkerfi vegna þess að við viljum að fólk, sér í lagi ungt fólk sem á alla ævina og starfsævina fyrir sér, fái endurhæfingu og geti þannig tekist á við sínar aðstæður og fái aðstoð til þess.

þetta frumvarp skipti engu máli fyrir kjör eða aðstæður öryrkja, ég held einmitt að það skipti máli. Vonandi verður það til þess að fleira fólk

Áherslan þarf að vera á fjölbreytta endurhæfingu. Þar held ég að við getum alveg gert betur og að það eigi að vera eitt af því sem

að aukin menntunartækifæri séu þar undir vegna þess að með aukinni menntun eykst hreyfanleiki fólks á vinnumarkaði og fólk með skerta starfsgetu þarf oft þennan aukna hreyfanleika í ríkara mæli en þau sem eru heil heilsu og alveg frísk. Mig langar líka að nefna, vegna þess að það liggur fyrir endurskoðun á almannatryggingakerfinu, að ég tel mikilvægt að fólk hafi svigrúm til þess að ná sér eftir sjúkdóma og áföll, jafnvel áður en það hefur endurhæfingu, því að það er hluti af batanum sem þarf að eiga sér stað til að fólk taki við og sé tilbúið í endurhæfinguna. Sem betur fer höfum við kerfi þar sem eru góðir sjúkrasjóðir en við þurfum að tryggja að ungt fólk sem ekki er komið út á vinnumarkaðinn hafi hafi einhver afkomuúrræði meðan það er að fást við veikindi sín. Það er partur af þessu heildarlandslagi sem ég tel að gott velferðarsamfélag eigi að hafa upp á að bjóða.

eða vegna þess að það er á endanum metið sem svo að örorka sé rétta leiðin til að tryggja framfærslu fólks

Þetta þarf allt að virka sem ein heild og fólk þarf að finna fyrir öryggi í þessu ferli. Mér finnst mikilvægt að stjórnvöld, samfélagið og atvinnulífið vinni að því að vinnumarkaðurinn taki á móti fólki sem er með skerta starfsgetu þess að það eru ekki bara skerðingar í núverandi kerfi sem gera fólki erfitt fyrir að fara út á vinnumarkaðinn heldur líka fordómar fyrir ýmiss konar fötlunum. Þeir eru ekki bara hjá atvinnurekendum heldur þurfum við sem samfélag að vera tilbúin til þess að fjölbreytilegur hópur fólks starfi í alls konar störfum, hvort sem það er lögfræðingurinn okkar sem

að ræða um og finna leiðina til þess að breyta og bæta almannatryggingakerfið okkar þá þurfum við líka að horfa til þess að samfélagið er allt öðruvísi en þegar þessu kerfi var komið á.

Almannatryggingakerfið þarf að taka mið af því en þarf auðvitað líka að vera þannig að fólk geti lifað mannsæmandi lífi

fagna þessu frumvarpi. Ég tel að það verði til góðs að lögð sé aukin áhersla á endurhæfingu og ég ætla að taka

Síðan vil ég hvetja ráðherrann og hans ráðuneyti til dáða í því vandasama verki sem er fram undan

það er brýnt. Vinnan hefur staðið yfir í gríðarlega mörg ár. Ég vona að núna, vegna þess hversu lengi samtalið hefur staðið, verði

um, hætta að hugsa um það en vinna með það sem frekar hefur ríkt sátt um. Mér finnst það skipta máli og ég vil tilheyra samfélagi þar sem fólk með skerta starfsgetu getur lifað góðu lífi, hvort sem það er með þátttöku á vinnumarkaði eða vegna þess að velferðarkerfið okkar grípur það og sér því fyrir góðri og mannsæmandi framfærslu.

Einangrun hjá ungu fólki er vaxandi vandamál, bæði vegna þess að samfélagsgerðin okkar hefur breyst og við högum okkur öðruvísi en við gerðum fyrir 20, 30 árum síðan. Það að verða einangraður getur verið mjög alvarlegt og verið mjög langvarandi og erfitt að koma sér út úr því. Það getur skapað mikinn félagskvíða og annað.

Það þarf að vera hvati fyrir einstaklinga til að fara út á vinnumarkaðinn. Það þarf einnig að vera hvati fyrir

Maður þarf að æfa sig. Það er líka þannig með vinnumarkaðinn, það er nákvæmlega það sama. Þannig að að ætlast til þess að fólk fari út á vinnumarkaðinn í 100% starf er óraunhæft og það mun ekki ganga upp.

á vinnumarkaði eða að hafa einhvers konar hlutverk úti í samfélaginu, í atvinnulífinu. Það eru ekki allir sem geta það, en gerum ráð fyrir því að fólk vilji það og bjóðum upp á það og verum með úrræði sem taka á móti allri flórunni af fólki. Því kassalagaðri sem úrræðin því ólíklegra er að við getum hjálpað einstaklingunum þar sem þeir eru. — Nei, þú fellur ekki inn í þetta úrræði, þú getur ekki verið hér. Bíddu nú við, hvar á ég þá að vera? — Við erum svolítið gjörn á að gera það í þessu samfélagi. þarf að hafa þetta fjölbreytt, hafa þetta sveigjanlegt og hjálpa einstaklingum á hvaða skeiði sem þeir eru í lífinu og hvar sem þeir eru og gera ráð fyrir því að þeir vilji

að við uppfyllum þetta þá þurfum við að breyta hugarfari og skipulagi í atvinnumálum á Íslandi vegna þess að réttur til atvinnu eru mannréttindi og við þurfum að standa vörð um þau.

forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 110/2016, um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist. Meginmarkmið frumvarpsins lýtur að því að framlengja gildistíma laga nr. 110/2016 til fimm ára og stuðla þannig að áframhaldandi uppgangi íslensks tónlistariðnaðar. Er þetta í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar um nauðsyn þess að tryggja frekari stuðning við íslenskt tónlistarfólk. Þá leggur frumvarpið til nokkrar breytingar á gildandi lögum í ljósi þeirrar reynslu sem komin er á framkvæmd þeirra. Lög nr. 110/2016, um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist, tóku gildi hinn 1. janúar 2017 og var þeim upphaflega markaður fimm ára gildistími til 31. desember 2022. Markmið stofnlaganna var að setja á fót hvatakerfi til að efla tónlistariðnað á Íslandi með því að veita útgefendum hljóðrita tímabundinn rétt til endurgreiðslu hluta kostnaðar sem fellur til við hljóðritun hér á landi ásamt því að laða erlent tónlistarfólk til að hljóðrita tónlist. Var lögunum bæði ætlað að sporna gegn þeim samdrætti sem hefði orðið á sölu áþreifanlegra hljóðfanga og þeim atgervisflótta sem hefði orðið á hæfileikafólki úr tónlistariðnaðinum. Var þetta í samræmi við stefnu þáverandi ríkisstjórnar um að tónlist skyldi njóta sömu hvetjandi ívilnana og kvikmyndagerð en sambærilegt hvatakerfi hefur verið til staðar innan kvikmyndaiðnaðarins frá því að lög nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, tóku gildi árið 1999. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027 kemur fram sú áhersla ríkisstjórnarinnar að tryggja frekari uppbyggingu tónlistariðnaðarins og áframhaldandi stuðning við íslenskt tónlistarfólk.

með hliðsjón af möguleikunum á 25% endurgreiðslu hljóðritunarkostnaðar sem fellur til á Íslandi. Í drögum að tónlistarstefnu Íslands til ársins 2030 kemur fram að nauðsynlegt sé að kynna endurgreiðslukerfið enn frekar og skoða frekari leiðir til að styrkja samkeppnisstöðu Íslands. Í þessu samhengi er vert að nefna að Ísland er fyrsta landið sem býður upp á endurgreiðslur vegna hljóðritunarkostnaðar. Slíkar endurgreiðslur þekkjast víða í öðrum greinum

tól stjórnvalda til þess að laða til landsins verðmætar erlendar fjárfestingar í innlendri menningu. Slík hvatakerfi geta einnig gegnt lykilhlutverki í ákvörðun um staðsetningu verkefnis þegar og ef önnur lönd taka upp endurgreiðslukerfi vegna hljóðritunarkostnaðar á tónlist. Því er mikilvægt að Ísland verði eftir sem áður álitlegur kostur fyrir erlent tónlistarfólk til að hljóðrita tónlist. Með því er áframhaldandi samkeppnishæfni Íslands í tónlistargeiranum tryggð. Endurgreiðslukerfi laga nr. 110/2016 hefur hingað til haft hvetjandi áhrif á tónlistarútgáfu á Íslandi með tilheyrandi jákvæðum efnahags- og menningarlegum áhrifum. Töluleg gögn benda til þess að endurgreiðslukerfið sé farið að taka við sér og skila tilætluðum árangri. Frumvarpið miðar að því að framlengja endurgreiðslukerfi laga nr. 110/2016 og þannig festa kerfið frekar í sessi. Þá eru lagðar til breytingar sem eru til þess fallnar að gera kerfið skilvirkara og hámarka afköst þess. Lýtur frumvarpið að eftirfarandi þremur þáttum: Í fyrsta lagi er með frumvarpinu lagt til að gildistími laganna verði framlengdur til fimm ára. Hefur endurgreiðslukerfi laganna þegar skilað miklum árangri og benda töluleg gögn til þess að kerfið hafi orðið til þess að tónlistarútgáfa á Íslandi hafi aukist og er það mikið fagnaðarefni. Er þetta vísbending um gæði endurgreiðslukerfisins og alþjóðlega samkeppnishæfni þess. Þá leiðir endurgreiðslukerfið af sér auknar hagupplýsingar varðandi tónlistarútgáfu hér á landi, líkt og kallað var eftir í fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027, en þar kom fram að mikill skortur hafi verið hingað til á greinargóðum tölfræðilegum upplýsingum um menningarmál. Með framangreindum rökum er því lagt til að áfram verði veittar tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist hér á landi og að lögin gildi til ársloka 2027. Sé litið til endurgreiðslukerfis laga um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi má sjá að það getur tekið langan tíma fyrir slík ívilnandi stuðningskerfi að ná yfirlýstum markmiðum, en gildistími þeirra hefur verið framlengdur sem nemur 16 árum. Með sömu rökum og sú framlenging hefur grundvallast á verður að teljast eðlilegt að framlengja gildistíma laga nr. 110/2016, um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist. á tónlist. Í öðru lagi er með frumvarpinu lagt til að starfsemi þjónustuaðila verði endurgreiðsluhæf. Samkvæmt núgildandi lögum eru það einungis útgefendur hljóðrita sem falla undir gildissvið laga nr. og eiga rétt á endurgreiðslum á grundvelli laganna. Hins vegar hefur starfsemi þjónustuaðila verið ófyrirséð afleiðing endurgreiðslukerfisins. Þjónustuaðilar eru þeir aðilar sem veita upptökuþjónustu við útgefendur hljóðrita. Sú starfsemi hefur náð afar góðum árangri í að laða stór erlend upptökuverkefni til landsins og fellur því vel að upphaflegu markmiði stofnlaganna. Er endurgreiðslukerfi laganna ein af meginforsendum fyrir velgengni þjónustuaðila og eru með frumvarpinu lagðar til breytingar sem opna á að þjónustuaðilar geti í afmörkuðum tilvikum sótt um endurgreiðslu í stað útgefanda hljóðrita. Er þetta nauðsynleg breyting til að tryggja að starfsemi þeirra geti talist endurgreiðsluhæf samkvæmt lögum. Dæmi um innlenda þjónustuaðila sem sérhæfa sig í framleiðslu á tónlist fyrir hin ýmsu tónlistartengdu verkefni og hafa getið sér gott hjá erlendum útgefendum og unnið með stórum aðilum eins og til að mynda Netflix, Apple TV, Universal, BBC og fleirum, eru Menningarfélag Akureyrar í gegnum verkefnið SinfoniaNord og Reykjavík Recording Orchestra í Hörpu. Um er að ræða verðmætar fjárfestingar erlendra aðila, oft stórra erlendra aðila, í innlenda tónlistargeiranum sem tryggir að gífurlega mikilvæg þekking og reynsla helst í landinu. Þannig eykst tækniþekking með tilheyrandi tæknibúnaði ásamt því að spornað er gegn atgervisflótta hæfileikafólks úr íslenska tónlistariðnaðinum. Þetta hefur mjög jákvæð og styrkjandi áhrif á innlendan tónlistariðnað. Þar sem starfsemi þjónustuaðila fellur að mörgu leyti illa að þeim skilyrðum sem gildandi lög nr. 110/2016 setja fyrir endurgreiðslu hljóðritunarkostnaðar eru með frumvarpinu einnig lagðar til nauðsynlegar breytingar á þeim takmörkunum sem lögin setja í þessu samhengi.

Með frumvarpinu er því lagt til að heimilt verði að skýra það með nánari hætti í reglugerð. Virðulegur forseti. Tónlist er ekki einungis stór hluti af menningu landsins. Hún er einnig atvinnuskapandi og mikilvæg útflutningsgrein þar sem hvert tónlistarverkefni getur skapað mörg afleidd störf. Til að hægt sé að viðhalda þessari uppbyggingu og tryggja tónlistarlífi Íslands frekari forsendur til hagvaxtar er mikilvægt að tryggja áframhaldandi endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist. Slíkt hvetur til frekari atvinnusköpunar, fjárfestingar í tónlistariðnaðinum, tækni og getuuppbyggingar, framþróunar og fagvæðingar og tengslamyndunar milli aðila.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra fyrir það sem hér er kynnt og framlengt með breytingum.

hækkun á endurgreiðslum til kvikmyndagerðar, sem er meginforsenda þess að öll kvikmyndaver landsins, eða þau fáu sem við eigum, eru uppbókuð fram yfir mitt næsta ár og fleiri þar með í farvatninu til byggingar, og að hér situr Jodie Foster uppi í Gufunesi og er hér með risaseríu, 9 milljarða sjónvarpsseríu, hvort sem það er Netflix eða annað, og fjölmörg kvikmyndaverkefni eru hér í bígerð. Þetta er sömuleiðis tengt að því leyti að eftir að þessi lög um endurgreiðslur á hljóðritunum tóku gildi hefur fjölgað verulega

við Haganesvík, sem er eitt það hljómprúðasta sem við höfðum eignast, byggt á gamalli hliðrænni tækni; analog 24 rása upptökumöguleikar með öllum besta búnaði sem völ er á,

allan ársins hring frá því að það var opnað fyrir tæpum tveimur árum. Annað slíkt hljóðver er nú þegar á teikniborðinu og verður opnað að óbreyttu á næsta ári, mun stærra og veglegra þar sem listamennirnir geta búið á meðan þeir starfa. Þar eru einnig áform um að efna til kennslu í hljóðtæknifræðum og tónlist. Þannig að þetta er auðvitað mikill búhnykkur fyrir okkur hér á Íslandi og ekki síst þá nyrðra.

að eiga menningar- og viðskiptaráðherra vegna þess að stundum hefur þetta verið afar aðskilið og lítill skilningur hjá þeim sem starfa í heimi viðskiptanna á því sem tilheyrir heimi menningarinnar og öfugt.

þar sem lögmál menningarinnar, listarinnar og viðskiptanna fléttast saman með þeim hætti sem mjög eftirsóknarvert verður að teljast.

við séum ekki búin að afnema þá þröskulda sem voru í gömlu lögunum sem takmörkuðu okkur við Evrópusambandslönd,

í heild sinni og tel það til mikilla framfara fyrir okkur sem þjóð menningar og alþjóðlegra viðskipta. Gleymum því ekki að það eru þrátt fyrir allt andans jöfrarnir sem hér hafa borið hróður Íslands sem víðast, allt frá dögum Snorra, Laxness að Björkunum blíðu og Sigurrósunum öllum.

Í öðru lagi þá er það svo að það er gríðarlegt fagnaðarefni hvað vel hefur gengið að fá hingað til landsins kvikmyndaverkefni og um leið viljum við að sjálfsögðu hlúa að innlendri kvikmyndagerð og sjónvarpsþáttagerð. Draumurinn er auðvitað að Ísland verði miðstöð skapandi greina í Norður-Atlantshafinu og að við fáum listafólk,

ómetanleg og í anda þeirrar ríku bókmenntahefðar og þeirrar hefðar sem við höfum haft hér á landi. Við vorum miðstöð bókmennta á 13. og 14. öldinni og ég sé það fyrir mér að á 21. öldinni séum við miðstöð skapandi greina.

að okkur hefur skort alvöruinnviði, alvörutónlistariðnað, sem er sambærilegur við það sem nágrannalöndin búa að og þess vegna hefur það jafnan átt sér stað þegar,

Hér ríkir skilningur á þessu og hann speglast í þessari löggjöf. Hann speglast í þeirri stefnu sem mörkuð hefur verið

þá munum við ná þeim markmiðum sem hér hefur verið lýst. Og þau lög sem gengu í gildi 1. janúar 2020 um að hugverk skuli vera jafngild öðrum eignarrétti þegar kemur að skattlagningu, þ.e. fjármagnstekjuskattur versus tekjuskattur,

bæta alla umgjörð í kringum tónlist. Eins og við þekkjum sem erum hér er íslensk tónlist framúrskarandi. Bestu sendiherrar landsins er listafólkið okkar og við erum mjög stolt af því fólki. En það er ekki nóg að vera stolt af einhverju, við þurfum líka að að ráðast í þá hluti að bæta alla umgjörðina í tengslum við tónlistariðnaðinn. Þannig að ég verð að segja að ég er mjög ánægð með þau skref sem við erum að taka, að við séum með fjármuni í nýja tónlistarmiðstöð, að við séum að klára tónlistarstefnuna og þessi nýju lög og að við séum mjög vakandi fyrir því bæði hvernig tónlistariðnaðurinn er að þróast og að tónlistarfólkið okkar geti starfað í skapandi umhverfi, að við séum að styðja við það, þ.e. ríki, sveitarfélög og atvinnulíf, og svo líka að tónlistariðnaðurinn verði þá enn meira sjálfbær. Við sjáum mörg verkefni sem dafna og blómstra þessa dagana sem við hefðum ekki þorað að láta okkur dreyma um fyrir tíu árum. Þetta er hægt með því að stjórnmálin hlusti á grasrótina, tónlistargrasrótina, og þetta er með því ánægjulegra sem ég hef komið að.

Þetta er fyrir mig sérstaklega ánægjulegt líka, dæmi um að það er hlustað eftir röddunum sem varða viðkomandi sérsvið, tekið mið af þeim,

inn á alla lykilmarkaði heimsins. Þó að við eigum eftir að ná í skottið á þeim sem stýra Spotify í Svíþjóð, eða þess vegna Google, YouTube, Facebook og því öllu, og láta þá standa skil á sínum viðskiptum hér með sæmd, sem er ekki tilfellið í dag, þá eru þau skilyrði sem hér hafa verið sköpuð á þann veg að við erum öfunduð af þeim um allan heim. Til hamingju.

Virðulegi forseti. Með þessu máli erum við að stuðla að áframhaldandi uppgangi íslensks tónlistariðnaðar með því að framlengja gildistíma laganna og styðja þannig við innviði greinarinnar. Er það í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar um nauðsyn þess að tryggja frekari stuðning við íslenskt tónlistarfólk. Auk þess er með frumvarpinu brugðist við annmörkum sem reynslan hefur leitt í ljós varðandi framkvæmd laganna og meginefni frumvarpsins er mjög gott. Frá því að endurgreiðslukerfinu var komið á fót með setningu laga um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist, nr. 110/2016, hefur mikið vatn runnið til sjávar. Fyrirmynd kerfisins er sótt í endurgreiðslukerfi laga um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Þau lög áttu frá upphafi að vera tímabundin til ársins 2006. Gildistími þeirra hefur síðan verið framlengdur um sem nemur 16 árum. Kerfinu hefur því verið gefinn rúmur tími til þess að festast í sessi á Íslandi, enda getur tekið langan tíma fyrir slík ívilnandi stuðningskerfi að ná yfirlýstum markmiðum. Með sömu rökum og sú framlenging hefur grundvallast á markmiðum. Með sömu rökum og sú framlenging hefur grundvallast á og rakin voru í greinargerð frumvarpsins verður að teljast eðlilegt að framlengja gildistíma laga nr. 110/2016. Frumvarpið miðar að því að festa endurgreiðslukerfið frekar í sessi með framlengingu á gildistíma laganna, auk þess að leggja til breytingar sem eru til þess fallnar að gera kerfið skilvirkara og hámarka afköst þess. Er þetta í samræmi við áherslur hins opinbera á þessu sviði sem snúast um

Þetta er mikið fagnaðarefni. Við erum einnig að móta fyrstu opinberu stefnuna á sviði tónlistar á Íslandi og það hefur allt gerst á vakt Framsóknar í menningarmálaráðuneytinu. Það hefur mikil vinna verið sett í að kortleggja umhverfi tónlistar í landinu undanfarin misseri. Hér er um að ræða mikilvægt mál sem skiptir tónlistarlífið miklu máli. Hæstv. menningarmálaráðherra hefur lagt mikla áherslu á að styrkja alla umgjörð í kringum menningu og skapandi greinar. Þá hefur einnig Þá hefur einnig verið boðuð sérstök áhersla á málefni tónlistar á þessu kjörtímabili. Virðulegi forseti. Við erum að og við höfum metnað til að efla tónlistarlíf um allt land og bæta starfsumhverfi tónlistarfólks og styðja við uppbyggingu tónlistariðnaðar hér á landi. Með nýrri löggjöf og stefnu verður umgjörð tónlistar styrkt verulega. Við erum einnig að sameina þrjá sjóði í einn og strax á næsta ári verða fjárframlög til tónlistar aukin um 150 millj. kr. til að framfylgja þessari nýju stefnu. Árið 2025 er stefnt að því að framlög til tónlistar verði 250 millj. kr. krónum hærri en þau eru í ár. Við ætlum okkur að tryggja undirstöður íslensks menningar- og listalífs og skapa ný tækifæri fyrir íslenska listamenn. Aðgengi að menningu er mikilvægur þáttur þess og máli skiptir að allir landsmenn geti notið lista og menningar og tekið þátt í slíku starfi. Íslenskt tónlistarfólk hefur tekið virkan þátt í að móta daglegt líf okkar með verkum sínum. Ég er stolt af því að standa hér í dag og fá að taka þátt í þessari umræðu undir þessu máli og þá er ég þakklát fyrir þetta skref í þágu íslenskrar menningar. Ég er sannfærð um að þau skref sem tekin verða með þessari framlengingu, nýrri tónlistarstefnu og nýjum heildarlögum verði til að blása enn frekari vindi í segl íslenskrar tónlistar, stuðla að því að fleiri geti notið þess að starfa við tónlist í fullu starfi og auðga líf okkar enn frekar. Við erum stolt af íslenskri menningu og tónlist er risastór þáttur í menningunni okkar og hefur vakið heimsathygli. Við eigum að stíga þessi stöndugu skref því að þau skipta svo sannarlega máli.

efla tónlistariðnaðinn. Eitt af því sem stjórnvöld eru að gera núna er að við höfum verið að taka hverja listgrein fyrir sig og móta stefnu. Stefnumótunin er með svipuðum hætti og ég lýsti hér áðan í öðru andsvari, þ.e. við leitum við leitum til grasrótarinnar sem vinnur undirbúninginn og kemur með hugmyndafræðina og svo búum við til stefnu og aðgerðaáætlun. Við höfum klárað þetta fyrir kvikmyndaiðnaðinn, það er komin kvikmyndastefna þar, við erum á lokametrunum með stefnu fyrir tónlistina, við erum með myndlistina og hönnun og á teikniborðinu er að klára fyrir lok kjörtímabilsins sviðslistir og svo stefnu í bókmenntum.

og gott varðandi skapandi greinar er að þær tengjast auðvitað allar. Við sjáum það sem er að gerast fyrir norðan varðandi kvikmyndatónlistina. Þarna koma saman kvikmyndir og tónlist. Og vegna þess hversu fært fólkið okkar er þá eru að skapast góðar útflutningstekjur, mikil fagþekking og ég tala nú ekki um frábært að það sé líka að gerast á landsbyggðinni, sem ég tel að sé mjög brýnt og mörg afar öflug hljóðver eru núna á landsbyggðinni og mjög ánægjulegt að sjá aukna veltu í tengslum við það vegna þeirrar staðsetningar.

Það er alveg ótrúlega magnað að fylgjast með því. Ég man eftir því þegar Mugison var að stíga sín fyrstu skref í Súðavík. Þá fylgdist ég með því bara sem krakki hversu öflugt tónlistarlífið getur verið. Og hann var bara með stúdíóið heima hjá sér að framleiða magnaða tónlist. Við erum að sjá tónlistarmenn og -konur koma fram núna með framúrskarandi texta og lög sem við erum búin að sjá þróast í gegnum árin. Í gegnum tugi ára er þetta alltaf að verða betra og betra. Það eru einmitt þeir sem lögðu grunninn að þessu sem eru búnir að vera að standa vaktina. Ég er svo viss um að við getum byggt enn þá sterkari grunn undir tónlistina, ofan á það sem hefur verið gert nú þegar. Ég er bara ótrúlega spennt að sjá hvað þessi breyting getur haft í för með sér því að ég held bara að heimurinn sé okkar ostra ef ég má segja það þannig — var ekki dagur íslenskrar tungu í gær? Við þurfum einhvern veginn að skoða þetta alveg heildstætt út frá því hvað við getum gert og ég er ótrúlega vongóð um að þetta sé hárrétta skrefið.

Það á rætur að rekja svolítið aftur í tímann, allt til stefnuyfirlýsingar þáverandi ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins frá 2013 þar sem kom fram það markmið ríkisstjórnar að tónlist nyti sömu hvetjandi ívilnana og kvikmyndagerð. Með lögunum var þá sett á fót hvatakerfi til að efla tónlistariðnað hér á landi og til að laða að erlent tónlistarfólk til að hljóðrita tónlist á Íslandi. Í gildandi stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins er áfram lögð rík áhersla á eflingu listar og menningar og einnig að umhverfi tónlistargeirans á Íslandi verði tekið til skoðunar. Þar kemur fram sú áhersla ríkisstjórnarinnar að stuðla að uppbyggingu greinarinnar á kjörtímabilinu með því að auka opinberar fjárfestingar í skapandi greinum. Verkefnið hefur þann tilgang fyrst og fremst að laða að erlent fagfólk til að hljóðrita tónlist á Íslandi til að styðja við og styrkja innviði listgreina og skapandi greina.

Frá því að lögin voru sett 2016 hefur ráðuneytið getað fylgst með hve stór hluti umsókna berst frá erlendum aðilum þar sem hljóðritun sem sótt er um endurgreiðslu fyrir er gefin út erlendis. Á tímabilinu 2017–2021 fóru u.þ.b. 30% af heildarendurgreiðslum til erlendra aðila.

viðskiptaráðherra, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur. Sú lagabreyting fól í sér að horfið var frá því skilyrði fyrir endurgreiðslu hljóðritana að sameiginlegur spilunartími þeirra mætti ekki vera undir 30 mínútum. mínútum. Í lögunum var sá tími styttur í 14 mínútur. Breytingin var rökstudd með vísan til breyttra markaðsaðstæðna og rekstrarumhverfis. Einnig kom fram í greinargerð með þeim lögum að fjöldi tónlistarmanna kysi frekar að gefa út stök lög eða stuttskífu til að vekja athygli á listsköpun sinni eða nýrri plötu sem væri innan 30 mínútna hljóðritunartíma. Þá væri meðallengd dægurlaga almennt styttri en áður. Ef maður skoðar hvernig umsóknirnar hafa verið undanfarin ár í samræmi við fjárlögin þá hafa þær allt frá árinu 2017 verið innan

Endurgreiðslur á árinu 2022 og 2021 voru fyrir töluvert fleiri stórverkefni en tíðkaðist áður, bæði innlend og erlend. Þetta gefur til kynna að endurgreiðslukerfið sé farið að taka við sér og skili tilætluðum árangri, samhliða auðvitað markvissri kynningu ÚTÓN

í greinargerð þessari sem hæstv. ráðherra er hér að leggja á borðið kemur fram að fleiri lög og plötur hafi komið út frá ári til árs á Íslandi er að finna hljóðver og fagaðila á heimsmælikvarða. Undanfarin ár hefur orðið mikill uppgangur í íslenskum tónlistariðnaði. Má þar nefna mikla fjölgun á hljóðverum sem eru notuð til upptöku á tónlist. Þetta gerir Ísland að aðlaðandi áfangastað fyrir erlenda tónlistarmenn. Það hefur m.a. sýnt sig í fjölbreyttum verkefnum sem þegar hafa verið unnin eða sem þegar hafa verið bókuð í hljóðverum víðs vegar á landinu. Endurgreiðslukerfi laganna hefur gefið starfsemi hljóðvera byr undir báða vængi og er hvetjandi fyrir áframhaldandi öfluga starfsemi og uppbyggingu þeirra. Tónlist er ekki einungis stór hluti af menningu landsins, hún er einnig atvinnuskapandi og mikilvæg útflutningsgrein þar sem hvert tónlistarverkefni getur skapað mörg afleidd störf. Til að hægt sé að viðhalda þessari uppbyggingu og tryggja tónlistarlífi á Íslandi áframhaldandi forsendur til vaxtar er mikilvægt að stjórnvöld veiti áfram endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist. Slíkt hvetur til frekari atvinnusköpunar, fjárfestingar í tónlistariðnaðinum, tækni- og getuuppbyggingar, framþróunar og hagræðingar í iðnaðinum og tengslamyndunar milli aðila, að því ónefndu að það hefur að sjálfsögðu hvetjandi áhrif á erlenda tónlistarmenn til að ferðast til landsins og hljóðrita hér á landi.

með því að framlengja gildistímann og styðja þannig við innviði greinarinnar sem er í samræmi við framangreindar áherslur ríkisstjórnarinnar um nauðsyn þess að tryggja frekari stuðning við íslenskt tónlistarfólk.

geta þess sem vel er gert, ekki bara í dag heldur í aðdraganda þessa alls. Um leið og ég er búinn að ljúka lofsorði á á hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra fyrir það sem hér hefur verið gert núna bara á síðustu mánuðum og misserum, sem er allt til mikillar fyrirmyndar, þá vil ég líka nota þetta tækifæri til að þakka þeim sem á undan fóru. Ég man að það var rétt á síðustu vikum eða mánuðum Ragnheiðar Elínar Árnadóttur í starfi sem

stjórnvöld sem eru svo samstiga í þessari vegferð sem við erum stödd í. Við erum að feta ljóssins stigu í einu og öllu, leyfi ég mér að segja. Það sem hér fer á eftir eru aðallega bara fínstillingar á því sem er mjög gott kerfi. Ég ætla rétt í lokin líka að lýsa mikilli ánægju með þróun í tónlistarkennslu sem ég hef upplifað bara persónulega á síðustu

þá leyfi ég mér að víkja af þeirri meginreglu til að segja bara eitt stórt takk fyrir það sem hér hefur áunnist og þakka öllum sem hafa komið og kannski ekki einu sinni verið hér nefndir. Takk.

vert að þakka öllum þeim sem á einn hátt eða annan komu að þessari vegferð allri því að hún hefur verið farsæl og verður það vonandi áfram og ber að endurtaka: Er

Við höfum alla burði í það, hvort sem það er í kvikmyndum, tónlist, hönnun, myndlist, sviðslistum og fleiri skapandi greinum. Undir skapandi greinum eru líka tölvuleikir og fleira. og fleira. Þetta frumvarp sem ég var að mæla fyrir, þ.e. framlengingin og þær breytingar sem við erum að setja inn, passar auðvitað við þessa framtíðarsýn og hugmyndir um aukna atvinnuuppbyggingu í skapandi greinum.

þau störf sem munu lifa koma mjög mikið úr skapandi greinum, þar sem er verið að búa til og við erum í nýsköpun, hvort sem það er í skapandi greinum eða tækninni. Eitt af Eitt af því sem er að gerast er að það eru færri hendur sem þurfa að vinna verkin í dag og vegna þess er meira rými til þess einmitt að búa til og skapa. Það er ekki sami kostnaðurinn sem hlýst af því að að taka upp eins og það var jafnvel fyrir 30 árum. Hann er öðruvísi en það er hægt að gera ákveðna hluti á skilvirkari hátt en áður var. Fyrir

hvort sem það er í skapandi greinum eða í menntakerfinu eða eins og hefur gerst í sjávarútvegi og landbúnaði, og nýta þær til að bæta kjör á Íslandi, að það sé meira til skiptanna fyrir fólkið í landinu. Og þetta frumvarp er hreinlega liður í því.

„Verðbólga mælist nú langt“ — og eina ferðina enn segi ég langt — „umfram verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Stærsti einstaki orsakavaldurinn er sífellt hækkandi húsnæðisverð. Þetta veldur keðjuverkandi áhrifum sem leiða til þess að greiðslubyrði heimilanna þyngist og lánin hækka til muna.“ Ég er víst ekki að segja nein nýmæli hvað þetta varðar. Það er alveg óhætt að fullyrða hér og nú að landsmenn finna svo sannarlega fyrir því hvernig þróunin er að verða hjá okkur í dag. Þegar frumvarp þetta var lagt fram við upphaf þings þá mældist verðbólgan 9,9% en þá var verðbólga án húsnæðisliðar um 7,5%.

en mælist 7,2% ef húsnæðisliðurinn er tekinn út. „Helstu greiningaraðilar spá áframhaldandi hækkunum á húsnæðisverði, m.a. vegna framboðsskorts á húsnæði. Því er útlit fyrir verulegar hækkanir á vísitölu neysluverðs á næstu misserum vegna hækkandi húsnæðisverðs. Allir vita hvaða skelfilegu afleiðingar verðbólgan hafði á verðtryggð lán íslenskra fjölskyldna landsins í kjölfar efnahagshrunsins 2008.

Því miður, ef ekki verður gripið inn í núna og eitthvað raunverulegt gert til þess að draga úr þessari gríðarlegu hækkun verðbólgunnar og þenslunnar sem á sér stað af hennar völdum,

Við erum að tala um 400.000 kr. á ári. „Til að sporna gegn hörðustu áhrifum verðbólgunnar á heimilin er lagt til að húsnæðisliðurinn verði felldur út úr vísitölu neysluverðs. Með slíkri breytingu má draga verulega úr mældri verðbólgu og þar með hörðustu áhrifum vísitöluhækkana á fjárhag fjölskyldufólks, sérstaklega þeirra sem sitja fastir í viðjum verðtryggðra húsnæðisskuldbindinga.“ „Því hefur verið haldið fram að það grafi undan trúverðugleika verðbólgumælinga að taka húsnæðisliðinn út. Það er einfaldlega ekki rétt.“ — Með öðrum orðum þá er það rangt, virðulegi forseti. „Hagstofan heldur þegar til haga vísitölubreytingum án húsnæðis og því ætti stofnunin að geta breytt framkvæmdinni til samræmis við frumvarp þetta án mikillar fyrirhafnar. Áfram verður hægt að birta opinberlega vísitölu neysluverðs með húsnæðisliðnum. Um þetta segir í umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um frumvarp þetta á síðasta löggjafarþingi: „Hagstofan birtir nefnilega vísitölu neysluverðs bæði með og án húsnæðis svo langt aftur sem mælingar ná og greiningaraðilar gætu því eftir sem áður stuðst við hvora þeirra sem þeir vilja frekar nota.

Þessari verðtryggingu var komið á með einu pennastriki. Það vafðist ekki fyrir þeim á þeim tíma að setja verðtrygginguna á en ólíkt þeirri verðtryggingu sem er á neytendalánum nú, og eingöngu þeim, og lánum,

þessari vísitölu algjörlega leynt og ljóst, en einhverra hluta vegna fannst þeim voða sniðugt að rjúfa þetta samband, klippa launin frá og lofa launþegunum að sitja eftir.

Hér hef ég staðið áður í þessum ræðustól fyrir tæpum tveimur árum síðan og bent á að það væru allar forsendur fyrir því að við værum að ganga inn í verðbólguskot. Það er víst ekki hægt að tala um verðbólguskot lengur. Þetta er miklu meira en verðbólguskot, við erum í blússandi verðbólgu að berjast um á hæl og hnakka og ríkisstjórninni og ríkisvaldinu er í lófa lagið að lækka þessa verðbólgu á stundinni

fyrir það. Álögurnar sem eru lagðar á viðskiptavini þessara banka eru orðnar með slíkum ólíkindum, þetta er svo opið í báða enda, að maður er í rauninni varla farinn að átta sig á því hvað í ósköpunum er í gangi þarna.

sem bankarnir voru að bjóða. Ef ég valdi verðtryggt lán þá borgaði ég nákvæmlega akkúrat helmingi minna í mánaðarlegar afborganir heldur en ef ég valdi lán með breytilegum vöxtum. Fyrir þann sem er að ströggla og á rosalega erfitt með það yfir höfuð að borga af láninu sínu þá er hann alveg óneitanlega þvingaður inn í verðtrygginguna. Við höfum oft kallað þetta hinn eitraða kokteil og ég veit ekki hvað og hvað, en

Eins og ég sagði áðan þá er það að sjálfsögðu verðtryggingin sem er meinið og að sjálfsögðu erum við að fara að mæla fyrir banni við henni eina ferðina enn, afnema hana. En ég get ekki orðið sammála hv. þingmanni hvað varðar að það skipti ekki máli að þurrka út húsnæðisliðinn úr vísitölunni. Ég get ekki verið sammála hv. þingmanni að það skipti ekki máli hvort verðbólgan hér mælist 7,2% eða 9,4%. Ég vil frekar sjá lægri töluna og með því að losna við húsnæðisliðinn út úr vísitölunni þá munum við gera það og það myndi raungerast hreint út sagt á einni nóttu,

með síðari breytingum, vísitala neysluverðs án húsnæðis. Verðbólgan mælist langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og stærsti einstaki orsakavaldurinn er sífellt hækkandi húsnæðisverð. Þetta veldur keðjuverkandi áhrifum sem leiða til þess að greiðslubyrði heimilanna þyngist og lánin hækka til muna. Síðast þegar mælt var fyrir þessu sama máli mældist verðbólgan 5,7% en hefði verið 3,7% án húsnæðisliðarins. Þessar tölur hafa, eins og öllum er kunnugt, hækkað mikið og mælist verðbólgan nú hvorki meira né minna en 9,4% en myndi vera 7,3% ef húsnæðisliðurinn væri tekinn út. Það væri áhugavert að reikna út hvað húsnæðisliðurinn í vísitölunni hefur kostað íslensk heimili og fyrirtæki, en þar er um háar upphæðir að ræða. Til hvers? Hverjum er það til gagns að íslensk heimili séu að borga hærra vöruverð og hærri vexti til að ná niður verðbólgu sem þarf ekki að vera 9,4%? 7,3% er alveg nógu mikið fyrir heimili og fyrirtæki að takast á við, þótt ekki sé verið að gera illt verra með því að hafa lið í vísitölunni sem er ekki einu sinni neysluvara. Samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók er neysluvara skilgreind sem „vara sem framleidd er til neyslu“. Ef ég slægi upp ensku skilgreiningunni á „consumer products“, með leyfi forseta, kemur upp í lauslegri þýðingu „vara sem keypt er af einstaklingum eða heimilum til neyslu“. Vara til neyslu. Það er erfitt að halda því fram að húsnæði sé neysluvara. Húsnæði er nauðsyn sem fólk hefur ekki val um að kaupa því að öll þurfum við þak yfir höfuðið. Hins vegar er neysla það sem snýr að afnotum af húsnæðinu, eins og t.d. rafmagn og hiti, en ekki húsnæðið sjálft. Leiga og afborganir lána sem greidd eru fyrir afnot af húsnæði í hverjum mánuði gætu þannig einnig átt heima í vísitölunni því þar er um notkun og þar með neyslu húsnæðis, en ekki vísitölu húsnæðisverðs. Það eru nákvæmlega engin rök fyrir því að skilgreina húsnæðisverð sem neyslu, enda er allt annað í vísitölu neysluverðs smærri hlutir sem saman mynda stóra upphæð. Í þrautum eru stundum lagðar fram myndir þar sem ein passar ekki, t.d. myndir af osti, mjólk, húsi og rjóma, og spurt hvað eigi ekki heima þar. Svarið er augljóst: Húsið á ekki heima þar. Ef sams konar mynd væri sett upp með neysluvísitölunni blasir við að húsnæðisliðurinn passar engan veginn inn í hana. Flokkur fólksins hefur lengi barist fyrir því að húsnæðisliðurinn verði tekinn úr vísitölunni og það er ánægjulegt að sjá að þessi skoðun er að öðlast meira fylgi. Fyrr á þessu ári tók formaður Framsóknarflokksins undir að hann væri hlynntur slíkri breytingu og þar sem hann er formaður flokks sem er í ríkisstjórn er merkilegt að enn hafi ekkert gerst í þessu. Það vekur upp spurningar um hvar aðrir formenn ríkisstjórnarflokkanna standa hvað þetta varðar. Hvað segir t.d. forsætisráðherra sjálfur um húsnæðisliðinn í vísitölunni? Ef hún er fylgjandi því að bæta stöðu heimila landsins er staðan væntanlega 2–1 í ríkisstjórninni og því ætti eftirleikurinn að vera auðveldur. Er staðan kannski bara 2–1, Sjálfstæðisflokkurinn vann? Formaður Framsóknarflokksins flaskaði samt á því að skella skuldinni á Hagstofu Íslands því að það er einfaldlega rangt að Hagstofan stjórni þessu. Þvert á móti er það í höndum löggjafans, okkar á Alþingi, að ákveða hvort húsnæðisliðurinn sé í vísitölunni eða Nú er komið frumvarp til að Alþingi geti staðið með heimilum landsins og kippt þessum lið úr vísitölunni. Svo því sé haldið til haga þá mun þessi breyting ekki kosta Hagstofu Íslands meiri vinnu því að hún reiknar nú þegar vísitölu neysluverðs bæði með og án húsnæðisliðarins og hefur lengi gert. Það skýtur í raun enn frekari stoðum undir að húsnæðisliðurinn eigi alls ekki heima í vísitölunni sem neysluvara, enda er húsnæði það alls ekki þó að notkun þess kunni hugsanlega að vera það. Þessi breyting myndi því ekki auka kostnað eða vinnu Hagstofunnar. Alþingi þarf einfaldlega að vinna fyrir neytendur, heimilin í landinu, og taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni. Við sem viljum taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni erum krafin um rök en í raun ætti það að vera öfugt. Það ætti að þurfa að færa mjög sterk rök fyrir því að hafa hann í vísitölunni. Förum aðeins yfir þetta. Í fyrsta lagi verðbólga nú langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og þar er stærsti einstaki orsakavaldurinn sífellt hækkandi húsnæðisverð. Nú er verðbólgan 9,4% en án húsnæðisliðarins væri hún 7,3%. Heimilin munar um 2 Þetta veldur keðjuverkandi áhrifum sem leiða til þess að greiðslubyrði heimilanna þyngist og lánin hækka til muna. Í öðru lagi stafar hátt húsnæðisverð fyrst og fremst af skorti á húsnæði. Eftirspurn er meiri en framboð. Skortur á framboði húsnæðis er ekki fólkinu í landinu að kenna. Þar þurfa stjórnvöld, bæði sveitarstjórnir og ríkisstjórnin, að líta í eigin barm. Hækkunum sem skortur á húsnæði veldur á alls ekki að velta yfir á heimili landsins sem bera enga sök á þessu ástandi. Það að álögur hækki á almenning og heimili vegna klúðurs sem stjórnvöld bera ábyrgð á, hvort sem um er að ræða sveitarstjórnir eða ríkisstjórnina, nær ekki nokkurri átt og er hreinlega ekki í boði. Ég hef reyndar heyrt þau rök að ekki sé rétt að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni eins og sakir standa því að húsnæðisverð muni fara lækkandi á næstu mánuðum og hafi þá áhrif til lækkunar vísitölunnar og þar með verðbólgunnar. Ég er kannski mjög takmörkuð því að ég skil ekki með nokkru móti þessi rök og myndi vilja fara aðeins yfir hvers vegna. Í u.þ.b. ár hefur alltaf munað um 2% á vísitölunni með eða án húsnæðisliðar. Svo það sé tekið fram hefur munurinn oft verið meiri í gegnum árin, jafnvel yfir 3%.

Gefum okkur nú að húsnæðisverð lækki og verðbólga fari niður um 0,5%. Ef vextir myndu fylgja í sama hlutfalli myndi afborgun lánsins lækka um 16.000 á mánuði eða 200.000 á ári.

Þar munar um hvert prósentustig og það að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni myndi því skipta miklu máli til langs tíma fyrir fjölmargar fjölskyldur. Það vita allir hvaða skelfilegu afleiðingar verðbólgan hafði á verðtryggð lán íslenskra fjölskyldna landsins í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Við skulum ekki láta þá sögu endurtaka sig. ég ekki minnst á þau sem eru á leigumarkaði. Greiðsluseðill sem ég hef séð var upp á 280.000 í janúar 2020. Sama fólk í sömu íbúð greiddi 310.000 í leigu í janúar á þessu ári og miðað við þá verðbólgu sem orðin er hefur leiga þeirra væntanlega hækkað töluvert í viðbót á þessu ári. Hvað verður um fólk í þessari stöðu sem þegar stendur frammi fyrir því að eiga ekki fyrir leigunni? Þessir peningar eru einfaldlega ekki til hjá mörgum fjölskyldum. Það að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni bjargar ekki öllu en væri viðspyrna gegn hörðustu áhrifum verðbólgunnar á heimilin. Þarna mættum við taka Hagstofu Evrópusambandsins okkur til fyrirmyndar frekar en í mörgu öðru. Í verðbólgumælingum hennar er húsnæðisliðurinn ekki í vísitölunni.

Ekki nóg með það heldur hefur fjármála- og efnahagsráðherra sjálfur lagt hina samræmdu evrópsku vísitölu, án húsnæðisverðs, til grundvallar málflutningi sínum og bent á að um þessar mundir sé verðbólgan hér á landi með lægsta móti meðal Evrópuríkja,

Ég hef lagt mesta áherslu á húsnæðiskostnað heimilanna í þessari ræðu, enda er hann stærsti einstaki útgjaldaliður þeirra. Áhrifin á vöruverð og raunverulegar neysluvörur munu líka verða mikil,

Ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja Framsóknarflokkinn til að standa fast á því að húsnæðisliðurinn verði tekinn úr vísitölunni, enda hafa bæði formaður hans og varaformaður talað á þeim nótum. Það skiptir miklu máli að Framsóknarflokkurinn sýni fram á afl sitt og áhrif innan ríkisstjórnarinnar, ekki síst eftir þann mikla kosningasigur sem hann vann með slagorðinu „fjárfestum í fólki“, og að hagur einstaklingsins sé hagur samfélagsins. Núna þarf svo sannarlega að taka hag einstaklinga fram yfir hag fjármagnsafla enda er það, eins og Framsóknarflokkurinn segir, hagur samfélagsins að einstaklingar þurfi ekki að berjast í bökkum og hafi það sem best. Þar skiptir þessi litla aðgerð að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni alveg gríðarlega miklu máli. Því hvet ég Framsóknarflokkinn, sem er í ríkisstjórn, til að nota tækifærið og sýna fram á að kosningafrasar hans séu ekki bara orðin tóm.

Þegar Göngu-Hrólfur skundaði um Frakkland þvert og endilangt í krafti yfirburða sinna, líkamlegra væntanlega og að einhverju leyti andlegra, tók það sem honum sýndist hverju sinni, þá var vegur norrænna manna og víkinga á þeim slóðum þannig að ef þeir hefðu haft vit á því að giftast bara innbyrðis í stað þess að taka sér

Það er vegna þess að Frakkar, eins og við þekkjum þá í dag, hafa ávallt verið mjög tengdir við það sem raunverulega er að gerast í samfélaginu og gripið til viðeigandi aðgerða, með leyfi forseta, „taking it to the street“, efnt til mótmæla,

aðgerða að hætti Frakka. En ég er að nefna þetta í því samhengi að ég starfaði sem ungur háskólanemi á Dagblaðinu undir Jónasi Kristjánssyni sáluga, ritstjóra. Hann hélt því fram að Íslendingar væru hrjáðir og þjáðir af því sem hann kallaði þrælslund og gæti sú þrælslund hafa áunnist af þeirri undirgefni við norræna kónga á miðöldum eftir að við glutruðum sjálfstæðinu í hendur Noregskonungs og síðar yfir til Dana. Við höfum sumsé ekki spornað nægilega við yfirráðum

120% á ársbas, og sparifé blásaklauss fólks sem ekki vissi eða kunni betur brann upp. Þá var gripið til tímabundinnar ráðstöfunar sem kallaðist verðtrygging. Hún átti bara að vera tímabundin og náði bæði til sparifjár og launa. Síðan létu þrælarnir klippa sig burt úr þeirri jafnvægisreglu eða því jafnvægismódeli og hafa horft á launin gliðna en lánin fitna og fitna og stækka.

á leigumarkaði vegna þess að það verður snúnara og snúnara og erfiðara og erfiðara að mæta ofkröfum lánastofnana, bankanna, um það hvað maður þarf að vera fullkominn og gjörsamlega flekklaus til að geta fengið lán fyrir náð og miskunn Creditinfo.

á gjaldmiðlinum, á fjárhagskerfinu með öllum sínum vaxtavöxtum, vaxtarverkjum, verðbólgum og meinsemdum sem síðan bitna mest á þeim sem ekki eiga fjármagnið heldur þurfa að fá það að láni með þeim ofurkostum og afarkostum sem hér tíðkast og þrælslundin býður okkur bara að bíta á jaxlinn. Við þessar aðstæður sem nú eru í kjölfar heimsfaraldurs og stríðs, sem vonandi verður ekki skilgreint í sögubókunum sem þriðja heimsstyrjöldin þó að margir óttist

að klippa hér út húsnæðisliðinn úr vísitölunni, lækka þjáningarnar, það væri skammtímalausnin en hún er hægari sögð en gerð vegna þess að drottnararnir sem eiga fjármagnið eru með ávöxtunarkröfur á lánastofnanir.

En þá biðu okkar nú heldur betur verkefnin í nefndunum sem fara yfir tilskipanir Evrópusambandsins sem eru sirka 650 í dag. Þær yrðu 2.100 ef við gengjum inn í hið helga musteri Evrópusambandsins.

Ég held hins vegar að verkefni okkar í þessu stóra samhengi væri að ná samstöðu um skammtímalausnina sem myndi létta á þessum spennustigum öllum sem hafa magnast upp hér bara á örfáum mánuðum og auðvitað er búinn að vera erfiður tími í gegnum alheimsfaraldur og allt það. En það líður að jólum og við erum að reyna að grenja út hérna 60.000 kall handa þeim sem ekkert eiga og minnst hafa milli handa. Það er ekki alveg fyrirséð hvernig það endar. Ég trúi að sú hugmynd sem formaður Flokks fólksins viðraði hér fyrir tveimur vikum fái að verða að veruleika. Það er skammtímalausn líka. Það er lækning sem dugar rétt fram að mánaðamótum desember/janúar og varla það. Við þurfum að koma okkur saman um það, þessi upplýsta nútímaþjóð með allt sem við höfum með okkur, með hvaða hætti við getum skorið okkur út úr þessari snöru sem fjármálin eru, hvernig við getum skorið okkur út úr því að börnin okkar þurfi að borga hæstu vexti í heimi fyrir það eitt að ná þaki yfir höfuð, vera í skuldafjötrum, átthagafjötrum um aldur og ævi fyrir það eitt að hírast einhvers staðar í kjallaraholum. Hvers vegna í dauðanum erum við búin að láta þetta viðgangast hér síðan guð má vita hvenær, á áttunda áratugnum, og erum enn þá að jarma og kvarta og kveina undan sama hlutnum? Það er örlítil prósenta Íslendinga sem á þetta fjármagn og stýrir þessu fjármagni. Við getum ekki látið það verða okkur að fótakefli endalaust í lífinu, valda þeirri streitu, valda því viðvarandi þrasi og þjarki og leiðindum sem einkenna þjóðmálaumræðuna ár eftir ár og þingumræðuna þar með.

Nú eigum við grænfót sem er vissulega eftirsóttur og verðmætur, grænn orkufótur. Ef við horfum á altaristöflur kirknanna þá sjáum við gula áru í kringum höfuðið á Jesú Kristi speglar andlega uppljómun hans. Við eigum andlega uppljómaða Íslendinga í tugavís. Við eigum og erum að virkja manninn, ekki bara fallvötnin og jarðvarmann. En ef við tölum nú um 20% af útflutningstekjum okkar sem eru af hugverkum, með því að virkja mannshugann, getum við kallað það gulfót og haft þjóðarsauðinn okkar með einum grænfæti og einum gulfæti og svo einum roðfæti. Getum við vinsamlegast sameinast um umræðu sem leiðir okkur að farsælli mynt sem dugar hversu bundin sem hún þarf að vera við Landsvirkjun eða útveginn eða þjóðarauðinn okkar eða hugsanlega aðrar myntir? Getum við komið okkur út úr þessum ógöngum, út úr þessum bólgum og meinsemdum sem eru að drepa fólk Við í Flokki fólksins erum einhuga um að skera húsnæðisliðinn. Við erum ekki að naga hurðarkarmana, við erum ekki að gæða okkur á eldavélunum. Þetta á ekki að vera inni og allra síst núna þegar ástandið er eins og það er.

Streitan sem fylgir slíku veldur vanheilsu, hún veldur svefnleysi, hún veldur vanheilsu og tjóni á einstaklingum og fjölskyldum og fyrirtækjum. Tökum okkur saman, hættum að þjarka um tittlingaskítinn og smáatriðin og gloppurnar og ófullkomleikann. Einbeitum kröftum okkar að því að komast í í skjól frá þessum ósköpum, komum okkur inn í hagkerfi og myntkerfi sem er samkeppnishæft, sem lætur ekki okurbúllurnar drepa og draga úr okkur allan mátt. Notum skammtímalækningar þar til við komum okkur í heila höfn.

Jafnframt er mikilvægt að gera varnarsamninginn við Bandaríkin skýrari að því er tekur til nýrrar öryggisáhættu, vegna netárása, samskipta Íslands við umheiminn og ferla komi til þess að taka þurfi ákvarðanir um að bregðast við aðsteðjandi hættu. Í þessu megum við ekki vera það einföld að útiloka einhverja þætti. Við erum búin að sjá það á síðustu misserum og síðustu vikum og mánuðum að það er ekkert sem er ómögulegt. Þótt það sé ógnvænlegt og fólgin í því gríðarleg áhætta fyrir allan heiminn þá felst í því líka ákveðin ógn og áhætta fyrir okkur Íslendinga. Aðstæður kalla því á kerfisbundið og skilvirkt samtal og samráð við yfirvöld Bandaríkjanna og annarra bandalagsríkja okkar, einkum nú um stöðuna á meginlandi Evrópu og hvað hún þýði fyrir okkur Íslendinga. Sömuleiðis er mikilvægt að huga að þeim fælingarmætti sem myndi felast í varanlegri viðveru varnarliðs á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Þótt þetta kunni að vera viðkvæmt fyrir einhverja stjórnmálaflokka þá er þetta eitthvað sem við verðum að meta núna. Það skiptir auðvitað öllu máli fyrir land eins og Ísland, herlaust smáríki í Norður-Atlantshafi, að við getum farið í þetta kerfisbundna og skilvirka samtal. Flestar þjóðir hafa farið í markvissar aðgerðir til að bregðast við nýjum aðstæðum ásamt sameiginlegum verkefnum, sameiginlegum efnahagsþvingunum gagnvart Rússum og mikilvægri mannúðaraðstoð vegna hörmunga stríðsins. Við vorum að koma, nokkrir þingmenn, m.a. af upplýsingafundi

að það þarf að tryggja aðstæður í Úkraínu, tryggja þau réttindi, mannréttindi og fleira sem er ógnað þar, en um leið megum við ekki heldur gleyma þróunarsamvinnunni því að það er hætt við því ef við einblínum eingöngu á Úkraínu — við verðum að gera það, við verðum að einblína á Úkraínu en við megum heldur ekki draga úr stuðningi okkar, þvert á móti, við aðra heimshluta því þar eru ógnir fyrir heiminn allan til skemmri og lengri tíma.

Þannig hafa Danir aukið framlög sín til varnarmála og sömuleiðis ákveðið að fella úr gildi fyrirvara landsins við varnarmálasamstarf

Búast má við því, virðulegi forseti, að hernaðarátökin í Úkraínu og hinar umfangsmiklu efnahagsþvinganir sem lýðræðisríkin hafa gripið til gagnvart Rússlandi hafi langvarandi áhrif, auki óstöðugleika í heimsmálum og raski alþjóðasamskiptum líkt og við höfum þegar séð með tilliti til matvæla og iðnframleiðslu og aðfangakeðjunnar á heimsvísu. Ísland, eins og önnur Evrópulönd, er og verður háð samvinnu við Bandaríkin um hervarnir. Jafnframt er þar skýrt að Evrópuríki verða að axla meiri ábyrgð á vörnum álfunnar en þau hafa hingað til gert og þau eru þegar byrjuð að gera það. Flest ríkjanna hafa stigið stór skref og táknræn í þessa átt og nú þarf að halda áfram að þeirra mati á þeirri vegferð, ekki síst til að standa vörð um sameiginleg grunngildi lýðræðisþjóða. Vegna vaxandi áhrifa Kína verða Bandaríkin eðlilega bundnari við Asíu en áður, ekki síst Suður-Kínahaf og það svæði. Þetta hefur bæði áhrif á varnarsamstarf Evrópuríkja og efnahagsleg samskipti. Breyttar aðstæður kalla á þéttari samvinnu innan Evrópu á báðum sviðum milli þeirra ríkja sem grundvölluð eru á sameiginlegum vestrænum gildum og Ísland er að sjálfsögðu engin undantekning í þeim efnum. Aðildin að innri markaði Evrópusambandsins fyrir tilstilli EES-samningsins og aðildin að NATO hafa verið tvær meginstoðir íslenskrar utanríkisstefnu. Við flutningsmenn teljum eðlilegt að nýjum aðstæðum verði mætt með því að styrkja þessa tvo kjarna utanríkisstefnunnar. Eftir síðari heimsstyrjöld gerðu lýðræðisríkin sér grein fyrir því að útilokað væri að tryggja frið og öryggi með hervörnum einum saman. Aukið viðskiptafrelsi, vaxandi hagsæld og sömu leikreglur fyrir alla hefðu jafn mikla þýðingu til að ná því friðarins markmiði. Hervarnir og viðskiptafrelsi voru því þannig tvær hliðar á sama peningi og þær eru það enn þá. Hugsum því til baka: Hvar værum við stödd ef helsta forystufólkið í stjórnmálum hefði á sínum tíma hér á landi staðhæft að með tilboði Bandaríkjanna um aðild Íslands að NATO væri verið að misnota hörmungar í annarlegum tilgangi? Við værum einfaldlega ekki þar. Við megum heldur ekki gleyma því að bandalagsþjóðir okkar í NATO eru að mestu þær sömu og við eigum samvinnu við á innri markaði Evrópusambandsins. Utanríkispólitík ríkisstjórnarinnar byggir aftur á móti á þeirri sérkennilegu hugsun að hægt sé að telja fólki trú um að þessar þjóðir verji fullveldi okkar í NATO en vilji síðan koma því fyrir kattarnef innan Evrópusambandsins. Samvinna þessara þjóða um efnahag, varnir og öryggi byggist á sameiginlegum gildum. Við erum þegar aðilar að kjarna efnahagssamstarfsins. Lokaskrefið til fullrar aðildar er spurning um minna skref en við stigum á sínum tíma þegar Ísland varð aðili að innri markaði Evrópusambandsins. Í tillögu okkar er því aðeins verið að kalla á að eðlilegt mat verði lagt á stöðuna í ljósi nýrra aðstæðna og þeirra breytinga sem fyrirsjáanlegar eru á heimsvísu. Varfærnara getur það varla verið og það má kannski gagnrýna okkur fyrir það. Ákvörðun um aðild að EES-samningnum og innri markaði Evrópusambandsins var tekin við lok kalda stríðsins. Síðan eru liðnir þrír áratugir. Það hefur verið tími mikilla umskipta og breytinga í alþjóðamálum, mjög umfangsmikilla breytinga þótt bara væri horft til síðustu mánaða. Víðast hvar hafa bandalagsríki okkar tekið nýjar og þýðingarmiklar ákvarðanir, hvort sem um er að ræða efnahagssamstarf eða varnarsamstarf. Samt höfum við Íslendingar ekki tekið neinar nýjar ákvarðanir til að laga okkur að breyttum aðstæðum. Það er í þessu utanríkispólitíska tómarúmi ríkisstjórnarinnar sem þingflokkur Viðreisnar hefur sett fram þá tillögu sem hér um ræðir. Fyrsta efnisatriði tillögunnar felur því í sér að utanríkisráðherra geri áætlun um verulega aukna þátttöku Íslands í borgaralegum störfum vegna sameiginlegra verkefna NATO. Ísland hefur í áranna rás tekið þátt í slíkum borgaralegum verkefnum. Nú þegar aðrar þjóðir stórauka framlög til varnarmála er rétt að Ísland leggi sitt af mörkum með umtalsvert öflugri þátttöku á þessu sviði en verið hefur. Að sjálfsögðu verður Ísland að leggja áfram sitt af mörkum á sviði mannúðar og flóttamannaaðstoðar, þróunaraðstoðar og gera það markvisst og af metnaði. Annað efnisatriði tillögunnar lýtur að því að utanríkisráðherra óski eftir samningum við Bandaríkin um viðbót við varnarsamninginn. Breyttar aðstæður kalla á skýrari ákvæði í sumum greinum. Á vettvangi NATO er unnið að vörnum gegn netárásum. Hins vegar er ekki hægt að segja með óyggjandi hætti að varnarsamningur við Bandaríkin nái yfir netárásir á Ísland. Flutningsmenn telja því sérstaklega mikilvægt að í texta varnarsamningsins eða viðauka við hann verði tekin af öll tvímæli um að hann nái til viðbragða við netárásum sem ógna öryggi og ekki síður fullveldi Íslands. Einnig er mikilvægt að varnarsamningurinn taki með ótvíræðum hætti á mikilvægi þess að halda samgöngum og samskiptum Íslands við umheiminn opnum á ófriðartímum. Tryggja þarf öryggi fólks og birgðaflutninga og gæta þarf að öryggi þeirra sæstrengja sem liggja til landsins, ekki síst í ljósi þess að rússneskir kafbátar hafa kortlagt sæstrengina og gleymum heldur ekki skemmdarverkunum á Nordstream-gasleiðslunum í Eystrasaltinu fyrr í vor. Svo er líka nauðsynlegt að bæta við ákvæðum sem mæla fyrir um hvernig ákvarðanir skuli teknar og hvar ábyrgð liggur í stjórnkerfinu komi til þess að taka þurfi ákvarðanir um viðbrögð við yfirvofandi hættu. Í þessum tengslum vil ég líka segja að við verðum að efla sérfræðiþekkingu á öryggis- og varnarmálum og gera það markvisst. Þriðja atriði tillögunnar lýtur svo að því að meta mikilvægi þess að hafa viðvarandi varnarsveitir á landinu í samvinnu við NATO og sérfræðinga í varnarmálum. Þetta er mikilvæg viðbót við þann fælingarmátt sem felst í aðild Íslands að NATO og varnarsamningnum við Bandaríkin. Baldur Þórhallsson, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, hefur m.a. bent á þetta, með leyfi forseta: „Allt til ársins 2006 byggði varnarstefna Íslands og bandalagsríkja Íslands í NATO á varanlegri viðveru varnarliðs á landinu. Mikilvægi fælingarinnar má ekki vanmeta og því og því lykilatriði að vera með fasta viðveru varnarliðs á öryggissvæðinu í Keflavík. Föst viðvera varnarliðs myndi styrkja til muna þann fælingarmátt sem aðildin að NATO og varnarsamningurinn við Bandaríkin felur í sér, eins og raunin var á tímum kalda stríðsins.“ Þetta segir einn helsti sérfræðingur okkar Í tengslum við loftrýmis- og kafbátaeftirlit við Ísland skiptast bandalagsríki okkar á að sinna tímabundinni viðveru á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli sem nú hefur aukist samhliða vaxandi áhyggjum af framtíðaráformum rússneskra og kínverskra stjórnvalda á norðurskautinu. Viðvera bandalagsríkjanna er ekki föst að nafninu til en þá vaknar sú spurning hvort hún sé það í raun. Að sögn stjórnvalda er ekki um fasta viðveru að ræða. Reynsla síðustu ára sýnir hins vegar annað og við skulum þá segja það bara hreint út og láta alla vita af því. Ef viðvera herafla er í rauninni föst hér er því að mínu mati um tvískinnung að ræða og það dregur úr þeim fælingarmætti sem aðildin að NATO og varnarsamningurinn við Bandaríkin fela í sér. Mat á þessum atriðum má ekki stöðva þótt forystuflokkurinn í ríkisstjórn sé andsnúinn þátttöku Íslands í NATO og veru varnarliðs hér á landi. Hér þarf kalt hagsmunamat miðað við öryggishagsmuni þjóðarinnar. Síðast en ekki síst fjallar fjórða efnisatriðið um það að styrkja pólitíska og efnahagslega stöðu Íslands í Evrópu. Einkum þykir brýnt að horfa til þess að Ísland auki áhrif sín með því að fá sæti við borðið í Evrópusambandinu eins og í NATO. Vegna innrásar Rússa í Úkraínu og áherslu Bandaríkjanna á önnur svæði heims hafa öryggis- og varnarmál hlotið aukið vægi innan Evrópusamstarfsins. Mikilvægt er að Ísland verði strax frá byrjun með í áætlunum Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum með þeim þunga sem fylgir fullri aðild að sambandinu. Ljóst er að því myndi fylgja frekari öryggistrygging gagnvart þeim áhættuþáttum sem landið er annars illa tryggt fyrir, ekki síst hvað samfélagsöryggi varðar. Án aðildar að Evrópusambandinu njóta Íslendingar

sem lengi hefur verið mótfallinn ESB-aðild landsins en hefur sömuleiðis kallað eftir umræðu og þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. Tölum saman, hefjum umræðuna og treystum síðan þjóðinni til að stíga þetta skref. En hér má ekki treysta þjóðinni, það kom alveg skýrt fram í þingsal, m.a. fyrr í vikunni þegar fjármálaráðherra og ráðherra í ríkisstjórn Íslands segist ekki treysta þinginu, hvað þá þjóðinni, til þess að stíga svona stór og mikilvæg skref. Með lokaskrefinu frá aðild að innri markaði Evrópusambandsins að fullri aðild má einnig auka aðgengi fyrir íslenskar vörur að Evrópumarkaði, ekki síst sjávarafurðir, og tryggja heimilum og fyrirtækjum, litlum sem stórum, meiri stöðugleika og betri samkeppnishæfni með öflugri gjaldmiðli. Þetta er einfaldasta leiðin til að tryggja samkeppni, m.a. á bankamarkaði og tryggingamarkaði. Aukið viðskiptafrelsi og aðgangur að mörkuðum styður einnig við öryggi Íslands. Hervarnir og viðskiptafrelsi eru tvær hliðar á sama peningi, eins og var sagt fyrir tugum ára síðan þegar framsýnt fólk ákvað að verða hluti af NATO og í kjölfarið var líka stofnað til Evrópubandalagsins. Þetta fjórða efnisatriði tillögunnar snýr því að því. Virðulegi forseti. Heimsmyndin er gjörbreytt, togstreita milli stórvelda heimsins og ekki eru líkur á því að hún minnki á næstu árum. Viðskiptaþvinganir eru líklegri til að verða algengari og þeim beitt í meira mæli en áður og þá er mikilvægt að vera í öruggu skjóli meðal ríkja sem tryggja aðgang Íslands að stórum mörkuðum. Þannig tryggjum við einnig viðskiptafrelsi í ríkara og öruggara mæli sem er einkum mikilvægt í því breytilega og óörugga umhverfi sem nú er uppi, sjáum bara Bretland. Við stöndum andspænis nýjum áskorunum, annars konar valdahlutföllum í heiminum og vaxandi þörf lýðræðisríkja fyrir samvinnu, ekki einungis um hervarnir heldur einnig um grunngildi, menningu, viðskipti og efnahag. Viðbrögð okkar við stríðinu í Úkraínu eiga því ekki að einskorðast við daginn í dag. Við þurfum að horfa fram í tímann. Við þurfum að meta stöðu Íslands í nýju ljósi og tryggja framtíðarhagsmuni landsins á öllum sviðum.

ekki farið í NATO en ákvað að fara í ESB, m.a. út af viðskiptahagsmunum en líka út af því að það væri meira öryggi fólgið í því að vera í viðskiptabandalagi við önnur ríki Evrópusambandsins. Það sama gilti um Finnland. Finnland var í ljósi sögunnar í mjög erfiðri stöðu til að fara á sínum tíma inn í NATO, en ákvað að fara í ESB af því að það væri þó meira öryggi fólgið í því að vera innan ESB heldur en utan. Það gátu þeir gert án þess að verða fyrir áreiti og yfirgangi Rússa.

Þeir gera þetta ekki bara á grunni NATO heldur líka á grunni Evrópusambandsins og eru að auka framlög sín á grunni þess að gera Evrópu sterkari. Hver var tilgangurinn með þjóðaratkvæðagreiðslunni í Danmörku, fyrir Dani að verða hluti af

Þessar þjóðir segja, okkar helstu vinaþjóðir, Norðurlandaþjóðir, að NATO sé nauðsynlegt fyrir varnir og öryggi þessara ríkja. Það sé lykilatriði. Þessi grein, 42.7, sem hefur verið vísað í í umræðu hér af hálfu Viðreisnar og Samfylkingar síðan í lok febrúar, rétt eftir að innrásin í Úkraínu hófst — mér fannst þetta ekki vel gert.

Ég held að við verðum að skoða málið í svolítið stærra samhengi. Sameiginleg stefna Evrópusambandsins snýst einmitt um öryggismál í hinu stóra samhengi. Ekki gleyma því að Evrópusambandið er

Í ljósi alls þessa er ESB að fara að taka sér vaxandi hlutverk í öryggis- og varnarmálum. Þá vil ég einfaldlega, í ljósi öryggis- og varnarhagsmuna Íslendinga, eiga sæti við borðið, ekki síst til þess að tryggja betur lýðræði og frið í álfunni. Það er hluti af því. Það er stór partur af því að við í Viðreisn erum að tala um varnar- og öryggismál, hvernig við tryggjum frið, öryggi og lýðræði. Þess vegna er það svo brýnt fyrir okkur að verða fullgildur aðili að samstarfinu. Ég spyr enn og aftur:

Umræðan um varnar- og öryggismál í víðu samhengi hjá Evrópusambandinu mun aukast og þá eigum við að vera þátttakendur. Það skiptir svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga. (Forseti hringir.) Enn og aftur segi ég: Treystum einfaldlega þjóðinni til að taka næsta skref. Við það á enginn að vera feiminn.

það sem snýr að því að við göngum í Evrópusambandið til að tryggja varnir Íslands þá hef ég verið að benda á að 80% af því fjármagni sem er varið til varnar- og öryggismála innan Atlantshafsbandalagsins kemur frá þessum 9 þjóðum af 30 sem ekki eru í Evrópusambandinu.

Virðulegi forseti. Staða Íslands í samstarfi við bandalagsþjóðir sínar er sterkari en ætla mætti af þessari tillögu og kynningu hennar. Íslensk stjórnvöld hafa átt í virku samtali við okkar helstu bandalagsþjóðir, ekki síst í að búa Ísland betur undir nýjar ógnir samtímans, fjölþáttaógnir og netógnir, tryggja öryggi innviða o.s.frv. Það er sannarlega mikilvægt að árétta það og samstaðan þýðingarmikil okkur sem hér störfum. Ég vil ræða einstaka liði þessarar tillögu sem hér liggur fyrir og ég byrja á 1. liðnum. Þá vil ég segja að fyrir liggur að við höfum þétt raðirnar með bandalagsþjóðum okkar til að fást við þær ógnir sem við nú stöndum frammi fyrir, ekki síst vegna innrásar Rússa í Úkraínu og afleiðingar þess sem við sjáum ekki fyrir endann á. Áhersla á borgaraleg verkefni fremur en hernaðarleg hefur verið í fyrirrúmi af okkar hálfu og þess er að vænta að svo verði áfram og á því verði frekar skerpt í ljósi yfirstandandi stríðsátaka. Varðandi 2. liðinn.

sem sterkastar eru á þessu sviði. Stafrænt sjálfstæði Íslands þarf að vera ein af grunnstoðum þjóðaröryggisstefnu okkar. Hér getum við einmitt nýtt varnarsamning okkar við Bandaríkin betur að njóta þeirrar þekkingar til að byggja upp þá innviði sem þörf er á til að fást við sífellt flóknari fjölþáttaógnir og netógnir nútímans, að þær vinaþjóðir okkar sem best eru til þess búnar aðstoði okkur við að byggja upp varnir gegn þessum nýju ógnum. Þetta getum við gert á grundvelli núgildandi varnarsamnings við Bandaríkin og í gegnum samstarf við fleiri vinaþjóðir. Hér að 3. liðnum. Í ljósi þess hve eðli þeirra ógna sem við þurfum að fást við hefur breyst eru það raddir fortíðar að kalla eftir því að Bandaríkin eða aðrar þjóðir komi upp setuliði á nýjan leik. Öryggisáskoranir Íslands eru sannarlega margar, flóknar og sumar alvarlegar og við það þurfum við að fást með viðeigandi hætti í samstarfi við vinaþjóðir Ekki verður séð að innganga í Evrópusambandið muni treysta öryggishagsmuni Íslands eða pólitíska stöðu landsins. Við þurfum að meta stöðu okkar á hverjum tíma og það er ljóst að hér er svarið nei.

Þá vil ég einmitt benda á það að ein helsta mantran hjá Evrópusambandinu í sinni víðtæku öryggis- og varnarstefnu, sem þau eru að auka og efla, er m.a. um netöryggi, um fjölþáttaógnir, um það sem getur ógnað lýðræði, frelsi og friði í álfunni.

hversu víðtækt hlutverk Evrópusambandið hefur og mun fara með enn frekar á sviði varnar- og öryggismála sem er beintengt við efnahagsmál, félagsmál, loftslagsmál, svo maður tali nú ekki um þau, í álfunni. Allt þetta snýr að varnar- og öryggishagsmunum. Ekki bara að horfa á þröngu hagsmunina eins og við horfðum á þá á sínum tíma, heldur eru varnar- og öryggishagsmunir í miklu víðara samhengi í breyttum heimi. Þar er t.d. Evrópusambandið á undan okkur varðandi loftslagsmál og ætlar að auka í enn frekar og styrkja markmið þegar kemur að loftslagsmálum. Allt þetta snertir okkur Íslendinga,

þjóðir Evrópu, þar með talið Evrópusambandið og þjóðir þar, um margvíslega hagsmuni okkar. Ég hef talað um að við þurfum að horfa á það að móta okkar eigin framtíð saman en ekki láta aðra móta hana fyrir okkur og við þurfum að efla samstarf á mörgum sviðum.

í þessu stóra samhengi; hvaða máli þetta skiptir, ekki bara fyrir efnahagslega hagsmuni landsins heldur líka félagslega og út frá umhverfi en ekki síður út frá varnar- og öryggishagsmunum.

Árið 1949 urðum við aðilar að NATO. Það var eitt farsælasta skref í utanríkissögu þjóðarinnar þegar við tókum þá ákvörðun að vera við borðið, vera fullgildir aðilar við borðið til að hafa okkar rödd, til að tala rödd smáríkis sem hefur hagsmuni af því að vera í bandalagi og samstarfi fullvalda þjóða. Þá skipti rödd okkar máli, eins og hefur margoft sýnt sig í gegnum tíðina, hvað rödd okkar Íslendinga við það borð hefur haft mikla þýðingu. Það er að mínu mati mjög gott dæmi um

hvort hann telji svo vera að það séu hér varnarsveitir eða liðssveitir til að tryggja varnir okkar nokkurn veginn allt árið. Telur hann að það sé um viðvarandi veru að ræða eða er um stopular heimsóknir

að það verði framkvæmt hér að við metum þörf okkar til viðbótar við það sem við höfum nú þegar varðandi varnar- og öryggismál,

Þetta fæst ekki slitið í sundur í dag í þessum breytta heimi þegar meta þarf og bregðast við þeim þverþjóðlegu ógnum sem nútímaríki standa frammi fyrir. Þess vegna erum við að segja að aðild að bæði NATO og ESB skipti máli fyrir öryggishagsmuni Íslands, ekki síst núna þegar við þurfum að mínu mati bæði belti og axlabönd og ég vona að við getum verið sammála um það.

þjóðum eins og er að finna innan Evrópusambandsins og líka það að efla enn frekar varnarsamninginn við Bandaríkin til að styrkja verkferla. Varnarsamningurinn er að grunni til eins og við þekkjum frá 1951. Það hafa verið viðbætur við hann, en í þessum breytta heimi er ekki skýrt hvernig við virkjum varnirnar með því að kalla til Bandaríkin ef á okkur er ráðist eða á sæstrengina eða reynt að torvelda samgöngur,

að taka varnir okkar til endurskoðunar í stærra samhengi. Ég bið fólk um að hafa það hugfast. Ísland er líka ákveðin ógn í augum annarra ríkja sem frjálslynt lýðræðisríki í alþjóðlegu samstarfi. Í því felst ákveðin ógn, að við erum þessi rödd og við viljum styrkja hana enn frekar og við í Viðreisn viljum hafa hana enn sterkari með því að hafa hana við borðið í Evrópusambandinu. En af hverju segi ég að við getum líka verið ógn í augum annarra ríkja sem þetta frjálslynda lýðræðisríki sem vill byggja á mannréttindum, og gerir það, sem tengjast lýðræði, frelsi og friði? Við sjáum bara viðbrögð rússneskra stjórnvalda í kjölfar þeirra efnahagsaðgerða sem gripið var til af þeirra hálfu vegna innrásarinnar í Úkraínu, bæði þegar Krímskaginn var tekinn á sínum tíma og núna. og núna. Það sem fylgir þessu líka er að við megum ekki vera smeyk við að beita rödd okkar á alþjóðavettvangi, segja það

að taka skrefið til fulls til þess að ganga í Evrópusambandið, til að horfa á heiminn allan í þessu stærra samhengi sem allar þjóðir eru að gera í dag, hvernig við víkkum út varnar- og öryggishagsmuni okkar með því að sitja að sitja við borðið þegar kemur að loftslagsmálum, þar sem Evrópusambandið er enn og aftur á undan okkur Íslendingum með því að setja metnaðarfull markmið. Það voru fréttir af því í síðustu viku að þau ætluðu að setja sér enn metnaðarfyllri markmið árið 2030 og ég geri ekki ráð fyrir öðru en að íslenska ríkisstjórnin fylgi í kjölfarið. Ég hefði viljað sjá hana frekar leiða þessa umræðu en hún er ekki að gera það. Þetta er dæmi um það sem er

Evrópusambandið skiptir máli fyrir efnahagslega hagsmuni og efnahagslegir hagsmunir hafa svo mikla þýðingu fyrir frið og öryggi og lífshamingju fólks þannig að þeir eru beintengdir þeir eru beintengdir varnar- og öryggishagsmunum þjóðarinnar, alveg eins og stofnendur NATO og stofnendur Efnahagsbandalagsins síðan í kjölfarið sáu á sínum tíma. Það var engin tilviljun að Bandaríkjamenn hvöttu einmitt Evrópuþjóðirnar til að stofna Efnahagsbandalagið, forvera Evrópusambandsins, af því að þeir sáu að í gegnum viðskipti, opin landamæri, frjálsan flutning á fólki, viðskiptum, þjónustu o.s.frv.

við getum rætt þessa tillögu í þaula og sent út sem fyrst til umsagnar. Það er brýnt að við í þessu víða samhengi ræðum varnar- og öryggishagsmuni Íslendinga og við það á enginn að vera feiminn. Það á heldur ekki að vera nein feimni við að taka allt inn á það borð sem við þurfum að gera til þess að tryggja

Allir afslættir lögaðila af vörum og þjónustu sem veittir eru af markaðsverði skulu sérgreindir í reikningum. Lögaðilar sem inna af hendi einhvers konar framlög til stjórnmálasamtaka eða frambjóðenda, í formi afslátta eða hvers konar efnislegra gæða, skulu sérgreina heildarfjárhæð slíkra framlaga í ársreikningum sínum og gera Ríkisendurskoðun sérstaklega grein fyrir þeim afslætti. Telja skal saman framlög tengdra aðila. Afslættir mega ekki vera umfram það sem öðrum viðskiptavinum stendur almennt til boða. Stjórnmálasamtökum er heimilt að taka á móti framlögum frá lögráða einstaklingum sem nemur allt að 550.000 kr. á ári.“ — það er óbreytt upphæð miðað við núna — „Stjórnmálafélögum innan samstæðu stjórnmálasamtaka er þó heimilt að taka á móti framlögum frá einstaklingum umfram þetta, samtals að hámarki 100.000 kr. Frambjóðendum er heimilt að taka á móti framlögum frá lögráða einstaklingum sem nemur allt að 400.000 kr. á ári. Stofnframlög, þ.e. framlög frá lögráða einstaklingum sem eru veitt í beinum tengslum við stofnun stjórnmálasamtaka, mega að hámarki nema

tryggja starfsskilyrði og sjálfstæði stjórnmálasamtaka og efla lýðræði og gagnsæi stjórnmála“. Fram kemur í greinargerð frumvarps til þeirra laga,

Tilgangur með hámarksfjárhæðum er sá að enginn einn aðili geti í krafti fjárhagsstöðu sinnar styrkt stjórnmálasamtök um það háar fjárhæðir að hætta skapist á spillingu.

Hætt er við að stjórnmálasamtök eða stjórnmálafólk freistist til að gæta frekar hagsmuna styrktaraðila umfram hagsmuni almennings þegar svo stendur á. Því er mikilvægt að borgararnir njóti jafnræðis þegar kemur að styrkveitingum. Þeir einstaklingar sem eiga fyrirtæki geta ekki aðeins styrkt stjórnmálasamtök persónulega heldur einnig í krafti fyrirtækja sinna. Þetta fyrirkomulag er ólíðandi í lýðræðissamfélagi og fer í raun þvert á markmið laganna um að tryggja gagnsæi, jafnræði og að berjast gegn spillingu. Því er lagt til í frumvarpi þessu að fella brott heimild lögaðila til að styrkja stjórnmálasamtök og stjórnmálafólk með beinum hætti. Fyrirtæki geta einnig styrkt stjórnmálasamtök óbeint. Það er ekki óalgengt að fyrirtæki gefi jafnvel þjónustu sína eða veiti meiri afslátt en gengur og gerist gagnvart öðrum viðskiptavinum. Því er nauðsynlegt að greint sé frá því á gagnsæjan hátt til þess að aðrir viðskiptavinir geti notið sömu kjara. Þetta er í rauninni mjög einfalt þegar allt kemur til alls; ef einhver fyrirtækjaeigandi vill endilega styrkja stjórnmálasamtök þá gerir hann það sem einstaklingur eins og allir aðrir, en ekki bæði sem einstaklingur og sem fyrirtæki. Það er í rauninni stóra breytingin í þessu, einu sinni frá hverjum aðila.

frá einstaklingum og/eða fyrirtækjum, eins og farið var yfir, heldur beinlínis bara opinbera fjármuni til að gæta jafnræðis og mikilvægis stjórnmálasamtaka í samfélaginu.

En jú, tvímælalaust. Ég er á þeirri skoðun að vegna ákveðins jafnræðis, vegna þess hvernig það eru ákveðnar stéttir þarna úti sem hafa ekkert endilega efni á því að hjálpa til og taka þátt í stjórnmálastarfi

það séu opinberir styrkir sem fjármagni stjórnmálaflokka, en, og þá kemur stóra en-ið, það eru ekki stjórnmálaflokkarnir sem eiga að ráða þeirri upphæð,

í gegnum formenn flokkanna. Það er voðalega skrýtin samkunda og samráð þar á milli sem býr til einhverja nýja upphæð varðandi hversu mikið stjórnmálaflokkar eiga að fá úr sjóðum ríkissjóðs. Þetta mætti vera dálítið mikið lýðræðislegra.

litu þá út í samhenginu varðandi fjölda eða viðmið eða í hvað fjármagnið raunverulega fer og þar fram eftir götunum?

Það fé var ekki nýtt til stjórnmálastarfa. Við höfðum spurnir af því að það hefði verið nýtt til að fara á heimsmeistaramótið í fótbolta í Brasilíu og svoleiðis. Lögunum var eitthvað breytt eftir það; Ríkisendurskoðun er þarna með meiri aðkomu

í hringrásarhagkerfinu sem hafi það að markmiði að allar vörur séu endurvinnanlegar og fram komi skýrt og skilmerkilega á hverri vöru hvernig standa skuli að endurvinnslu hennar. Endurvinnsluferli verði gerð gagnsæ og rekjanleg.

Ef við vinnum ekki markvisst að því að skipta út öllum framleiðsluferlum sem nýta takmarkaðar auðlindir þá klárum við þær að lokum, með tilheyrandi skaða fyrir allt og alla sem treysta á það framleiðsluferli. Tilgangur þessarar þingsályktunartillögu er að allar auðlindir sem við notum séu með skilgreint endurvinnsluferli. Ef vara er ekki endurvinnanleg þarf að finna aðra vöru í staðinn fyrir hana sem fyrst. Plast er gott dæmi um vöru sem þarf vel skilgreint endurvinnsluferli. Þrátt fyrir það er oft mjög óljóst hvernig á að endurvinna tilteknar plastumbúðir eða hvort plastið skilar sér alla leið í endurvinnslu.

Nýlega kom í ljós að Íslendingar eiga plastfjall í Svíþjóð sem búið er að greiða fyrir að fari í endurvinnslu en komið hefur í ljós að plastið er geymt óendurunnið í vöruskemmu. Þrátt fyrir að endurvinnsla á plasti sé einna best skilgreinda endurvinnsluferlið sem við höfum þá koma samt upp svona atvik. Framkvæmdaáætlun um endurvinnslu í hringrásarhagkerfinu er ætlað að koma í veg fyrir að svona stíflur geti myndast, t.d. með því að ábyrgðarkeðjan og rekjanleiki endurvinnsluferla sé ávallt gagnsær og aðgengilegur. Tilgangur framkvæmdaáætlunar er að stjórnvöld greini stöðu allra framleiðsluferla með tilliti til hringrásareiginleika þeirra og leggi fram áætlun um betrumbætur. Það gæti þurft skýrari lagasetningu í einhverjum tilvikum,

Það hefur breyst hratt eftir að mannfólki fór að fjölga í kjölfar iðnbyltingarinnar og áhrifin af þeirri fjölgun hafa stigmagnast síðan þá. Dæmin um neikvæð áhrif eru mörg og misalvarleg. Staðbundin áhrif eru algengust en nokkur dæmi eru um hnattræn áhrif. Barátta Clair Patterson við blýmengun, vegna þess að blý var sett í bensín, er fyrsta dæmið sem við höfum um baráttu gegn hnattrænni mengun. Áhrif CFC-efna á ósonlagið er annað dæmi. Hlýnun loftslags vegna losunar gróðurhúsalofttegunda er enn eitt dæmið um skammsýni okkar varðandi afleidd áhrif af ákvörðunum okkar. Baráttan gegn blýi í bensíni var gríðarlega erfið, en það tókst að fá löggjafa til þess að hlusta. Gríðarlegur stuðningur fékkst til þess að koma í veg fyrir eyðingu ósonlagsins,

en andstaðan við aðgerðir vegna hnattrænnar hlýnunar er of mikil, mjög mikil. Sumir segja að hnattræn hlýnun sé bara fín. Jörðin hafi oft verið heitari áður en hún er nú, að það sé ekkert sem þurfi að gera. Það er satt að hitastig á jörðinni hefur verið hærra en það var löngu fyrir þá uppbyggingu sem samfélag manna hefur staðið að á undanförnum árþúsundum.

Hlýnun loftslags mun hafa áhrif á þessa innviði sem leiðir til þess að við munum þurfa að aðlagast þeim breytingum. Við þurfum óhjákvæmilega að aðlagast einhverjum breytingum, því minni breytingum því betra. Það mun taka tíma og kosta gríðarlega fyrirhöfn, alveg gríðarlega. Það mun líklega takast,

til þess að stuðla að stöðugra samfélagi sem gengur ekki á auðlindir á kostnað framtíðarkynslóða og gengur ekki á náttúruna að óþörfu svo við getum bæði verið með samfélag manna og villtrar náttúru. Ég mæli með að fólk horfi á

Það er ávallt hagkvæmara að gera hlutina á sjálfbæran hátt heldur en ekki, til lengri tíma. Alltaf. Ef fólk hugsar bara í peningum þá er alltaf hagkvæmara að gera hlutina sjálfbært.

það taki 50 ár þá eru 1.000 ár af sjálfbærni óendanlega mikið betri en 50 ár af ósjálfbærni,

skilja. Hv. þingmaður fór mjög ágætlega yfir líklega þann besta heimssamning sem hefur verið gerður en það er akkúrat Montreal-samningurinn frá 1989. Hann talaði jafnframt um hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sem við náum sannarlega betri tökum á ef við beitum svo aftur hringrásarhagkerfinu í allri okkar vinnu. Sú hugmyndafræði er einmitt fyrst kynnt 1987.

á þessu ári þannig að allir mánuðir sem þar á eftir koma eru á svokölluðum yfirdrætti með tilliti til auðlindanotkunar jarðar og það hlýtur að sjá það hver einasta manneskja að þetta gengur ekki. En mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann sjái fyrir sér að frekari tök, hugsanlega í formi alþjóðlegra samninga sem ganga vel, sé það sem við þurfum núna til að ná árangri í að snúa þessari óheillaþróun við, þ.e. frekara og stífara regluverk sem setur okkur hreinlega takmörk við því hvernig við neytum, eins og við gerum það nú freklega hér, sérstaklega á norðurhveli.

Þetta er gríðarlega mikilvægt. Ég held að við gætum alveg, þrátt fyrir ýmsa alþjóðasamninga, verið mun strangari

Alþingi samþykkti á síðasta ári einmitt löggjöf sem laut að því að koma okkur nær hringrásarhagkerfinu, löggjöf sem tekur gildi næstu áramót, komandi áramót, og miðar að því að skylda okkur öll til flokkunar á þeim úrgangi sem frá okkur fellur, bæði einstaklinga og fyrirtæki. eins og mjög margt annað sem lýtur að umhverfismálum, byggjum við í rauninni á innleiðingum frá Evrópusambandinu af því að við höfum ekki færi á því í öllum tilfellum að að skapa þær rannsóknir og undirbyggja þær rannsóknir ein og sér hér, fyrir utan það að það er auðvitað bara klókt í alþjóðasamvinnu að læra af öðrum. Í því samhengi, ef ég man rétt, ef ég man rétt, kom m.a. til tals hvort við hér á Íslandi værum tilbúin að ganga lengra í einhverjum tilfellum en tilskipunin kvað á um og það er að hluta til gert í þessari löggjöf. En telur hv. þingmaður, í ljósi þeirrar stöðu

sem við erum neyslufrekasta þjóð í heimi, til að taka á sig ríkari skyldur og strangari reglur eins og hv. þingmaður kom inn á?

þarf að fara í til að ná þeim markmiðum. Eitthvað eins og þessi tillaga finnst mér vera uppskrift að því samfélagi sem við ættum að stefna að,

Það er lykilatriðið í hringrásarhagkerfinu. Við eigum ekki að þurfa að gefa eitthvað upp á bátinn, við eigum bara að gera það á sjálfbæran hátt.

mörgu af því sem þaðan barst í tilskipanaformi; í jafnréttislöggjöf, í samkeppnislögum og ýmsu því. Ég held að við séum á Íslandi í miklu betri stöðu til að koma okkur saman um hluti og fylgja þeim eftir heldur en flest lönd í heiminum. Við erum náttúruleg í okkar grænu stefnumörkun, við erum með græna náttúrulega orku beint úr iðrum jarðar, beint úr fallvötnum fossanna við erum með tiltölulega hraða þróun í því að færa okkur yfir í rafmagnsbíla og við erum komin með löggjöf um rafflugvélar. Ég er með frumvarp um rafknúin skip sem vonandi hlýtur brautargengi hér og við erum tiltölulega samtvinnuð og á sömu bylgjulengd þegar hlutir eru almennilega kynntir. Það þarf sterka vitundarvakningu með eftirfylgni. Ég ætla bara að minna á það að heimsmarkmiðin munu ekki nást eins og samið var um varðandi matvælaöryggi. Parísarsamkomulagið, fyrirheitin þaðan, mun ekki nást. Það liggur alveg fyrir.

og þar kemur kannski að lykilatriðinu, að hyskni er því miður dálítið landlæg hér og dálítið landlæg hjá hinu opinbera,

Við þurfum að bæta verklagið. Við þurfum bara að segja sem svo: Ef þú situr á toppi píramídans í valdakerfinu þá skaltu gæta þess að aðstoðarmenn þínir, vararáðherrar og annað lið

að hugur og hönd fari í sömu átt og það sé framkvæmt það sem fyrirheitin segja til um.

Hringrásarhagkerfið, sjálfbærnin, græni búskapurinn — þetta blasir við okkur og við skulum bara fara af stað í það og gæta þess að þeir sem bera ábyrgðina rísi undir henni og það er eitt af hlutverkum okkar hér í eftirlitsheimi þessa salar.

Virðulegi forseti. Ég mæli nú fyrir þingsályktunartillögu þess efnis að Alþingi álykti að heilbrigðisráðherra feli Sjúkratryggingum Íslands að bjóða út rekstur heilsugæslustöðvar á Akureyri. Í ljósi þess að þáverandi heilbrigðisráðherra ákvað þann 7. nóvember 2019 að opna skyldi tvær heilsugæslustöðvar á Akureyri er kjörið að önnur þeirra verði boðin út og mun ég rekja í máli mínu hvers vegna ég tel þetta skynsamlegt fyrir aðgengi íbúa á landsbyggðinni að nauðsynlegri heilsugæsluþjónustu. Aðgengi að heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðisins er slitrótt og biðlistar virðast einkenna þjónustuna, jafnvel í stórum þéttbýliskjörnum eins og á Akureyri. Einstaklingar njóta svo enn síður valfrelsis í heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarinnar ef þeir hafa um einhverja þjónustu að velja yfir höfuð. Fyrsta skrefið í eflingu heilsugæsluþjónustu um land allt var stigið á síðasta kjörtímabili með innleiðingu fjármögnunarlíkans heilsugæslu á landsbyggðinni. Þótt líkanið sé ekki fullkomið tókst loksins að tryggja að fjármagn fylgi notendum heilsugæslunnar alveg óháð rekstrarformi hennar. hennar. Því búa notendur og veitendur heilbrigðisþjónustu við sambærilegar leikreglur sem er frumforsenda þess að hægt sé að færa þjónustuna nær íbúum. Annað skref var tekið í sumar þegar rekstur einnar af tveimur heilsugæslum í Reykjanesbæ var boðinn út en þingflokkur Sjálfstæðisflokksins með forgöngu hv. þm. Guðrúnar Hafsteinsdóttur hafði einmitt lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis fyrr í vor. Íbúafjöldi Reykjanesbæjar er sambærilegur og stærð Akureyrarbæjar og því fátt ef eitthvað sem stendur í vegi fyrir því að endurtaka leikinn á Akureyri. En af hverju einkarekstur? Reglulega kviknar umræðan um einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og umræða um fjölbreyttar leiðir í rekstri á heilbrigðisþjónustu. Áður en lengra skal haldið er mikilvægt að því sé haldið til haga að leikreglurnar eru þær sömu óháð rekstrarformi; jafnt aðgengi íbúa, sama komugjald og sambærileg fjármögnun. En af hverju höfum við þetta ekki bara á höndum ríkisins? Með því að opna á valmöguleika íbúa til að velja á milli heilsugæslustöðva sem reknar eru af sitthvorum aðilanum þá mun íbúum standa til boða að velja þann veitanda þjónustu sem hentar þeim best hverju sinni, veitir bestu þjónustuna, þar sem biðtími er styttri eða sem er skemur frá heimilinu. Þannig munu fjármunirnir fylgja notandanum þangað sem hann kýs að fara og heilsugæslurnar hafa aukinn hvata til að bjóða upp á betri þjónustu. Það sama má segja um heilbrigðisstarfsfólkið sem getur valið á milli fleiri valkosta og valið þann vinnustað sem hentar því betur, hvort sem hann er rekinn af ríkinu, sveitarfélaginu eða einkaaðila. Leiða má líkur að því að auknir valmöguleikar hvað varðar rekstrarform hafi í för með sér að auðveldara verði að fá heimilislækna til starfa á Akureyri en oft hefur reynst erfitt að fá sérfræðinga, hvort sem er á sviði læknisfræði eða annarra sérfræðigreina, til starfa á landsbyggðinni og því mikilvægt að gera starfsumhverfi þeirra eins fjölbreytt og aðlaðandi og unnt er. Jafnvel núna reynist erfitt að fá hjúkrunarfræðinga til starfa á Akureyri þrátt fyrir nálægð við framúrskarandi nám. Akureyri hefur góða sögu að segja af því þegar Heilsuvernd tók við rekstri hjúkrunarheimilanna Hlíðar og Lögmannshlíðar.

Þar kom fram að allar fjórar einkareknu heilsugæslustöðvar höfuðborgarsvæðisins voru yfir meðaltali þeirra heilsugæslustöðva sem nutu mests trausts. Eins þegar spurt var um ánægju viðskiptavina þá röðuðu þær sér í fjögur efstu sætin.

Virðulegi forseti. Kostir einkarekinna heilsugæslustöðva eru ótvíræðir og full ástæða til að bjóða ekki einungis upp á þann kost á höfuðborgarsvæðinu heldur einnig að tryggja landsbyggðunum möguleika á að nýta sér þjónustu þeirra. Á höfuðborgarsvæðinu geta notendur valið milli heilsugæsla sem reknar eru af ríkinu og þeirra sem eru einkareknar og þannig valið þann þjónustuveitenda sem þeim hugnast best.

Berglind er tær og óskin er skýr og réttmæt. Ég tek heils hugar undir það sem hér hefur verið lagt fram og tel að það muni leiða af sér betri þjónustu við kjósendur okkar í Norðausturkjördæmi. Ég þekki það af eigin raun að við eigum gott starfsfólk bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum.

þar sem starfið hans er undir. Við vitum ósköp vel að þrátt fyrir allt það góða fólk sem starfar hjá ríkinu eru alltaf aðilar sem setjast í starfinu og hirða ekki um að sinna því sem skyldi, vitandi að það er afar erfitt að losna við þá. Það getur haft kosti í för með sér fyrir þá sem gegna starfinu á hverjum tíma en oft geldur starfsemin sjálf fyrir það og þær stofnanir sem þurfa kannski hreinlega að losna við óhæfan starfsmann geta það ekki.

veginn ekki eins og það ætti að vera að mínu mati. Við ættum að vera orðin skynsamari og sjá með gleggri hætti samhengið á milli þess sem við neytum, milli lifnaðarháttanna og þess hvernig ástand okkar er.

á milli. Varðandi það sem hér er lagt fram í þjónustu við þá sem á henni þurfa að halda þá held ég að vitundarvakningin um stóra samhengið og hvað við þurfum að gera til að halda heilsu og forðast heilsugæslur og sjúkrahús sé þáttur sem þurfi að halda við. Við sáum hvað ávannst með vitundarvakningu um skaðsemi reykinga á sínum tíma. Hún virkaði. Við þurfum slíka vitundarvakningu um hvernig við höldum heilsu og orku í lengstu lög.

Þessi mýta um betri þjónustu og styttri biðlista með því að einkavæða allt er auðvitað löngu fallin.

peningaleysi og að það vanti meiri stuðning og annað. Ég held að við séum að snúa málunum algerlega á hvolf. Ég ætla að þakka hv. þm. Jakobi Frímanni Magnússyni fyrir sitt andsvar áðan af því að þar hitti hann naglann lóðbeint á höfuðið varðandi þessa stöðu í samfélaginu. Við erum alltaf að bera saman epli og appelsínur og ætlum að fá út úr því eitthvert vitrænt svar. Staðan er auðvitað ekki sú að heilbrigðiskerfið, hið opinbera ríkisrekna heilbrigðiskerfi, sé algjörlega ómögulegt. Staðan er hins vegar sú að samsetning þjóðarinnar og kröfur okkar hafa algerlega breyst. Það eru ekkert svo mörg ár eða áratugir síðan að það var ekki svo að önnur hver manneskja milli fimmtugs og sextugs færi í liðskiptaaðgerð núna er það svolítið þannig. Við viljum halda heilsu lengur. Við viljum geta notað kraft, þor og þrek til að sinna lífinu lengur en áður var og til þess þarf auðvitað

og fjölbreytt starfsumhverfi fyrir heilbrigðisstarfsfólk úti á landi er lykilþáttur í því. Þetta er ein leið til að bæta starfsaðstæður og fá þar af leiðandi fólk út á land til að vinna þessi störf.

En það er bara mín bjargfasta trú að málum sé betur farið með því að nota fjármagn og þau bjargráð sem við höfum til þess að styrkja hina opinberu, sanngjörnu og réttlátu heilbrigðisþjónustu þar sem við sitjum við sama borð hvar sem er á landinu, hvar sem er í tekjustiganum og hvar sem er í stétt eða stöðu. Það er draumurinn. Við sjáum — og við getum leikið okkur að orðum; einkavæðing eða ekki, einkarekstur eða eitthvað annað — að það sem er tekið úr hinu opinbera kerfi sem á að vera sniðið að öllum og sett í eitthvert einkarekstrarlegt form, hvort sem það er í skólakerfi, heilbrigðiskerfi eða öðru sem ríkið á að standa undir fyrir landsmenn, hefur ekki verið til batnaðar. Það verður skortur á eftirliti. Áfram verður aukin krafa um meira fjármagn, þó að reiknilíkanið verði endurgert 15 sinnum mun verða kallað eftir meiri fjármunum. Þetta ýtir undir ójafnvægi og óréttlæti og ég segi enn og aftur: Ég held að við getum vel náð okkar sameiginlegu markmiðum með því að nýta okkar góðu bjargráð og styðja frekar við

um langt aldabil, frá því að kommúnisminn brast á í rússnesku byltingunni í byrjun síðustu aldar. Austrið og vestrið hafa tekist á um hug okkar og hjörtu síðan.

Sjálfstæðismenn takist á um þetta núna sirka 100 árum síðar. Þegar Bill Clinton heimsótti Tony Blair í Bretlandi þá sammæltust þeir um að besta leiðin áfram væri einmitt þessi þriðja leið,

er ekki að leggja steina í götu einkaframtaks heldur að auka valmöguleika almennings

örugga og góða heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og búsetu. Þetta er sá sáttmáli sem við Sjálfstæðismenn höfum staðið um. Við bregðumst alltaf við og förum í vörn þegar við teljum að þessum sáttmála sé ógnað og honum hefur því miður verið ógnað vegna tregðu

Þar get ég bent á að fólk sem er í góðum efnum fer fremur og velur sér að kaupa þjónustu annaðhvort erlendis eða hjá einkaaðilum hér, t.d. þegar kemur að liðskiptaaðgerðum, vegna þess að það kemst ekki að hjá hinu ríkisrekna fyrirtæki. En við hin sem erum öll sjúkratryggð, vegna þess að við erum öll sjúkratryggð og okkur var lofað á grundvelli þessa sáttmála að við fengjum örugga og góða þjónustu þegar við þyrftum á henni að halda,

að ríkið eigi að vera alltumlykjandi þegar kemur að því að veita heilbrigðisþjónustu hefur orðið til þess að menn eru að rjúfa þennan sáttmála sáttmála um að tryggja öllum, óháð efnahag og búsetu, góða og örugga heilbrigðisþjónustu og um leið auka valmöguleika þess úrvalsfólks sem hefur kosið að leggja á sig, ég segi hugsjónastarf, að sinna sem læknar, hjúkrunarfræðingar eða annað heilbrigðisstarfsfólk okkur þegar við þurfum á því að halda, auka valmöguleika þessa fólks á að verða kannski sjálfs síns herra og um leið veita góða og örugga þjónustu ef svo ber undir. Markmið okkar og verkefni er ekki að segja: Nei, við ætlum bara að láta ríkið sjá um þessa þjónustu. Markmið okkar er að veita þessa þjónustu og leita leiða og nýta þær leiðir sem eru færar og þar með talið að gefa einkaaðilum og félagasamtökum tækifæri til að veita þessa þjónustu, þess vegna í samkeppni við ríkisreksturinn, sem er bara fínt. Það er heilbrigt. Það verður til þess að valmöguleikar okkar sem þurfum á þjónustunni að halda munu aukast og það sem meira er,

Við höfum í gegnum áratugina nýtt okkur þá hæfileika og það framtak og þann kraft sem felst í einkarekstri í rekstri hjúkrunarheimila,

hún segir við okkur: Já, við ætlum að tryggja öllum öfluga, örugga og góða heilbrigðisþjónustu óháð efnahag með því að hleypa krafti einkaframtaksins inn en lofa öllum því að þau fái þá þjónustu sem er þeim nauðsynleg þegar þau þurfa á henni að halda óháð efnahag, óháð búsetu.

Ég fullyrði að ekki aðeins Akureyringar munu njóta þess heldur Eyfirðingar allir og við öll sameiginlega vegna þess að við fáum enn eina staðfestinguna á því

og við látum ekki blindast af einhverjum forpokuðum viðhorfum um að ríkið eigi að vera hér alltumlykjandi, skerða valfrelsi okkar sem þurfum á þjónustunni að halda og koma í veg fyrir það að heilbrigðisstarfsfólk geti haslað sér völl á eigin forsendum, notið hæfileika sinna og uppskorið eins og það sáir. Uppskeran verður í beinu samhengi

Það sem hér er lagt til er sprottið úr

og skynjaði hversu ótrúlega slitrótt og götótt sambandið er sem maður reiðir sig á þegar ferðast er um þetta land. Guð forði okkur frá því að lenda í óhöppum á vegum úti í slíku sambandi og ná ekki sambandi við neinn sem gæti komið manni til bjargar og aðstoðar

að hafa rennandi vatn að reiða sig á, vegi til að aka um landið, brýr til að aka yfir fljótin og rafmagn til að knýja búsáhöldin eða starfsemina, hver sem hún er, hafa ljós að lýsa sig við.

svo fór sem fór og nú eru nokkrir aðilar á markaði sem horfa að sjálfsögðu til þess sem er arðbært, horfa til svæðanna sem eru þannig í sveit sett að hægt sé að græða á því að setja upp sendi og viðhalda þjónustu.

Eitthvað hefur þokast í því að skylda menn til að samnýta senda og búnað, en það er ansi langt í það.

og ég stóla á þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hér sitja og sperra eyrnahlemmana eftir hverju orði sem hrýtur af vörum mér, og ég skora á þingmenn Vinstri grænna, Flokks fólksins, Samfylkingar og alla hina fjölmörgu sem hér sitja og hlýða á með athygli

með fjórum sjálfvirkum handfærarúllum. Báturinn skal vera undir 10 metrum að lengd. Báturinn skal hafa viðurkennt haffæri. Á hverjum bát mega vera tveir menn í áhöfn og er hámarksfjöldi sjálfvirkra rúlla þá fjórar rúllur á bát. Að fimm árum loknum skal skoðuð reynslan af þessum veiðum með tilliti til þess setja eigi viðbótartakmarkanir sem taki eingöngu til veiðisvæða bátanna og fjölda veiðidaga. Veiðar þessara báta eru ekki reiknaðar til aflamarks og hafa ekki áhrif á heildarúthlutun aflamarks til annarra fiskiskipa.“

heldur er miðað við lengd í metrum. Það er nú lagt fram að nýju óbreytt. Guðjón Arnar Kristjánsson barðist fyrir því árum saman að almenningur fengi tækifæri til að stunda frjálsar handfæraveiðar. Sú barátta stuðlaði m.a. að því að opnað var á strandveiðar var á strandveiðar fyrir rúmum áratug síðan. Strandveiðarnar hafa skilað sjávarbyggðum miklu en strandveiðikerfið er eigi að síður mörgum annmörkum háð. Aðeins má veiða ákveðið marga daga í mánuði og aðeins á ákveðnum vikudögum. Þá er potturinn lítill og klárast reglulega áður en strandveiðitímabilinu lýkur, með þeim afleiðingum að margir ná ekki að fullnýta veiðirétt sinn. Takmarkanir á atvinnufrelsi þurfa að byggjast á sterkum rökum og ekki ganga lengra en nauðsyn krefur. Aflahámark sem takmarkar fiskveiðar á eingöngu að ná til þeirra veiða sem ógna fiskstofnum, ekki til sjálfbærra veiða. Handfæraveiðar eru sjálfbærar og ógna ekki fiskstofnum landsins. Flokkur fólksins hefur ávallt stutt frjálsar handfæraveiðar. Mikilvægt er að endurreisa rétt íbúa sjávarbyggðanna til að nýta sjávarauðlindina á þann hátt að fjölskyldur geti lifað af fiskveiðum. Öflug smábátaútgerð hleypir nýju lífi í sjávarbyggðirnar og verður forsenda enn fjölbreyttara atvinnulífs og mannlífs. Það heldur landinu öllu í byggð og er þjóðhagslega hagkvæmt. Frelsi til handfæraveiða er skref til sátta í deilum um sjávarútvegsmál sem hafa áratugum saman skaðað tiltrú almennings á stjórnkerfið og stjórnmálin. Mig langar að lesa hér upp úr

„Eins og kunnugt er dæmdi Hæstiréttur Íslands 1998 að kvótakerfið í þeirri mynd, sem það hafði fram að þeim tíma verið útfært, stríddi gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar um jafnræði og atvinnufrelsi. Þessi niðurstaða var síðan í meginatriðum staðfest í úrskurði

upphafi var gert ráð fyrir að afli á þessum veiðum drægist ekki frá úthlutuðum kvóta til þeirra báta sem einnig stunduðu strandveiðar. […] Handfæraveiðar eru í senn umhverfisvænar og sjálfbærar,

skilgreina strandveiðar og raunar allar handfæraveiðar sem einhverja félagslega starfsemi eða „ölmusu“ sem þurfi að vera upp á „örlæti“ kvótahafa í landinu komin eins og stundum er látið í veðri vaka þegar rætt er um svokallaðan 5,3%-pott Strandveiðarnar eiga ekki heima í neinum „potti“ kvótakerfisins og því eiga stjórnkerfi strandveiða og kvótakerfis að vera aðskilin og óháð hvort öðru. Engin rök eru fyrir því að veiðar á handfæri geti nokkru sinni ógnað viðkomu fiskistofna. Í því sambandi má benda á að litlar líkur eru á að heildarafli á strandveiðum fari yfir 15.000 tonn í fyrirsjáanlegri framtíð. Líklegur heildarafli á strandveiðum er því bæði innan breytileika aflareglnanna og langt innan þeirra varúðar- og skekkjumarka sem reiknaðar stærðir fiskstofna miðast við. Enn er mikil vísindaleg óvissa um það hvort kvótastjórnun á nýtingu fiskstofna sé sú eina rétta, enda fjölmörg dæmi um að hún hafi ekki skilað þeim árangri sem stefnt var að. Má í því sambandi benda á að samkvæmt mælingum Hafrannsóknastofnunar á síðustu fimm árum hefur þorskstofninn minnkað um ca. 30% þrátt fyrir að í öllu hafi ráðgjöf stofnunarinnar og gildandi aflareglu verið fylgt. Hins vegar hefur nýlega verið ákveðið að auka veiðar á kolmunna á Norður-Atlantshafi um meira en 80% þrátt fyrir meinta ofveiði úr þeim stofni árum saman. Þá er það staðreynd að síðan að aflamarkskerfinu var komið á 1990 hefur ekki komið fram einn einasti stórárgangur af þorski hér við land þrátt fyrir að hrygningarstofninn hafi vaxið úr um 150.000 tonnum upp úr aldamótum upp í rúm 500.000 tonn 2017, sá stærsti frá 1962.

Á þessu er að sögn vísindamanna engin þekkt skýring. Einnig má vekja athygli á að skv. nýjustu útreikningum á árlegu afráni hvala á hafsvæðinu umhverfis Ísland er það er það talið vera rúmlega 13 milljónir tonna, þar af þorskfiskar um 10%. Að sögn vísindamanna er á þessari tölu mjög mikil óvissa og engin þekking er á áhrifum þessa gríðarlega afráns hvalanna á viðkomu þeirra fiskstofna sem nýttir eru hér við land. Þegar öll þessi óvissa og vanþekking er sett í samhengi ætti flestum að vera ljóst að hugsanlegur heildarafli strandveiðanna er algerlega hverfandi og langt innan eðlilegra skekkjumarka sem notuð eru í öllu náttúruvísindastarfi.“

Það er ekki eins og það sé verið að veiða með trolli eða öðrum netaveiðum. Hér er verið að tala um handfærarúllur, fjórar sjálfvirkar handfærarúllur á bát innan 10 metra og tveir menn á bát.

eiga að vera aðskilin og án togstreitu í garð hvort annars. Hins vegar er ástæða til að benda á að með handfæraveiðum á grunnslóð má fá mikilvæg fiskifræðileg gögn ekki síður en með ýmsum „röllum“ og öðrum mælingum sem notaðar eru til vöktunar og rannsókna á fiskstofnum og öðru lífríki sjávar hér við land. Af slíkum gögnum veitir ekki.“ Það hefur sýnt sig að togararöllin hafa einfaldlega ekki skilað nægilegum upplýsingum til að byggja stofnmat þorsksins á. Svo einfalt er það. byggja á því að þeir veiða á sama tíma að ári, í sömu stefnu og á sama stað. Það væri hægt að fá miklu betri upplýsingar frá strandveiðunum um ástand fiskstofna hér við land. Og þegar mikill er fiskur þá er mikil veiði. Það sýndi sig síðastliðið sumar þegar strandveiðunum var hætt að ákvörðun stjórnvalda 21. júlí sl. Það var ekki í nokkru einasta samhengi við ástand fiskstofna hér við land og á grunnslóð og á þeim veiðislóðum sem strandveiðimenn sóttu. Ég tel að hér sé um mjög mikilvægt mál að ræða fyrir landsbyggðina, fyrir samfélagið í heild. Ef þetta frumvarp yrði samþykkt væri það skref í átt að sátt í samfélaginu um fiskveiðistjórnarkerfi landsins.

kröfu samtímans um skynsamlega nýtingu, um hringrásarhagkerfi, um sjálfbærni og um sanngirni

fisk í sjó og það er eitthvað fullkomlega óeðlilegt við það að vera með sprúðlandi silfrið allt í kringum landið en að einungis fáir útvaldir megi sækja það og þá bara hinir risastóru.

getur staðið á því að við látum þetta viðgangast? Þetta rímar ekki við það sem teldist vera í fyrsta lagi réttlátt og í öðru lagi sjálfsagt og eðlilegt. Þetta er sjálfsþurftarbúskapur á sjó sem við erum að tala um fyrst og fremst og eins og bent hefur verið á heggur hann hvergi nærri þessum fáu stóru risum á sjávarútvegsmarkaðnum.

með fjórum handfærarúllum á bát til að auka frelsið neðan frá. Þetta myndi skipta sköpum fyrir sjávarbyggðirnar. Þetta myndi skipta sköpum fyrir landsbyggðina og hleypa nýju blóði í sjávarbyggðirnar og skapa sátt um kerfið vegna þess að það skiptir mjög miklu fyrir hinar dreifðu byggðir landsins

Ég var mér til skemmtunar undir ræðu hv. þm. Eyjólfs Ármannssonar að reyna að setja þetta í samhengi við þá útgerð sem ég þekki best, langa útgerð á vegum úti, og bera saman þennan hefðbundna sjávarútveg við þá útgerð sem hljómsveitarrútan var lykilþáttur í. Segjum sem svo að það hefðu nú verið sett lög til að koma böndum á þann óhefta rekstur að það skyldu svo margar hljómsveitir vera að störfum; Sálin, Sólin, Nýdönsk, Lúdó og Stefán, Stuðmenn og Sumargleðin, allir að keppast um hituna. hituna. Hér er of mikið í lagt, segðu þingmenn á Alþingi, kannski tengdir bransanum á einhvern hátt, við þurfum að stemma stigu við því. Það er ekki nógu mikið af fólki úti á markaði til að fylla öll félagsheimilin, þetta verður ekki nógu hagkvæm útgerð. Við verðum að koma þessu í lög, setja kvóta á þetta og þeir sem eiga hljómsveitarrútur mega einir gera út framvegis á Íslandi. Við viljum enga trúbadúra hérna, einhverja smákalla að þvælast fyrir okkur. Þeir gætu skert aðsókn hjá okkur á komandi helgum, á komandi mánuðum og árum. Við viljum hafa þetta út af fyrir okkur

fyrrverandi veðurstofustjóra sem er kominn á eftirlaun, að ég held, veðurfræðings. Hann er í þessum veiðum á sínum forsendum. Ég þekki annan fyrir norðan, hann er í öðru starfi líka en stundar þessar veiðar.